Virðulegi forseti. Verðbólgan er ekki á niðurleið. Ef eitthvað er þá er hún að hækka. Við erum að sjá vexti halda áfram að vera í hæstu hæðum. Við erum að sjá ríkisstjórnina skila halla á fjárlögum til 2028, hið minnsta,

draga saman ríkisfjárlög áður en það verða settar álögur á heimilin í landinu, áður en við förum í þær reddingar að auka álögur í landinu. En auðvitað er það þannig að þessi ríkisstjórn fór í það

fjárlagagatið. Nú er desember að koma og alls staðar eru heimilin í landinu, fyrirtækin í landinu, að velta fyrir sér hverri einustu krónu — hvar á að forgangsraða? hvernig eigum við að forgangsraða? — ekki síst núna þegar desember er að detta inn með öllum þeim útgjöldum sem eru fyrirsjáanleg. Við erum hins vegar að upplifa 11% húsnæðisvexti og mesta umfang yfirdráttarlána í dag í sögulegu samhengi. Umboðsmaður skuldara segir þetta vera dulin vanskil. Heimilin í landinu eru sem sagt að forgangsraða í sínu heimilisbókhaldi. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra: Hvaða samtal hefur ríkisstjórnin átt við ríkisstjórnarborðið? Hvaða forgangsröðun hefur átt sér stað við ríkisstjórnarborðið?

að heyra þingmanninn leggja á það áherslu að aðhald þýði fyrst og fremst að draga úr útgjöldum, vegna þess að ég veit að hagfræðilega gengur upp að segja aðhald sé hvort tveggja, að sækja meiri skatta og draga úr útgjöldum.

Við erum í þessum fjárlögum að boða hagræðingu og hagræðingarkröfu upp á 17 milljarða. Það var tímabært. En það er alveg verkefni fyrir kerfin öll að finna út úr því hvernig því verður náð. Það er ekki lítill biti fyrir fólk, stofnanir, forstöðumenn o.s.frv., sérstaklega ekki þegar við setjum ekki hagræðingarkröfu á langstærstu útgjaldaliði ríkisins. Hins vegar hef ég verið þeirrar skoðunar, og það eru ekki nýjar fréttir, held ég, að útgjöld ríkisins séu gríðarlega mikil og það sé forgangsverkefni fyrir okkur, ef við ætlum að stuðla að sjálfbærum ríkisrekstri og geta staðið undir þeim dýru velferðarkerfum sem við viljum geta gert til langrar framtíðar, að hagræða enn frekar og huga að því í hvað við verjum fjármunum skattgreiðenda.

ekkert heimili í landinu fer í flatan niðurskurð eins og þessi ríkisstjórn er búin að boða og skikka sínar stofnanir til að fara í. Hverri einustu krónu er velt fyrir sér og það er forgangsraðað og ef ríkisstjórn nennir ekki að forgangsraða eða treystir sér ekki til að forgangsraða þá er betra að hún segi það einfaldlega hreint út. Það er það sem við þurfum að heyra. Hvaða samtal hefur raunverulega átt sér stað við ríkisstjórnarborðið? Það eina sem mér finnst ég verða vör við er einfaldlega mjög útgjaldaglaðir ráðherrar

skili auðu af því að hún nennir ekki að taka óþægilegu samtölin við ríkisstjórnarborðið. Herra forseti. Það er auðvitað ekki flatur niðurskurður þegar margir liðir eru undanskildir en þar sem er niðurskurður þá hefur nálgunin verið sú. En það er síðan sérstakt aðhald bæði á ráðuneyti og stofnanir þeirra. Ég er auðvitað ekki sammála því að það sé ríkisstjórnin sem einhvern veginn eigi þá miklu verðbólgu sem er í landinu og þar með er ég ekki að draga úr því hlutverki sem stjórnvöld hafa, fjárveitingavaldið o.s.frv. í því verkefni.

þær miklu launahækkanir undanfarinna ára umfram framleiðnivöxt í landinu. Það væri mjög til bóta ef við hér ræddum meira um það hver verðmætasköpunin er á Íslandi per vinnustund og hvernig við náum henni upp.

Fyrir ráðstefnuna sem haldin var í Glasgow í lok árs 2021 var lagt fram skjal stjórnvalda sem stefnuskjal undir yfirskriftinni On the Path to Climate Neutrality. Ég bið hæstv. forseta afsökunar á því að segja þetta bara á ensku en skjalið er ekki til á íslensku þrátt fyrir að ítrekað hafi verið beðið um þýðingu á því. Þetta skjal var lagt fram fyrir COP26 í Glasgow. Fyrir umhverfis- og samgöngunefnd mættu síðan fulltrúar umhverfisráðuneytisins í aðdraganda ráðstefnunnar sem haldin var í Egyptalandi í fyrra, í nóvember 2022, og staðfestu að þetta skjal væri enn þá stefnuskjal stjórnvalda gagnvart

út í þessa skýrslu og spurði, með leyfi forseta, „hvort enn sé í gildi skýrslan sem skilað var fyrir“, eins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kallaði það í gær, „26. lokatilraunina til að bjarga heiminum“.

hvort ríkisstjórnin sé stefnulaus eða hvort þetta sé gert með einhverjum öðrum hætti í þetta skiptið úr því að þetta plagg hefur í tvígang verið lagt fram sem stefnuskjal stjórnvalda.

enn fremur að Íslendingar standi með þeirri afstöðu að við stefnum að útfösun á notkun jarðefnaeldsneytis, sem er gríðarlega mikilvægt markmið og ég vona svo sannarlega að það skapist samstaða um það á þessari loftslagsráðstefnu, að niðurgreiðslum jarðefnaeldsneytis verði hætt. Allt rímar þetta við stefnu sem íslensk stjórnvöld hafa kynnt. Við leggjum sérstaka áherslu á málefni freðhvolfsins og hafsins, einfaldlega vegna okkar landfræðilegu legu, og við leggjum ríka áherslu á að undirstaða allra loftslagsaðgerða byggi á mannréttindum og jafnrétti. Það eru stóru línurnar í afstöðu Íslands fyrir þessa 28. loftslagsráðstefnu. Að sjálfsögðu er í fullu gildi það sem Alþingi hefur áður samþykkt, eins og að lögfesta markmið um kolefnishlutleysi, það stendur óhaggað. Við munum að sjálfsögðu fara yfir hvað við höfum gert í þeim efnum, t.d. með því að lögfesta lögin um hringrásarhagkerfið, en einnig um þau verkefni sem við höfum verið að vinna að hér, til að mynda um kolefnisbindingu sem á eftir að skipta æ meira máli í þessu verkefni.

Má þá skilja það sem svo að það sé ekki neitt sjálfstætt plagg sem almenningur getur sótt í, jafnvel þótt á ensku sé, til að glöggva sig á annað en bara lagasafnið almennt og það sem hefur verið samþykkt hér í þinginu?

Ég nefndi hér áðan þær skuldbindingar sem íslensk stjórnvöld hafa undirgengist í samvinnu við Evrópusambandið og Noreg hvað varðar samdrátt í losun, þau sjálfstæðu markmið sem íslensk stjórnvöld hafa kynnt um samdrátt í losun á ábyrgð Íslands og það sjálfstæða markmið sem við höfum samþykkt hér á Alþingi um kolefnishlutleysi og raunar er Ísland eitt af fáum ríkjum í heiminum sem hefur gert það. Allt á þetta að liggja mjög skýrt fyrir. Ég vil segja það hins vegar að ég vona svo sannarlega að niðurstaða þessa fundar verði góð fyrir heiminn

gefið út á ensku sem nýtt er í alþjóðlegu samstarfi.

Miklar vonir eru bundnar við COP28 og deginum ljósara að þar verða ríki heims að koma sér saman um mikinn og skjótan samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda eigi að vera einhver von um að halda hlýnun jarðar innan 1,5°C. Það er allt undir. Lífið eins og við þekkjum það á jörðinni er undir. Það olli mér djúpum vonbrigðum í umræðunni í gær að það fengust engin skýr svör frá hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um það hvað Ísland ætlaði að leggja til málanna í Dúbaí. Aðgerðaáætlun hefur ekki verið uppfærð eins og allir vita og það virðist enginn innan stjórnkerfisins vita hvernig eigi að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi þannig að lögfestum markmiðum verði náð. Því langar mig að nýta þetta tækifæri, forseti, til að spyrja hæstv. forsætisráðherra, leiðtoga þessarar ríkisstjórnar og ábyrgðarkonu hennar allrar: Hvað hyggst Ísland leggja til málanna á COP28? Hvernig hyggst ríkisstjórn Íslands sýna fram á samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda á næstu árum á COP28? Hvað hyggst ríkisstjórnin leggja til nýja hamfarasjóðsins, kenndur við Loss and Damage, á ensku, eða tjón og tap? Og hvernig ætlum við, íslensk þjóð, íslensk yfirvöld, að standa undir þeirri ábyrgð á COP28 að vera stórlosendur gróðurhúsalofttegunda en jafnframt

Þetta er mjög mikilvægur fundur og ég tek undir með hv. þingmanni að það eru mjög stór mál á dagskrá þessa fundar, stöðutaka þar sem lagt verði mat á árangur ríkja. Það liggur fyrir fyrir fundinn að það þarf að herða verulega á aðgerðum, ekki bara á Íslandi heldur í heiminum öllum ef markmið Parísarsamningsins eiga að nást. Hv. þingmaður nefnir hér loftslagshamfarasjóðinn, um tap og tjón eða hvernig sem þýða á það. Það á að ræða tillögur um fyrirkomulag fjármögnunar og skilyrði til úthlutunar á þessum fundi og fyrr í dag voru tekin ákveðin skref, þ.e. það náðist ákveðin samþykkt um stofnun sjóðsins sem gerir það að verkum að það verður unnt að ræða um hann á leiðtogahluta loftslagsráðstefnunnar þannig að ég geri ráð fyrir því að gera grein fyrir því þar hver aðkoma Íslands verður að þessum sjóði. Þetta er að gerast mjög hratt. Hv. þingmaður spyr um afstöðu og ég tel að ég hafi að einhverju leyti farið yfir það hér áðan. Auðvitað stöndum við

en við munum standa algjörlega föst á því og taka skýra afstöðu um útfösun á notkun jarðefnaeldsneytis og að niðurgreiðslum verði hætt. Ég nefndi hérna áðan freðhvolfið og hafið sem við höfum verið að leggja sérstaka áherslu á og meiri áherslu en margar aðrar þjóðir, ekki síst á hlutverk hafsins í því að draga úr losun. Það liggur alveg fyrir að aðgerðaáætlunin frá 2020 þarf að uppfæra og mér skilst að þeirri vinnu verði lokið öðru hvorum megin við áramót af hálfu umhverfisráðuneytisins. Það er gott að heyra að loksins verði skilað uppfærðri aðgerðaáætlun þótt það hefði auðvitað verið miklu betra og eðlilegra að henni hefði verið skilað fyrir COP28 og reyndar löngu fyrr, því að við verðum að vita með hvaða aðgerðum sem stjórnvöld beita sér fyrir við ætlum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það verða að vera almennar upplýsingar, það verður að vera skýr stefna og fyrir trúverðugleika Íslands á COP28 og í samfélagi þjóðanna þá skiptir líka máli að geta sagt full trausts frá því hvað er að gerast heima hjá okkur. Þess vegna hvet ég hæstv. forsætisráðherra til að tala skýrt í þeim efnum. Það verður fróðlegt að sjá hvert framlag Íslands verður til nýja hamfarasjóðsins. Það skiptir líka máli og auðvitað verður hann lykillinn, væntanlega, að árangri COP28. Og ég held að — útfösun jarðefnaeldsneytis, að sjálfsögðu. En er ekki komið að því, hæstv. forseti, að Ísland þurfi að beita sér fyrir því að ekki verði unnin meiri olía og gas úr jörðu?

við höfum haldið þeim sjónarmiðum á lofti á alþjóðavettvangi. Það eru auðvitað ýmis mál sem ég vonast til þess að við munum sjá árangur af á næstu árum sem eru nú komin til framkvæmda. Ég nefni sérstaklega löggjöfina um hringrásarhagkerfið sem í raun og veru er fyrst núna kannski að fara að skila þeim árangri sem við viljum sjá og finnum auðvitað sem erum farin að endurvinna okkar lífræna úrgang loksins, sem er auðvitað stór þáttur í að draga úr losun. En eins og ég hef svo sem ítrekað sagt loftslagsmálin ekki leyst með neinu einu og það hefur mikið verið rætt um orkuskipti í umræðum hér á þingi og þau eru að sjálfsögðu mjög mikilvæg og verða í brennidepli á loftslagsráðstefnunni. En það er svo ótal margt annað sem við þurfum að taka á

Virðulegi forseti. Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra út í mál íslenskrar konu sem var handtekin í gær vegna beiðni norskra yfirvalda. Hvernig má það vera að íslensk stjórnvöld ákveði að framselja íslenskan ríkisborgara úr landi og út í algera tímabundna óvissu í Noregi þar sem dómsmál viðkomandi er ekki einu sinni komið á dagskrá? Markmið framsalsbeiðninnar er það eitt að tryggja að konan mæti fyrir dóm á tilteknum degi sem hefur eru ekki einu sinni verið ákveðinn. Konan hefur lýst því yfir að hún hugðist mæta í dómsal þegar þar að kæmi hvort sem er. Nú á þessari stundu þarf hún að dúsa í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði. Það getur vel verið að konan þurfi að dvelja í gæsluvarðhaldi í Noregi fram eftir næsta ári vegna þess að dómstólar eru ekki alltaf fljótir að setja mál á dagskrá. Ofan á allt eru að koma jól. Hvers vegna beita stjórnvöld ekki meðalhófi við framsal eigin þegna? Það þarf að tryggja að ekki sé farið í leit að fólki og handtöku þegar ekki liggur fyrir hvenær dómsmálið er á dagskrá í Noregi. Hvers vegna er auglýst eftir móður með nafni og mynd ólíkt því sem gengur og gerist þegar lögreglan auglýsir eftir þeim sem brjóta hegningarlög? Hverra hagsmuna er verið að gæta með þessu offorsi? Hvaða lög er verið að brjóta með því að hýsa drengina í sínu heimalandi?

þessa fyrirspurn sem varðar mál einstaklings sem ég ætla bara að segja hér strax að ég er ekki með neinar nákvæmar upplýsingar um umfram það sem komið hefur fram í fjölmiðlum.

er væntanlega fylgt í þessum efnum. Ef lög hafa verið brotin, eins og hv. þingmaður veltir hér upp í sinni fyrirspurn, þá er það að sjálfsögðu eitthvað sem þarf að taka til skoðunar af hálfu hæstv. dómsmálaráðherra og dómsmálaráðuneytis. En ég verð bara að segja það, því miður, að ég þekki ekki nákvæm efnisatriði málsins og get alls ekki tjáð mig um það hvort að einhverjar reglur hafi verið brotnar því að ég þekki hreinlega ekki efnisatriðin. En að sjálfsögðu mun ég grennslast fyrir um þau í kjölfar þessarar fyrirspurnar hv. þingmanns. Ég leyfi mér þó að segja að svona mál eru auðvitað mjög flókin og viðkvæm.

Virðulegur forseti. Ég endurtek: Hverra hagsmuna er verið að gæta með þessu offorsi? Hvaða lög er verið að brjóta með því að hýsa drengina í sínu heimalandi? Það sem skiptir öllu máli er að hafa í huga hagsmuni barnanna, að gera það sem er þeim fyrir bestu. Stjórnvöld verða ávallt hafa í hug barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við verðum að virða vilja barnanna. Það er meginregla barnasáttmálans að börn eigi rétt á að tjá sig um eigin málefni. Það er jafnframt meginregla barnasáttmálans að að gera það sem er barni fyrir bestu. Hver er vilji barnanna? Hefur hann verið kannaður af íslenskum stjórnvöldum? Munu íslensk stjórnvöld virða vilja barnanna eða senda þau brott úr landi gegn vilja þeirra?

Ég ítreka að við erum með framsalssamninga við tiltekin ríki þannig að eðli máls samkvæmt er löggæslan á Íslandi bundin af slíkum reglum. Hins vegar tek ég undir með hv. þingmanni að það er mjög mikilvægt að hagsmunir barna séu alltaf í fyrirrúmi í slíkum málum og að barnasáttmálanum sé fylgt þegar verið er að takast á við flókin mál. Þannig að ég get ekki sagt annað hér, af því að ég þekki ekki gjörla efnisatriði málsins, en að ég muni grennslast fyrir um þau í kjölfar fyrirspurnar hv. þingmanns.

Forseti. Heimsbyggðin hefur að undanförnu horft með hryllingi á innrásina á Gaza-ströndinni. Stöðugar árásir Ísraelshers síðustu vikur hafa leitt til dauða um rúmlega 15.000 íbúa Gaza, þar af um 6.000 barna. Þá er talið að á annað þúsund börn séu föst undir rústum heimila sinna. Það eru sláandi tölur. Til samanburðar eru það jafnmörg börn og búa í Hafnarfirði. Eins og gefur að skilja flýr fjöldi fólks þessar hræðilegar aðstæður og leitar skjóls í öðrum löndum. Stúlkan Asil er þar á meðal. Hún er nýorðin 17 ára og liggur á spítala í Kaíró. Búið er að taka af henni annan fótinn. Hún er brákuð, brennd og brotin. Fjölskylda hennar var drepin í sprengjuárás á Palestínu fyrir fjórum vikum síðan. Hún á ekki foreldra lengur, systir hennar og systursonur hafa verið myrt og heimilið eyðilagt. Hennar nánasti aðstandandi, bróðir hennar, býr á Íslandi og er að berjast fyrir því að fá systur sína hingað í öruggt skjól en að öllu óbreyttu verður hún send aftur til Gaza um helgina. Efnt hefur verið til safnana til að styrkja Asil, bæði vegna lyfjakostnaðar og ferðar til að sækja hana, en tekið er fram að hennar eina von sé að komast til Íslands. Þetta kemur fram í texta í tengslum við söfnun fyrir Asil. Hér á landi höldum við hins vegar áfram að senda fólk frá Gaza úr landi með því að beita Dyflinnarreglugerðinni. Þegar Rússland réðst inn í Úkraínu í fyrra var 44. gr. útlendingalaga virkjuð í fyrsta sinn sem heimilar fjöldavernd flóttamanna frá tilteknum svæðum. Það þýddi að það þurfti ekki að taka marga mánuði eða ár að fjalla um mál hvers og eins til að finna út hvort við gætum mögulega sent þau úr landi eitthvað annað. Því spyr ég hæstv. ráðherra hvort ekki væri eðlilegt að beita sömu aðferðum núna (Forseti hringir.) til að taka á móti öllum þeim stríðshrjáðu flóttamönnum frá Palestínu sem drífa alla leið til Íslands og veita þeim skjóta vernd.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það er alveg ljóst að það er skelfilegt ástand á Gaza og einmitt þess vegna hafa íslensk stjórnvöld verið að auka framlög sín til mannúðaraðstoðar á svæðinu, gert það núna tvisvar frá því að þessir atburðir hófust og talað mjög skýrt fyrir mikilvægi þess að kallað verði eftir vopnahléi og að veittur verði aðgangur fyrir mannúðaraðstoð inn á svæðið. Það hefur færst aukinn þungi í okkar málflutning eftir því sem þessum atburðum hefur undið fram. Við höfum sömuleiðis kallað eftir því að framganga ísraelskra stjórnvalda verði rannsökuð og við höfum kallað eftir því að alþjóðalög og mannúðarlög séu virt, þeim fylgja ekki bara réttindi heldur einnig skyldur. Við höfum líka veitt viðbótarframlag til Alþjóðlega stríðsglæpadómstólsins til þess að tryggja að hann geti sinnt sínu hlutverki. Hvað varðar flóttafólk og fjölskyldusameiningar er til ágætlega mótað verklag um þau málefni þar sem Rauði krossinn vinnur með umsækjendum í nánu samstarfi við Útlendingastofnun. Síðan ef umsagnir eru samþykktar kemur Vinnumálastofnun formlega að málinu og hefur samband við alþjóðastofnunina IOM til að tryggja framkvæmd slíkra sameininga. Hún er hins vegar flókin þegar um er að ræða ástand eins og við sjáum núna á Gaza og við þekkjum það líka af því að nú fyrst erum við í raun og veru að sjá þá Afgani, sem ákveðið var að taka á móti á sínum tíma, vera að skila sér til landsins, loksins eftir töluvert langan tíma. En þetta verklag eigum við og fylgjumst auðvitað mjög grannt með þeim málum sem sérstaklega heyra undir mögulegar fjölskyldusameiningar hér á landi.

og ég var meira að biðja um að svara því hvort við værum til í að taka á móti fjölda flóttafólks eins og hefur verið gert fyrir þau sem koma frá Úkraínu. Nú eru 20 dagar liðnir frá því að Alþingi ályktaði að án tafar skyldi komið á vopnahléi af mannúðarástæðum á Gaza-svæðinu. Alþingi krafðist þess að alþjóðalögum væri fylgt í einu og öllu í þágu mannúðar, öryggis almennra borgara og verndar borgaralegra innviða. Hvernig hefur ríkisstjórnin fylgt þessari áætlun þingsins eftir? Í hvaða aðgerðir hefur verið ráðist á síðustu tæpum þremur vikum? Hefur verið skoðað að koma á viðskiptabanni á Ísrael eða hvort slíta eigi stjórnmálasambandi milli Íslands og Ísraels?

Þessi yfirlýsing hefur í raun og veru mótað framgöngu íslenskra stjórnvalda frá því að hún var samþykkt. Það fyrsta sem gert var var að upplýsa bæði sendiherra Ísraels og sendiherra Palestínu um ályktun Alþingis. Í hana hefur verið vitnað síðan á alþjóðavettvangi. 10. nóvember var atkvæðagreiðsla í UNESCO þar sem var samþykkt ályktun um neyðaraðstoð til Gaza og einmitt vísað í þessa afstöðu sem birtist í ályktun Alþingis. Það var flutt yfirlýsing á fundi mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna o.s.frv. Það væri eiginlega of langt mál að telja upp alla þá vettvanga þar sem hefur verið vísað í þessa ályktun.

að mikilvægt sé að slík rannsókn fari fram á framgöngu ísraelskra stjórnvalda. Þannig að ég hygg nú (Forseti hringir.) að þegar þessi saga er skoðuð þá komi það fram að þessi ályktun hefur mótað allt sem íslensk stjórnvöld hafa gert frá samþykkt hennar.

Það er alveg forkastanlegt að mál eins og þetta sé að koma hér inn í þingið 11 dögum fyrir áætlaða jólafrestun þingsins, með kröfu um að það sé klárað fyrir áramót. Hvaða endemis della er þetta, burt séð frá því hver afstaða þingmanna er til málsins?

Ítrekað hafa komið beiðnir frá fulltrúum stjórnarandstöðunnar um það að mál komi nógu snemma inn í þingið til þess að það sé hægt að vanda vinnu við þau. Jafnframt höfum við kallað eftir því að vita og heyra ef það eru einhver mál á leiðinni sem eru dagsetningarmál sem þarf að klára. Nú erum við að fá þetta risastóra mál, 56 blaðsíður, fjölmargar greinar, ofan í allt annað álag sem fylgir þessum tíma. Við þetta hlýt ég að gera athugasemd, herra forseti. Herra forseti. Ég er komin hingað upp til að vara yður að leggja til það sem þér virðist ætla að gera hér

ætlar nú að leggja það til að keyrðar verði í gegn 14 Evrópusambandsgerðir án eðlilegrar umræðu og þinglegrar meðferðar, mál sem varða m.a. hluti sem hæstv. ráðherrar ríkisstjórnarinnar höfðu varað sérstaklega við og talið með þeim erfiðustu sem EES-samningurinn hefði fært okkur.

vel hérna á Alþingi. 1. umræðan skiptir máli og þá þurfum við að geta tekið efnislegan þátt í umræðunni og til þess þarf að rýna þetta fram og til baka. Það þarf líka einmitt að skoða upprunann, sérstaklega í þessu. Hvernig er uppruninn og hvernig er búið að þýða þetta yfir á íslensku? Er gullhúðun einhvers staðar?

er ætlast til þess að þingið klári bara einhver risastór mál á handahlaupum af því að við fáum málin ekki tímanlega frá ráðuneytinu. Við erum búin að vera hérna í marga mánuði með eiginlega engin mál frá ríkisstjórninni.

Forseti. Við vorum búin að vara við þessu og tala um að við óttuðumst að þetta færi svona. Nú erum við búin að sitja auðum höndum í nokkrar vikur þar sem ríkisstjórnin hefur ekki verið að koma með málin sem hún var búin að tímasetja samkvæmt sinni eigin áætlun. Fyrir þessu geta verið ýmsar ástæður

Önnur ástæðan gæti hreinlega verið bara vanvirðing við þingið, að ríkisstjórnin líti á Alþingi sem einhvers konar afgreiðslubatterí fyrir þeirra mál, eða að hreinlega er verið bókstaflega að koma í veg fyrir lýðræðislega umræðu um málin.

Herra forseti. Af því að tíminn er takmarkaður þá náði ég ekki að koma inn á það sem ég vildi nefna sérstaklega í þessu samhengi. Nú eru 11 þingdagar eftir samkvæmt starfsáætlun Alþingis. Hérna er mál með innleiðingu 14 EES-gerða, 35 greina almenns eðlis, 50–60 bls. með greinargerð. Með hvaða hætti sér hæstv. forseti fyrir sér að umsögnum um þetta mál verði háttað? Á að gefa umsagnaraðilum um allan bæ tvo, til að gefa sínar umsagnir? Það er auðvitað ekki nokkur bragur á þessu og haganlegast væri held ég að hæstv. forseti tæki þetta mál af dagskrá hér en annars að við þingmenn sem hér sitjum í sal mótmælum þessu auðvitað bara og greiðum atkvæði gegn því að þetta tiltekna mál, sem er nr. 3 á dagskránni, verði tekið hér

Herra forseti. Það er nú kannski óþarfi af stjórnarandstöðunni að láta sem hér sé komin upp einhver glæný staða á þessum árstíma í þessum sal, að það komi nokkur fjöldi stjórnarmála

og það er enginn í meiri hlutanum að boða það að málin verði ekki unnin með eins góðum hætti og nauðsynlegt er, þannig að það verður gert. Við í meiri hlutanum höfum bara verið að taka vítamínin okkar og erum til í þessa törn sem bíður okkar sem við vitum að bíður okkar alltaf fyrir þinglok fyrir jól.

þetta er auðvitað alveg rétt sem komið hefur fram, gagnrýnin á þetta vinnulag. Auðvitað er það alþekkt og ekkert óeðlilegt við það að vinnulagið undir lokin, fyrir þinghlé um jól og á sumrin, sé mikið. En það má eitthvað á milli vera. Við gagnrýndum þetta í síðustu viku þegar við töluðum málafjölda sem komið hefur frá þinginu vegna þess að við vissum þetta og vegna þess að við vissum að þetta snýst auðvitað ekki um álag á okkur. Þetta snýst um getu til að vinna málin svo að sómi sé að. að. Við þekkjum öll dæmi þess að mál hafa farið hér í gegn í flýti sem hefur síðan kallað á lagfæringu eftir lagfæringu. Þannig að það er svo sem að raungerast núna sem við bjuggumst við. Mér þykir það miður að þessi skilaboð frá framkvæmdarvaldinu hingað til þingsins skuli vera á þennan veginn vegna þess að ef eitthvað er ætti það að vera akkúrat á hinn veginn, að það sé framkvæmdarvaldið sem hlusti á það hvernig við hér sem stöndum að lagasetningunni viljum helst haga málum.

en geri mér fulla grein fyrir því að þetta er ekki einfalt mál og þarfnast mikillar vinnu og umsagnarferlis og alls þess sem hér hefur verið nefnt. Mig langaði bara að nefna það svona í ljósi sögunnar, hæstv. forseti, að það hefur ekkert verið neitt sérstaklega mikið að gera á löggjafarþingum, hvorki í vetur né í fyrra og það er kannski bara komið að því að við spýtum í lófana og fundum hér eins og fólk og gerum það sem gera þarf. Við höfum nægan tíma.

milljarða. Það eru þó nokkur enn sem vofa yfir okkur sem eru einmitt þannig, kláruð undir lok kjörtímabils eða undir lok þings. Þannig að það skiptir máli að ríkisstjórnin gefi þinginu góðan tíma til að klára

Hér er ekki bara lögð til áframhaldandi innleiðing á færibandinu, hér er lögð til innleiðing með fallbyssu. Hvers vegna í ósköpunum vill þessi ríkisstjórn slá öll met

Undirgefni þessarar ríkisstjórnar gagnvart Evrópusambandinu virðist orðin takmarkalaus. Einhver sendi tölvupóst væntanlega á einhvern ráðherrann og rak á eftir þessu og þá er þetta keyrt hérna inn í þingið, 14 innleiðingar án eðlilegrar þinglegrar meðferðar, m.a. varðandi mál sem töldust þau erfiðustu sem frá Brussel hefðu komið að mati ráðherra í þessari ríkisstjórn.

varðandi það að auðvitað snýst þetta ekki um það að við höndlum ekki álagið. Þetta snýst um virðingu við þá málsmeðferð sem fer fram hér á þingi, og það er ekki bara við okkur þingmenn sem störfum hér, það er líka við umsagnaraðila og sérfræðinga úti í samfélaginu, bara við þjóðina eins og hún leggur sig.

Þau eru keyrð í gegnum nefndina, rifin út án þess að fá nægilega góðan tíma í umfjöllun, þau eru samþykkt hér í þingsal af meiri hlutanum og svo koma í ljós mistök út af því að þau eru illa unnin í miklum flýti. Það er vandamálið. Ef við ætlum að klára þetta stóra mál og ætlum að fá mál hérna inn

að við fáum skýrslu um þau mál, hvar þau standa, og að þingið verði upplýst um það hvernig staðan er á þessum málum úti í Eyjum vegna þess að staðan þar er grafalvarleg. Hún er grafalvarleg. Þetta er enn eitt áfallið sem er að ríða yfir þetta þjóðarbú ef verstu sviðsmyndir teiknast upp úti í Vestmannaeyjum.

mál kemur hér inn í þingið og þá kröfu sem sett er fram um að málið sé klárað fyrir jólahlé þegar við blasir að 11 áætlaðir þingfundardagar, með deginum í dag, eru til ráðstöfunar nema breyting verði gerð á starfsáætlun, sem er auðvitað sjálfsagt, verði sú ákvörðun tekin. Þetta er risamál með 14 EES-innleiðingum sem á einhvern veginn að hraða hér í gegn, verður væntanlega gefinn mjög takmarkaður umsagnartími þeirra aðila sem leitað verður umsagna hjá, 14 innleiðingar, m.a. með flóknustu mál sem á fjörur Íslands Íslands hefur rekið frá Brussel. Ég mun greiða atkvæði gegn því að þetta mál verði tekið hér á dagskrá með þessum hætti, sérstaklega í ljósi þeirrar kröfu sem vofir yfir, að málið skuli klára fyrir þingfrestun nú í aðdraganda jóla.

Forseti. Maður ætti kannski að vera þakklátur fyrir það að hæstv. forseti Alþingis leggi ekki bara til að ráðherrarnir fái að afgreiða ESB-málin eins og þeir vilja. En stjórnarskráin kemur reyndar í veg fyrir það enn sem komið er. Þessi ríkisstjórn hefur sýnt það og sannar aldeilis nú að hún er tilbúin til að innleiða hvaða vitleysu sem er, hversu mikið sem málin skerða fullveldi þjóðarinnar, hversu langt sem þau skerða hagsmuni okkar. Hún er tilbúin að innleiða af áfergju hvað sem Evrópusambandið uppáleggur henni að gera, jafnvel mál sem ráðherrar hafa komið hér upp og lýst eindregnum efasemdum um sem hættuleg mál

Frumvarpið má rekja til þeirrar vinnu sem hófst í kjölfar þess voveiflega atburðar er Bræðraborgarstígur 1 brann þann 25. júní 2020. Þáverandi félags- og barnamálaráðherra setti á fót samráðsvettvang í formi starfshóps sem gaf út skýrslu í mars árið 2021. Í skýrslunni voru 13 tillögur lagðar fram til úrbóta í brunavörnum landsins. Sá sem hér stendur ákvað þann 22. apríl 2022 að skipa starfshóp til að fylgja eftir fjórum tillögum fyrri starfshóps félags- og barnamálaráðherra. Í fyrsta lagi tillögu nr. 6, að endurskoðaðar verði heimildir til fjöldaskráningar lögheimilis eða aðseturs í íbúðarhúsnæði; í öðru lagi tillögu nr. 9, sérstakt átaksverkefni Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, byggingafulltrúa og slökkviliðs vegna eldri timburhúsa; í þriðja lagi tillögu nr. 11, að metið verði hvort og í hvaða mæli heimilað skuli með lögum tímabundna aðsetursskráningu og búsetu í atvinnuhúsnæði sem uppfyllir kröfur um öryggi öryggi og í fjórða lagi tillögu nr. 12, að endurskoðaðar verði heimildir slökkviliðs og byggingafulltrúa til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum og til aðgangs að íbúðarhúsnæði til eftirlits. Fyrir lá við samningu frumvarpsins að ekki var þörf á að breyta lögum vegna tillögu nr. 9, um sérstakt átaksverkefni vegna eldri timburhúsa, og því er sú tillaga ekki meðal efnis þessa frumvarps en komin í framkvæmd.

Skýrslunni var skilað í júní 2023 og er hún aðgengileg á vef ráðuneytisins. Markmið þessa frumvarps er fyrst og fremst að efla öryggi einstaklinga sem hafa fasta búsetu í atvinnuhúsnæði með því að fá upplýsingar um það hverjir hafi fasta búsetu í slíku húsnæði. Samkvæmt heimildum ráðuneytisins þá eru rúmlega 3.000 manns með fasta búsetu í atvinnuhúsnæði hér á landi sem er að mínu mati óásættanlegt. Þá er markmið frumvarpsins að efla öryggi viðbragðsaðila og brunavarnir í landinu. Brunavarnir í húsnæði sem þessu mættu vera betri en auka þarf úrræði stjórnvalda til að fá eigendur þessara húsa til að efla brunavarnir sínar og eins til að fá eigendur fasteigna almennt til að bæta brunavarnir. Rétt er að gera grein fyrir meginbreytingum á einstökum lagabálkum og mun ég byrja á því að gera grein fyrir breytingum á lögum um lögheimili og aðsetur, nr. 80/2018. Lagt er til að einstaklingum sem skráðir eru án tilgreinds heimilisfangs í sveitarfélagi verði heimilt að skrá aðsetur sitt í atvinnuhúsnæði. Almennt er óheimilt að hafa fasta búsetu í húsnæði sem uppfyllir ekki skilyrði 3. og 4. mgr. 2. gr. lögheimilislaga, þ.e. húsnæði sem er skilgreint sérstaklega sem íbúðarhúsnæði, og því er hér um allverulega undantekningarreglu að ræða. Það skal sérstaklega tekið fram að það er markmið ríkisins að fólk skuli ekki búa í atvinnuhúsnæði og því er sett sólarlagsákvæði í lögin og gert ráð fyrir að heimild þessi falli úr gildi árið 2030. Hver skráning mun þó aðeins gilda í eitt ár og þarf viðkomandi að endurnýja skráningu sína og mun Þjóðskrá Íslands aðstoða fólk við það með því að minna fólk á það með smáskilaboðum, í gegnum island.is o.fl. Það skal einnig tekið sérstaklega fram að þetta úrræði gildir aðeins um atvinnuhúsnæði en ekki frístundabyggð. Er á því byggt að þegar slökkvilið fer í brunaútkall í frístundabyggð er alltaf gert ráð fyrir því að það geti verið gestir

Þá skal á það bent að stærsti fjöldi þeirra sem er skráður án tilgreinds heimilisfangs í sveitarfélagi býr í atvinnuhúsnæði og því brýnt að ná til þessa hóps. Þess skal getið að annar starfshópur er að störfum sem ætlað er að koma með tillögur um þann hóp sem hefur fasta búsetu í frístundabyggð en tillagna er að vænta. Í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir því að þinglýstur eigandi fasteignar geti ákveðið hversu margir einstaklingar geti verið með lögheimili á eign Þetta getur komið í veg fyrir að óviðkomandi einstaklingar skrái sig á eign án leyfis. Gert er þó ráð fyrir í frumvarpinu að eigendur fasteigna geti ekki misbeitt rétti sínum og skráð fólk út af eign á grundvelli þessarar heimildar, aðeins Þjóðskrá Íslands getur það. Þá eru heimildir Þjóðskrár Íslands til að skrá einstaklinga af eign efldar til muna ef of margir eru skráðir á eign. Þinglýstur eigandi þarf hins vegar ávallt að gera grein fyrir öllum íbúum áður en Þjóðskrá Íslands skráir einstaklinga af eign. Nú verður gerð grein fyrir þeirri breytingu sem lögð er til á lögum um mannvirki, nr.160/2010. Lögð er til sú breyting á lögum um mannvirki að bætt er við lögin heimild fyrir byggingafulltrúa til að leggja á stjórnvaldssektir. Þannig er gert ráð fyrir að embætti byggingafulltrúa geti lagt stjórnvaldssektir á einstaklinga eða lögaðila sem hefur leyfisskyldar framkvæmdir án leyfis. Ákvæðið er hefðbundið stjórnvaldssektarákvæði, til þess fallið að efla eftirlitsúrræði byggingarfulltrúa. Gert er ráð fyrir því líkt og segir í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð frumvarpsins að tilgangurinn sé ekki að ráðist verði í sérstakt átak við beitingu þessarar sektarheimildar þannig að sektað verði fyrir hvert mál sem kemur inn á borð byggingafulltrúa heldur ætti að taka mið af alvarleika brots.

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu lét reyna á þetta ákvæði fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í ár en kröfu slökkviliðsins var vísað frá dómi þar sem lagaákvæðið þótti ekki vera nægilega gott til að vera grundvöllur fyrir dómsúrskurð. Gerð er hér tilraun til að lagfæra ákvæðið. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar sem gera slökkviliðinu kleift að knýja á um úrbætur ef ekki næst í eiganda eftir ítrekaðar tilraunir til samráðs. Þannig getur slökkviliðsstjóri skipað öryggisvakt, knúið á um úrbætur og eftir atvikum lokað mannvirki ef ekki hefur náðst í eiganda eftir ítrekaðar tilraunir. Í þriðja lagi er lagt til að slökkviliðsstjóri geti lagt á stjórnvaldssektir. Í dag getur slökkviliðsstjóri lagt á dagsektir. Það úrræði hefur ekki reynst vel og reynst í raun slökkviliðunum kostnaðarsamt úrræði og ekki borið tilætlaðan árangur. Ákvæðið er gert á sömu forsendum og með sömu formerkjum og ákvæðið sem greint var frá fyrr í ræðu minni um sektarákvæði fyrir embætti byggingarfulltrúa.

Virðulegi forseti. Það eru miklir hagsmunir undir í þessu frumvarpi. Á höfuðborgarsvæðinu einu búa allt að 2.000 manns í atvinnuhúsnæði samkvæmt tölum frá Þjóðskrá Íslands í september síðastliðnum og eins og ég sagði fyrr í ræðu minni sennilega 3.000 á landinu öllu.

Því er brýnt að slökkviliðið fái auknar heimildir til eftirlits og að stjórnvöld opni á heimildir fyrir þá borgara sem margir hverjir eiga þess ekki annan kost en að búa í húsnæði sem þessu til að geta skráð sig hjá stjórnvöldum hvar þeir búa. Það eykur öryggi íbúanna komi upp eldur í atvinnuhúsnæðinu sem fólkið býr í og eykur öryggi starfsfólks slökkviliðsins sem hefur meiri vitneskju um fjölda íbúa í húsnæðinu. Virðulegi forseti. Eftir að yfirvöld ákváðu að rýma þyrfti Grindavík í kjölfar þeirra náttúruhamfara sem dunið hafa yfir á Reykjanesi kom í ljós að ekki er heimild í lögum um lögheimili og aðsetur til að skrá aðsetur innan lands fyrir þá sem þurfa að flýja heimili sín vegna óviðráðanlegra aðstæðna svo sem náttúruhamfara, hryðjuverka og fleiri atriði að kröfu yfirvalda. Brýn Brýn nauðsyn er að halda utan um Grindvíkinga í skrám Þjóðskrá Íslands. Ég mun því fara þess leit, og geri það hér með, við hv. umhverfis- og samgöngunefnd,

Það eru ákveðin atriði sem mér finnst ég þurfa að fá upplýsingar um áður en ég get sjálfur, prívat og persónulega, haldið áfram með þetta mál. Það fyrra varðar það að ef mig misminnir ekki þá voru haldnir fundir í vor

fulltrúa sveitarfélaga í framhaldi af þessum fundum sem áttu sér stað, eða kannski bara fundi, þá voru sveitarfélögin því mjög andvíg að það yrði gert. Bæði

Ég upplifði því ekki annað en að sveitarfélögin myndu bara ekki undir neinum kringumstæðum samþykkja að það væri gefinn einhver afsláttur af byggingarreglugerðum sem þau hafa sjálf þurft framfylgja í áratugi. í áratugi. Ég velti því þá fyrir mér er: Er þetta sama mál og þá var talað um og er verið að gera þetta í óþökk sveitarfélaganna?

Annars vegar er varðar tímabundnar heimildir til að koma fyrir fólki á flótta í húsnæði með sambærilegum hætti og ég nefndi það reyndar þegar ég mælti fyrir því máli bæði síðastliðið vor og aftur í haust

búsetu í húsnæði sem ekki hafði verið ætlað til íbúðarhúsnæðis áður. Hér er aftur á móti um að ræða allt annað mál. Þetta hefur verið unnið með sveitarfélögunum og ég veit ekki annað en að þau séu samþykk þessari útgáfu af þessu máli.

húsnæði á réttum stöðum þannig að það sé ekki þörf á að nýta þetta atvinnuhúsnæði lengur. En til að koma böndum yfir það sem er í dag og ná slökkviliðinu, byggingarfulltrúa og heilbrigðiseftirliti á staðinn er farin þessi leið annars vegar að heimila aðsetur

Ég fagna því að sjálfsögðu að ráðherra segi að við viljum þetta ekki, þetta eigi þá að vera tímabundið. Ég upplifði það líka bara í umræðunni í gær, og eins og hæstv. ráðherra nefndi hér, að

því að við getum staðið með Grindvíkingum eins og við myndum vilja sé að við samþykkjum þetta mál. Úrlausn til handa Grindvíkingum þarf að gerast hratt

talsverðan tíma held ég til að ræða þetta mál ofan í kjölinn. Þetta er stórt og mikið mál að fjalla um og auðvitað talsvert öryggismál. Við þurfum bara að rýna þetta verulega. Það skiptir máli að við erum búin að upplifa eldsvoða eftir eldsvoða sem hafa orsakað það að fólk hefur dáið. Ég vil því ekki vera ábyrgur fyrir því að við séum að gefa einhvern afslátt af öryggismálum fólks sem er í þeirri stöðu að geta ekki borgað 300.000, 400.000 í húsaleigu á mánuði.

er einfaldlega að ef við hefðum haft nægan tíma þá hefði það auðvitað verið hluti af frumvarpinu en nefndi að þar sem við erum með lögin hér opin þá munum við óska eftir samtali við nefndina um að forma þetta. Við eigum það formað en en formsins vegna þá hefði það tekið allt of langan tíma ef við hefðum farið með það inn í gegnum vinnu við frumvarpið sjálft og tímalínan kannski ekki alveg með okkur, þannig að við teljum að það sé mikilvægt að taka það samtal upp við nefndina. Það breytir því ekki að nefndin getur alltaf gefið nefndarálit um það eina tiltekna atriði og lagt til inni í nefndinni og afgreitt. Það er í mínum huga ekki vandamál. Varðandi síðan frumvarpið í heild sinni þá veit ég að til að mynda slökkviliðið, ekki síst hérna á höfuðborgarsvæðinu, hefur kallað mjög eftir því að fá þessar auknu heimildir sem fyrst og ég held að ráðherra hafi verið svo bráður að taka undir það í einhverju samtali í við fjölmiðla í gær, en það er auðvitað ekki mitt að samþykkja það. Það er auðvitað bara þingsins að fara yfir það og sjá hversu fljótt og vel er hægt að afgreiða þetta. Ég vil bara hvetja

Frú forseti. Það er ánægjulegt að sjá að hér er frumvarp sem snertir margt af því sem bæði slökkvilið og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hafa verið að þrýsta á að sé gert

En því miður nær þetta frumvarp bara eins langt og það nær, þ.e. það tekur ekki á því að við erum að gefa afslátt af lögum og reglum sem kosta mannslíf. Það hlýtur að vera skrýtið að sjá í lögum að við erum að fjalla um hluti þar sem fólk er að gera eitthvað í óleyfi.

þannig að þeir sem búa í þessu húsnæði eru flestir hverjir ekki íslenskir ríkisborgarar og þeir íslenskir ríkisborgarar sem búa þarna eru oft þeir sem hafa hvað minnst á milli handanna. Maður spyr sig: Ef við hefðum þurft að upplifa jafnmörg dauðsföll íslenskra ríkisborgara í óleyfishúsnæði, væru ekki komnar hér alvöruneyðaraðgerðir og neyðarástand? Það að við séum ekki komin með leiðir og frumvörp til að tækla þetta, að fólk megi einfaldlega ekki og geti ekki og það sé hreinlega bannað að leigja út íbúð eða atvinnuhúsnæði til aðseturs á meðan fólk er að deyja við þessar aðstæður, er okkur Íslendingum til skammar.

Hv. þingmaður talar um að það sé ekki gott að koma hér og breyta lögum og heimila eitthvað sem er í óleyfi sem geti síðan Ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni um það, enda er það ekki tilgangur þessara laga. Hér var settur starfshópur á laggirnar og síðan annar sem fór sérstaklega ofan í það og var gerð sérstök úttekt samhliða á því húsnæði sem hér er. Í ljós kom að meiri hlutinn af þessu húsnæði var í þokkalegu og betra ásigkomulagi og uppfyllti meiri kröfur en menn höfðu óttast.

Þá er mikilvægt í mínum huga að segja: Hvernig ætlum við að bregðast við því? Hinn valkosturinn er að henda fólkinu út úr þessu húsnæði og láta það þá ekki hafa neitt húsnæði. Það finnst mér ekki góður valkostur. Við verðum að gefa okkur einhvern tíma í það. Ég vil þess vegna spyrja hv. þingmann hvort hann sé með einhverjar aðrar hugmyndir um það. Hér er verið að leggja til tímabundið að heimila þetta með kröfum um að uppfylla

ég vildi bara koma hingað upp og segja: Hvað annað er hv. þingmaður með í huga um hvernig við eigum að bregðast við þessum vanda? Það er sannarlega hópur af fólki sem býr við þessar aðstæður. Eigum við þá ekki að reyna að lagfæra þær aðstæður en gera það tímabundið og á sama tíma byggja nægjanlega mikið húsnæði, því að það er jú lausnin?

En því miður virðist ríkisstjórnin ekki vera með nægilega mikið af plönum og aðgerðum til að auka það sem er verið að byggja. Þvert á móti er ríkisstjórnin

þegar kemur að því að það sem hér í þessu frumvarpi stendur, það er allt af hinu góða. En það að við skulum þurfa að bíða í sjö ár eftir því að við útvegum fólki eitthvert annað húsnæði og við setjum einhverjar reglur sem banna algerlega að leigja út slíkt húsnæði, það er allt of langur tími að mínu mati.

Ég nefni þessa tölu vegna þess að ég var að tala um hóp sem er 2.000–3.000, þannig að á sama tíma og við erum að tala um þennan hóp þá er annar hópur sem hefur komið hingað til okkar á ekkert mjög löngum tíma, á um tveimur árum, sem er kannski tíu sinnum stærri. Hvað erum við að gera? Jú, við verðum að beita þeim tækjum og tólum sem við erum með. Við erum að setja fram skýra stefnu í þessari húsnæðisstefnu til lengri tíma. Það er verið að byggja 800 fleiri íbúðir á þessu ári og 1.000 á næsta og þarnæsta, þ.e. 2.800 fleiri íbúðir en ef ríkið væri ekki að gera neitt og menn treystu bara á markaðinn. Þannig að já, við erum því að gera ýmislegt. Við erum hins vegar svolítið að togast á við efnahagsástandið. Þess vegna er lykilatriði að ná niður verðbólgu með hófsömum skynsamlegum fjárlögum sem ég veit að félagar félagar mínir í fjárlaganefnd eru að fara að leggja til hér og við munum fjalla um á næstu

en förum ekki í aðgerðir og þær aðgerðir eru heldur ekki fjármagnaðar. Það er einfaldlega ekki nóg að byggja 800 íbúðir á þessu ári og 1.000 næsta ári og 1.000 á þarnæsta. Það sem við þurfum að gera er að horfa á það, eins og hæstv. ráðherra sagði, að hingað er að koma fleira og fleira fólk vegna þess að hér er gott að lifa. Við erum ekki að fjölga okkur nóg þannig að það er eins gott að við séum að fá fólk hingað og við þurfum að miða okkar aðgerðir við það. Það þarf ríkisstjórnin að sýna í verki en ekki bara í einhverjum fallegum stefnum sem síðan eru ekki fjármagnaðar og aldrei er farið eftir.

Auðvitað er þetta ekki kjörástand. Þetta eru hálfgerð neyðarlög en þó, miðað við aðstæður eins og eru í dag þar sem er eftirlitslaust og ólöglega verið að raða fólki inn í húsnæði sem er ekki byggt sem íbúðarhúsnæði, þá tel ég altént til bóta að það sé komið lögum yfir það og öryggis- og eldvarnareftirliti í þessa tímabundnu

þá er alveg ljóst að hann myndi vilja byggja miklu meira húsnæði langt fram í tímann. En það breytir ekki því að við erum með vandamál núna sem þarf að leysa strax, tafarlaust. Það var enginn fyrirvari á þeirri ofboðslegu fjölgun á fólki sem hér helltist yfir okkur, bæði tengt ferðaþjónustunni og uppbyggingu í þjónustugeiranum, byggingargeiranum og öllum þeim geirum sem þarf að manna. Hvaða ráð annað hefði hv. þingmaður viljað leggja til núna, með fullri virðingu fyrir langtímasýninni, en hún bjargar okkur ekki í dag? Hvernig myndum við leysa þetta betur en með því frumvarpi sem hér er til umræðu?

í raun í þessu húsnæði. Það eru, eins og ég sagði áður, útlendingar og það er fólk sem hefur hvað minnst á milli handanna, fólk sem lifir við fátækt. Þar þurfum við að fara í aðgerðir. Það er hægt að fara í aðgerðir eins og t.d. að setja takmörk á það hversu mikið húsnæði er í útleigu í gegnum hluti eins og Airbnb.

auka það hversu mikið magn af húsnæði er í rauninni laust en ekki notað undir bara ferðamenn og annað. Þetta eru allt saman leiðir sem hægt er að fara. Svo myndi ég fara í það að byggja fullt af húsnæði fyrir þá sem eru með minna á milli handanna. Það er t.d. núna búið að tilkynna það að ríkið ætlar að kaupa íbúðir í gegnum húsnæðisfélög, Bjarg og ég man ekki hvað hitt var, fyrir Grindvíkinga.

ef þannig skipuðust nú skyndilega veður í lofti eða eftir næstu kosningar. En ég ítreka líka það sem kom fram á fundi okkar með ráðherra í umhverfis- og samgöngunefnd að svona heimildir þekkjum við frá ýmsum nágrannalöndum. Við þekkjum frá t.d. Bandaríkjunum þessi frægu loft sem eru byggð, ekki sem íbúðir upphaflega en breytt í mjög aðlaðandi og spennandi valkosti fyrir ungt fólk, listafólk og fleiri, ég bind vonir við að við getum gert gott úr þessu, gert áhugaverð rými úr þessu. Ég held að öryggisþátturinn sé sá mikilvægasti og að við búum hvergi til slysagildrur eða flækjufót varðandi það að komast út ef eitthvað brestur á. Þannig að ég er sáttur við þessa reddingu. Þetta er auðvitað til skammtímaredding í ljósi ýmissa ólíkra ólíkra þátta sem hafa dunið hér yfir og fjölgað þeim sem hér dvelja alveg óheyrilega hratt og aðrar hugmyndir hefði ég ekki lagt fram sjálfur í þeim sporum sem hæstv.

Ég held að hv. þingmaður ætti að kynna sér hvernig þessar aðstæður eru. Hér erum við ekki að tala um einhver falleg loft, eins og hv. þingmaður kallaði það, fyrir listamenn. Hér erum við að tala um það að búið er að taka iðnaðarhúsnæði og búa til örlítil tveggja, þriggja eða fjögurra fermetra herbergi sem fólk leigir dýrum dómum. Það er sko ekki einhver listamannaparadís.

En ég ítreka það enn og aftur: Ég er hjartanlega sammála öllu því sem kemur fram í þessu frumvarpi og vona að það fái skjóta og góða afgreiðslu innan þingsins að þetta er gott mál. En við megum ekki skýla okkur bak við það að við séum að laga öryggisreglur. Við þurfum að taka á þessu vandamáli sem er óleyfisaðsetur í atvinnuhúsnæði

Á sínum tíma eftir hinn hörmulega atburð á Bræðraborgarstíg átti ég samtal við þáverandi ráðherra húsnæðismála einmitt um þau mál og hvað væri í farvatninu til að lagfæra í rauninni það ástand sem hefur ríkt. Ég bara fagna þessu frumvarpi og tek undir með slökkviliðsstjóra á höfuðborgarsvæðinu sem orðaði það þannig að það væri afar brýnt að þetta mál færi frekar hratt í gegnum þingið. Ég

flest þetta húsnæði sem er með þessa svokölluðu óleyfisbúsetu er í ágætisstandi en alls ekki allt og ekki einu sinni vitað um það allt saman. það allt saman. Það var aðeins innt eftir því í morgun á fundi velferðarnefndar hvort það væri til einhvers konar skrá eins og hér er nefnt og það er nú kannski hæpið að það sé hægt einhvern veginn að ná utan um það sökum þess hvernig þetta er.

og eftirfylgni. Auðvitað þurfa sveitarfélögin líka og þeirra nefndir sem eiga að fylgja eftir brunavörnum og öðru slíku að sjá til þess að það sé vitað hvar svona óleyfisbúseta er til staðar.

bæti því inn í það mál sem hún er að fást við, af því að það er jú einangrað við Grindvíkinga og af því að við erum ekki að heimila hér búsetu almennt í frístundabyggð

að ákall slökkviliðsstjóra og fleiri aðila eftir því að þetta verði afgreitt hratt og vel — ég vona svo sannarlega að umhverfis- og samgöngunefnd geti gert það um leið og að sjálfsögðu er fjallað um það

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ETS-kerfið. Í frumvarpi þessu er lagt til að kaflar og ákvæði núgildandi laga um loftslagsmál sem fjalla um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ETS-kerfið, verði færð í sérlög um ETS-kerfið.

Í frumvarpi þessu verða jafnframt innleiddar þrjár EES-gerðir á sviði loftslagsmála sem breyta ETS-kerfinu. Um er að ræða í fyrsta lagi breytingu hvað varðar flugstarfsemi, tilskipun

verið ein meginstoða umhverfislöggjafar Evrópusambandsins. Tilskipunin var upphaflega tekin upp í EES-samninginn og innleidd í íslensk lög árið 2007. Síðan þá hafa allar breytingar á tilskipuninni verið teknar upp í EES-samninginn og innleiddar í íslensk lög. Reglur ETS-kerfisins hafa gilt fyrir flugrekendur frá árinu 2012 og rekstraraðila í staðbundnum iðnaði á Íslandi frá árinu 2013 þegar álframleiðsla og járnblendi voru felld undir kerfið.

er hvatinn sem er til staðar og þeir endurskipuleggja sínar siglingar og siglingaleiðir til að koma til móts við þetta

við erum í sem mestum samskiptum og oft samkeppni við, og þá er ég að vísa til EES-svæðisins. Þess vegna á þetta sér þessa löngu forsögu sem ég vísaði til áðan. Þetta var innleitt í íslensk lög árið 2007

Helstu breytingar í uppfærðum tilskipunum ETS-kerfi eru: Losun frá farþega- og flutningaskipum stærri en 5.000 brúttótonn verður felld undir kerfið í skrefum frá árinu 2024 til ársins 2026.

Ísland getur í öðru lagi framlengt núverandi kerfi úthlutunar endurgjaldslausra losunarheimilda út árið 2026 þegar endurgjaldslausri úthlutun losunarheimilda verður hætt innan EES.

Gildissviði ETS-kerfisins er enn fremur breytt hvað varðar staðbundinn iðnað. Starfsstöðvar sem breyta framleiðsluferlum í þeim tilgangi að draga úr losun geta kosið að falla áfram undir kerfið

og hafa menn áhyggjur af því að það gæti lagaleg óvissa komið upp ef það verður ekki gert. Áríðandi er að tiltekin ákvæði hafi verið innleidd 1. janúar 2024 en þá tekur ETS-kerfi fyrir sjóflutninga gildi og ákvæði V til bráðabirgða við lög um loftslagsmál, um takmarkað gildissvið í flugi, rennur út.

fram með hvaða valkostir eru þá fyrir hendi, hvað það er sem menn myndu vilja gera í staðinn, því að millilandaflug,

Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra í ljósi þess að ráðherrann sagði hér áðan að áríðandi væri að málið kláraðist fyrir 31. desember 2023, sem þýðir í raun að áríðandi sé að málið klárist fyrir jólahlé þings núna í desembermánuði: Hvers vegna

Í öðru lagi langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra út í flugið sem hann nefndi hér áðan og áhrifin á það. Undanþága eins og hún er útfærð rennur úr gildi í lok árs 2026. Mig langar til að biðja hæstv. ráðherra að útskýra fyrir okkur þingmönnum í stuttu máli hvað tekur við. Hvað svo fyrir flugið í því samhengi þegar þær undanþágur renna sitt skeið á enda?

„Verði frumvarpið að lögum mun það hvorki hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir ríkissjóð né sveitarsjóði.“ En í sömu málsgrein segir áfram, með leyfi forseta: „Kostnaði vegna tímabundinna útgjalda verður mætt af fjárveitingum til stofnunarinnar í fjárlögum …“ Það er þá væntanlega Umhverfisstofnun sem þar um ræðir. Hvort er það: Engin útgjöld eða útgjöld? En það sem er áhugaverðara að heyra er með hvaða hætti mat hefur verið lagt á kostnað atvinnulífsins, fyrirtækja og sömuleiðis heimila í landinu af þeim 14 EES-gerðum sem hér er (Forseti hringir.) lagt til að innleiða á einu bretti

Ástæðan fyrir því að þetta er komið fram núna er einfaldlega vegna þess að þetta var tilbúið í rauninni

fyrir hv. þingnefnd í október þannig að til þess akkúrat að koma í veg fyrir það sem hv. þingmaður er eðlilega hafa áhyggjur af, að menn hafi skamman tíma og vita ekki hvað þarna sé á ferðinni, þá held ég að það hafi verið skynsamlegt.

að því gefnu að við ætlum að vera aðilar að Parísarsáttmálanum sem hv. þingmaður þekkir nú aðdragandann að, þá þurfum við að vera með eitthvert fyrirkomulag í því og þau hafa lagt áherslu á að við séum með sama fyrirkomulag og þau lönd sem

sem eru annars vegar varðandi flugið eftir lok árs 2026 og hvað gerist svo gagnvart þeim flugrekendum sem hér starfa og hingað fljúga og hins vegar þetta atriði sem snýr að spurningunni um kostnað fyrir ríkissjóð. Það stangast á atriði í greinargerð innan sömu málsgreinar: Fellur til kostnaður á ríkissjóð eða ekki? Það er spurningin. Ég kem í ræðu minni hér á eftir inn á sjónarmið varðandi fyrirtæki og heimili.

ókeypis teknar úr potti sem ríkið gæti annars selt og haft tekjur af? Og hversu mikill ríkisstuðningur væri það?

Og að lokum: Er þessi aðlögun alveg 100% örugglega í hendi? Það er bara vísað í samkomulag við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins varðandi þessa aðlögun.

tæknilausnir og styrkja fyrirtækin og efnahagslífið í því að fara þessar leiðir. Það þurfti hins vegar að ganga frá þessu með þessum hætti til að til að það væri tryggt að það væri heimilt að gera hlutina eins og þarna er tilgreint, þ.e. að láta þetta fara endurgjaldslaust til viðkomandi flugrekenda.

forseti. Það hefði verið gaman ef hæstv. ráðherra hefði getað svarað spurningunni um það hversu mikill ríkisstuðningur felst í því að láta flugfélögin fá þetta endurgjaldslaust. Einnig langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: Í frumvarpinu er verið að taka í lög tvær tilskipanir, 2023/958 og 2023/959, sem ekki hafa verið teknar upp í EES enn sem komið er.

leið til að firra íslenska farþega auknum gjöldum af flugi sínu milli landa með einhvers konar heimildabraski,

sem íslensk fyrirtæki þurfa þá til að flytja hingað matvæli og nauðsynjavöru? Og þá spyr ég að lokum: Er hið fornfræga fyrirkomulag „hub“ eða millilendingarstaðurinn Ísland

Það sem ég var að lýsa hér áðan var í rauninni bara frétt og viðtöl við forsvarsmenn Eimskipa sem voru að segja frá því að þeir eru að breyta sinni tilhögun, spara orku, minnka losun til að þurfa ekki að hækka gjaldskrá, ef ég skil fréttina rétt. Það er hugmyndin á bak við kerfið. Aðalatriði málsins er það að íslensk fyrirtæki séu að keppa á sama grundvelli og þau fyrirtæki sem þau eru að keppa við.

Það sem ég er að spyrja um er: Lenda þessi gjöld ekki hreinlega á íslenskum farþegum þegar við erum að fljúga almennt þrisvar, fjórum sinnum lengri leið milli borga Evrópu og okkar höfuðborgar hér, Keflavíkur,

frá og með 1. janúar 2027 með hærri gjöldum en við erum að borga í dag og mun þetta ekki bitna á íslenskum neytendum varðandi flutninga á aðföngum til landsins eða er verið að nota einhver kerfi til að

framlagningar þessa máls, að við séum að ræða þetta í dag þegar 11 dagar eru eftir af starfsáætlun Alþingis fram að jólahléi. Það hlýtur að setja umsagnaraðilum og okkur sem hér störfum miklu þrengri skorður en ég tel nauðsynlegt vera í tengslum við svona umfangsmikið og afdrifaríkt mál, enda dregur hæstv. ráðherra umhverfismála í engu úr því hversu mikilvægt málið er, eðlilega,

kannski að mörgu leyti hvað kerfið lítur á það sem sjálfsagðan hlut að mál klárist í þjóðþingunum á grundvelli þess sem embættismennirnir komast að niðurstöðu um hverju sinni.

þessarar umræðu þá væri áhugavert að heyra afstöðu ráðherrans til þess, og ég vona bara að svarið verði hreint nei, hvort í einhverju samhengi sé eitthvað í þessu máli sem gæti kallast það sem hv. þm. Diljá Mist Einarsdóttir kallar gullhúðun. Er eitthvað hér umfram það sem hagkvæmasta leið regluverksins eins og það liggur fyrir frá kontóristunum leiðir út.

þessi tímabundna aðlögun sem veitt er í gegnum árin 2025 og 2026 renni sitt skeið á enda og þá finni íslenskir flugrekendur sig í þeirri stöðu að þó að þeir falli undir sama regluverk og aðrir flugrekstraraðilar í Evrópu muni sú landfræðilega staða sem Ísland býr við valda umtalsverðu óhagræði fyrir flug til og frá landinu. Og þá gætum við fundið okkur í þeirri stöðu að bæði verð hækki og framboð minnki mögulega. Ég minni bara á það sem hæstv. ráðherra sagði í framsöguræðu sinni þegar hann lýsti viðtali í fjölmiðli við forstjóra Eimskipafélagsins sem sagði að viðbrögð fyrirtækisins hefðu verið þau að endurskipuleggja siglingarleiðir sínar sem kallaði fram samdrátt á sigldum mílum eða kílómetrum, ég man ekki hvora mælieininguna hæstv. ráðherra notaði, að siglingar færu niður um 5% og losun um 7%, ef ég man tölurnar rétt. En hvernig var þessu m.a. náð? Með því að fækka viðkomuhöfnum. Það var ein af aðgerðunum sem þurfti að grípa til til að ná þessu fram. Og ef við sjáum fram á eitthvað sambærilegt í fluginu, að þar þurfi að sópa fólki til víðar að þannig að menn taki bara lest til Kaupmannahafnar eða einhverrar annarrar borgar frá borg sem í dag er þjónustuð með beinu flugi það eru svona hlutir sem menn hafa eðlilega áhyggjur af að þessar íþyngjandi reglur kalli fram.

Væri nú ekki ágætt að bíða eftir því? Auðvitað er hugsunin eflaust sú að það myndist sérstakur hvati til að ýta þeirri þróun áfram, er skynsamlegt að á endanum beri fyrirtæki og heimili í Evrópu þann mikla herkostnað sem af þessu hlýst á meðan mestu mengunarvaldar heimsins, ef við horfum á losun þjóða, sitja til hliðar og allt að því hlæja að okkur í Evrópu? Ég held að það sé ekki farsælt og það getur ekki verið markmið í sjálfu sér, sérstaklega ekki fyrir þjóð sem á svona mikið undir góðum samgöngum, bæði á sjó og landi, að gera samgöngur dýrari og torveldari. Það getur bara ekki verið markmið stjórnvalda. Mér hefur því verið alveg fyrirmunað að skilja að íslensk stjórnvöld hafi ekki sótt þær undanþágur sem eru beinlínis skrifaðar inn í regluverkið sem snýr að siglingunum,

að þær kalli á það að mál eins og þetta sé afgreitt hér í þessum mikla flýti. Það er ekki boðlegt. boðlegt. Hæstv. ráðherra kom inn á mikilvægi jafnræðis fyrirtækja og reksturs innan EES-svæðisins. Það má til sanns vegar færa og það er mikilvægt. En það verður líka að hafa í huga heildaráhrifin því að rekstur innan EES-svæðisins, innan Evrópusambandsins, innan þessa sameiginlega markaðssvæðis okkar, er auðvitað í samkeppni við þær þjóðir sem lítinn eða engan þátt taka í þessu. Nú er auðvitað á færibandinu einhvers staðar, og við fáum það væntanlega í andlitið hér á nýju ári,

Þegar það regluverk hefur klárað sig af færibandinu þá hefur náðst fram það takmark stjórnvalda að heimili sem víðast, ekki bara í Evrópu, beri beri hærri endanlegan kostnað af þeim vörum og þjónustu sem þau þurfa að kaupa. Er það það sem við þurfum í árferði verðbólgu og þrengri kjara? Ég er ekki viss um það. Þessi áhrif verða auðvitað áhrifamest hjá þeim sem minnst hafa, sem hafa úr minnstu að spila, hvort sem það eru heimili í hverju landi fyrir sig eða þær þjóðir sem veikar standa. Þannig að ég er hræddur um að hér höldum við áfram á þeirri vegferð að reglulega komi upp sú staða að að regluverkið hvert fyrir sig, þetta er auðvitað svo margþætt að þetta er fjölhöfða þurs orðinn, gangi raunverulega gegn þeim markmiðum sem því er ætlað að þjóna eða ná fram. Það Það er auðvitað þannig að þessi bók sem hér liggur fyrir upp á 56 bls. með kili, sem okkur er ætlað að afgreiða núna á nokkrum dögum, innifelur þannig regluverk að ég hvet bara hæstv. umhverfisráðherra til að leita leiða til að létta tímapressunni af afgreiðslu þessa máls.

og síðan uppfærsla, gef ég mér, á öðrum 11 gerðum, samanlagt 14 sem eru tilgreindar hér í frumvarpinu sjálfu.

er undirorpið aðeins lykta af því þegar við fórum fram úr okkur hér á síðasta kjörtímabili og bönnuðum plastpoka löngu áður en regluverkið sem við höfðum asnast til að taka upp kallaði eftir því. Við eigum ekki að fara Við eigum ekki að fara fram úr okkur í þessum efnum. Næg eru íþyngjandi áhrifin fyrir. Þess vegna ítreka ég það og óska eftir því að hæstv. ráðherra komi inn á það, komi hann hér í ræðu síðar í umræðunni, hvort eitthvað í þessu máli eins og það horfir við honum gæti fallið undir það að kallast gullhúðun regluverks, því að það er svo margþætt sem hér er undir. Það er

einstaklingnum, heimilum landsins sem kaupa vörur og þjónustu af þeim fyrirtækjum sem þessi kostnaður leggst á. Ég held að við ættum að forðast það að leggja slík viðbótargjöld á ég hef miklar efasemdir um að það flýti í raun framþróun þeirra grænu lausna sem umhverfisráðherra telur hér að þessi frumvörp ýti á eftir.

breytan sem snýr að því að menn kaupi sig frá því að leggja raunverulega sitt af mörkum til grænnar orkuframleiðslu því að belgíski tannlæknirinn sem kaupir aflátsbréf af Landsvirkjun hefur enga þörf fyrir það að þrýsta á um það við belgíska orkuframleiðendur að orkan sem hann fær þar verði grænni á morgun en hún er í dag. Því ítreka ég að við skulum reyna að flýta okkur hægt í þessu. umhverfisráðherra til að finna leið til að létta á tímapressunni sem hér er tilkynnt og að við göngum varlega um dyr aukins kostnaðar fyrir heimili og fyrirtæki í landinu hvað þetta varðar allt saman.

það hefur ekkert breyst í grundvallaratriðum. Ástæðan fyrir því að þetta kemur núna er að menn voru að sækja um aðlögun út af því sem hv. þingmaður hafði áhyggjur af. Menn hefðu alveg getað tekið þetta upp án aðlögunar fyrir löngu síðan.

Ég gef mér að það sé orðanotkunin um þetta kerfi, jöfnunarkerfi kolefnislosunar gagnvart landamærum EES og ESB. Það sem ég kom inn á í ræðu minni, svo það misskiljist ekki — gott og vel, ef ég skil það rétt er CBAM ekki partur af því regluverki sem hér er innleitt. Það er aftar á færibandinu og kemur síðar. En þá eru áhrifin sem orðið hafa þau að verð á vöru og þjónustu hefur hækkað fyrir alla þá sem neyta þeirra innan markaðssvæðisins, Evrópu í þessu tilfelli. Verð á allri þjónustu fyrirtækja sem bera þennan kostnað, allri þjónustu og vörum sem heimilin kaupa af þessum sömu fyrirtækjum hefur hækkað.

heldur að benda á að mengunarkvótinn leggist þyngra á samfélag eins og Ísland en önnur.“ Þarna eru menn búnir að greina þetta eins og rekstur þeirra lítur út.

Það eru skilaboðin. Í því samhengi eigum við að spyrna við fótum með öllum tiltækum leiðum. Ég get ekki séð að ríkisstjórn Íslands sé á þeirri vegferð nú um stundir.

Það kom skýrt fram í umræðum hér í gær um loftslagsmál að við ætlum okkur ekki að vera neinir eftirbátar í baráttu heimsins í loftslagsmálum

og er það leið til að hvetja fyrirtæki til að losa minna. Hins vegar þurfum við að hafa í huga, eins og með allt regluverk sem gilda skal í fjölmörgum ríkjum, hvort sem þau eru stór eða smá, að vert er að staldra við og greina umfang þess og í rauninni þýðingu fyrir Ísland. Við Íslendingar eigum öll að beita okkur í beinni hagsmunagæslu fyrir landið því að við erum hvorki milljóna manna ríki né staðsett á meginlandi Evrópu. Ísland er 400.000 manna ríki, eyríki í Norður-Atlantshafi í talsverðri fjarlægð frá meginlandi Evrópu; ríki sem er að mestu knúið áfram með hreinum og sjálfbærum orkukostum. Vissulega fylgja þessu gallar og áherslur sem eru frábrugðnar hefðbundnum Evrópuríkjum. Því getur það hæglega gerst að ákvæði regluverks frá risastóru milliríkjasambandi sé ekki samið með sérstakar aðstæður fjarlægs eyríkis í huga. Hér eiga þau sjónarmið við að taka þurfi sérstakt tillit til okkar aðstæðna. Við viljum sinna okkar skyldum á sviði loftslagsmála en getum ekki virt að vettugi nauðsyn þess að flagga þeim atriðum sem henta ekki íslenskum aðstæðum.

Tryggja þarf að íslensk fyrirtæki séu samkeppnishæf í sífellt minnkandi heimi og að reglur sem þessar komi ekki í veg fyrir tækifæri til frekari þróunar og eflingar atvinnulífs. Það er ekki nýtt af nálinni innan Evrópusambandsins að veita ríkjum sem liggja á ystu svæðum þess þar sem skilyrði eru önnur ákveðnar undanþágur og að ákveðin séu skilyrði eða lengri aðlögunartími þegar nýtt regluverk er samið. Þau kallast ystu svæði Evrópusambandsins sem eru fámenn eyríki staðsett langt frá meginlandi Evrópu þar sem fjarlægðin gerir aðstæður krefjandi. Margir Íslendingar þekkja Kanaríeyjar vel af eigin upplifun og myndu í fyrstu ekki telja Ísland og Kanaríeyjar eiga nokkuð sameiginlegt eða vera sambærileg svæði.

Eyjarnar teljast meðal þeirra svæða sem þurfa aukinn stuðning vegna sérstakra aðstæðna sem taka þarf tillit til og heyra því undir ystu svæði ESB. Miðað við þær kringumstæður sem eiga við á þessum ystu svæðum, eins og m.a. á Kanaríeyjum, Asoreyjum, Madeira og Martinique, eru þau svæði lík Íslandi. Því má færa rök fyrir að heimfæra megi sömu heimildir á Ísland. Ef Ísland væri í Evrópusambandinu væri líklegt að við myndum heyra undir þessi ystu svæði sambandsins.

Sem dæmi má nefna Norðausturland þar sem atvinnuskilyrði og efnahagsaðstæður eru krefjandi. Þar höfum við brothættar byggðir hér á landi sérstaklega í huga. Í frumvarpi þessu sjáum við m.a. kröfur á sjóflutning sem geta haft talsverð áhrif á vöruflutninga á sjó, flutning sem hefur talsverða þýðingu hér á landi og gæti reynst erfiðari í kjölfar umræddra breytinga. Það kemur því til álita hvort hægt sé að veita Íslandi undanþágur eða lengri aðlögunartíma í samræmi við það sem ystu svæði Evrópusambandsins njóta, enda eru aðstæður verulega sambærilegar eins og ég hef farið yfir, t.d. á reglum um vöruflutninga innan lands. Þau félög sem veita slíka þjónustu eru mikilvæg landsbyggðinni og stórtæk á atvinnumarkaði þar. Umrædd félög eru í sífelldri samkeppni á alþjóðamarkaði við stóra erlenda aðila sem hafa talsvert forskot nú þegar. Við megum því ekki auka það forskot án athugasemda af hálfu fulltrúa Íslands í milliríkjavinnu sem þessari því að þegar öllu er á botninn hvolft er enginn sem sinnir hagsmunagæslu okkar betur en við sjálf og því er mikilvægt að þetta sé alltaf skoðað til hlítar.

þessa hugleiðingu um hvort við séum eftirbátar annarra þjóða þegar kemur að loftslagsmálum. Nei, að mínu mati erum við það alls ekki heldur erum við í aðdáunarverðri stöðu hvað varðar þessi mál með alla okkar grænu orku. Hins vegar er það mikilvægt

það er afar mikilvægt að við séum að afla frekari grænnar orku til þess að geta farið í orkuskipti og sinnt atvinnulífinu og stækkandi samfélagi. Það var kannski meiningin í upphafi minnar ræðu að það væri mikilvægt að við séum á tánum og fylgjum hlutum eftir og séum ábyrg hvað þetta varðar.

er sammála því sem hv. þingmaður sagði, að við sem þjóð værum í öfundsverðri stöðu vegna allrar þeirrar grænu orku sem hér verður til.

hvort þriðja rammaáætlun hafi verið samþykkt hér heldur raunveruleg líkindi á því að við komumst áfram með græna orkuframleiðslu.

sem dæmi sem hefur verið leyst og var staðnað í níu ár í þinginu. Umræðan um hvernig rammaáætlunin er og ferlið þar held ég að kalli jafnvel á sérstaka umræðu því að þetta er flókið ferli og er kannski ekki alveg eins og var lagt upp með í upphafi. Varðandi dreifingu orkunnar þá tekur því miður of langan tíma að byggja upp byggðalínu og dreifikerfi raforku. Ef allt gengur eftir held ég að kaflinn frá Akureyri að Akranesi muni taka 10–12 ár,

Hins vegar er líka mikilvægt að taka það fram að frumvarpið sem var samþykkt hér á síðasta vetri hvað varðar það að leyfa stækkanir virkjana á þegar röskuðum svæðum, sem gefur okkur aukna orku og fyrirtæki eru þegar farin að huga að, er afar mikilvægt fyrir okkur.

við með hvaða hætti þetta mál er komið hér skyndilega inn í þingið. Í þessari framgöngu ríkisstjórnarinnar felst í raun ótrúleg vanvirðing við Alþingi. Hér er kominn inn pakki af 14 innleiðingum, þar á meðal mál sem jafnvel ráðherrar í ríkisstjórninni höfðu á sínum tíma sagt að kæmi ekki til greina að samþykkja óbreytt. Slíkir hagsmunir væru í húfi, til að mynda varðandi þessi nýju gjöld á flugið, að Íslendingar gætu ekki leyft sér að fallast á það. Hvaða gjöld eru þetta? Jú, þau eru til þess ætluð að neyða Evrópumenn til að ferðast á milli staða með járnbrautarlest fremur en með flugvélum. Markmiðið liggur alveg fyrir hjá Evrópusambandinu. Það er ekkert verið að reyna að fela það þótt ríkisstjórn Íslands reyni að fela það fyrir almenningi hér. Markmiðið er að draga mjög verulega úr flugferðum, að því marki að hér á landi, miðað við áformin, myndi flug eftir ekkert svo mörg ár verða 25% af því sem það hefði orðið ella, 25%, fjórðungur, takist markmiðið með því að skattpína fólk í auknum mæli. Allt miðar þetta að því, eins og fleira sem höfum séð frá ríkisstjórninni, að færa okkur áratugi aftur í tímann, til þeirra tíma þegar einungis þeir efnamestu gátu leyft sér að fara til útlanda, þegar bara efnaðra fólk gat leyft sér að eiga bíl, fjölskyldubíl, og gengur út á að refsa fólki, refsa fólki fyrir velmegun, árangur og jafnvel bara að lifa sínu daglega lífi. Svo eru það nýju gjöldin, nýju skattarnir, refsiskattarnir vegna samgangna, vegna flutninga á sjó.

Við þyrftum að gera okkar o.s.frv. Gera okkar hvernig? Jú, með því að refsa almenningi á Íslandi og láta hann borga hærri gjöld fyrir það að flytja vörur; fyrirtækin auðvitað, en allt endar þetta að lokum hjá almenningi. Svo kemur þessi ríkisstjórn með málið inn hér fáeinum dögum áður en þingstörf eiga að klárast, með afbrigðum, og vill keyra það í gegn án eðlilegrar þinglegrar meðferðar. Og hvers vegna skyldi það vera, frú forseti? Er það ekki vegna þess að ríkisstjórnin gerir sér grein fyrir því að þetta geti orðið erfið mál og hún sé að gera eitthvað af sér? Hún virtist gera það á sínum tíma þegar flugmálið sérstaklega var rætt hérna áður.

hér í bæ, og kostnaðurinn mun nema 3 eða 4 milljörðum kr., til þess að sýna að Ísland væri merkilegt en kannski ekki hvað síst að íslenskir stjórnmálamenn ættu heima í hópi erlendra valdamanna. Þá þótti ekki við hæfi að vera með leiðindi eða vesen gagnvart Evrópusambandinu því að ekki var Ursula von der Leyen fyrr komin út úr flugvél á Reykjavíkurflugvelli, væntanlega einkaþotu eins og þeir sem tala mest um loftslagsmálin nýta gjarnan, en að tilkynnt var um það að náðst hefði samkomulag vegna flugmálsins. Hvernig var þetta samkomulag? Það gekk út á það að Ísland fengi frest, gamla trikkið. Ísland fær frest í 2–3 ár, reyndar eru það sömu 2–3 árin og eru aðlögunartíminn hvort eð er. En látum það liggja á milli hluta. Ísland fær þarna þennan aðlögunartíma. Og hvað gerist svo? svo? Svo bara tekur við regluverkið sem hæstv. núverandi fjármálaráðherra var búinn að segja að Ísland gæti aldrei sætt sig við, vegna þess að sérfræðingarnir og aðrir hefðu sýnt fram á að þetta myndi rústa stöðu okkar sem millilendingarflugvallar, miðstöðvar flugs í Norður-Atlantshafi, myndi leggjast miklu þyngra á okkur heldur en nokkur önnur lönd, samkeppnislöndin,

Við megum ekki nýta gæði landsins og megum ekki nýta staðsetningu landsins og þá samkeppnishæfni sem fylgir því, sérstaklega hvað flugið varðar, í rauninni þvert á móti. Við þurfum að setja okkur í verri stöðu en aðrir með því að fallast á þetta regluverk sem bitnar, eins og meira að segja ríkisstjórnin sjálf hafði útskýrt, alveg sérstaklega illa á Íslandi.

fyrir því en hv. þingmenn til að mynda Viðreisnar og Samfylkingarinnar. Svo er kastað fram einhverjum óljósum skýringum á því hvers vegna menn ætli að láta sig hafa þetta. Ja, hugsanlega eftir 2026 þá verði einhverjar tækniframfarir búnar að leysa þetta. Trúir því einhver að árið 2026 verði

að þessar breytingar myndu bitna sérstaklega illa á Íslandi. En áfram skal haldið af hálfu þessarar ríkisstjórnar við innleiðinguna og jafnvel með brögðum eins og við sjáum beitt hér og nú, að reyna að keyra inn 14 innleiðingar á mettíma akkúrat þegar þingstörfum fer að ljúka fyrir áramót og eftir á að afgreiða fjárlög. Einhver væntanlega einhvers staðar hefur metið það sem svo að þetta væri algjörlega kjörið. Þingmenn hefðu þá ekki tíma til að ræða þetta og ríkisstjórnin gæti gert það sem hún vildi og hraðað innleiðingu Evrópureglna sem henta á engan hátt íslenskum aðstæðum. Það er svo margt í stefnu Evrópusambandsins á sviði loftslagsmála sem hentar alls ekki íslenskum aðstæðum og engir tilburðir hafa verið gerðir til þess af hálfu sambandsins að líta til íslenskra aðstæðna. En það er hlutverk íslenskra stjórnvalda að líta til íslenskra aðstæðna og taka þær ákvarðanir sem eru til þess fallnar að hámarka ávinning landsmanna, gæta hagsmuna þeirra út frá aðstæðum okkar. Þetta er ástæðan fyrir því að við erum ekki í Evrópusambandinu. Við viljum geta tekið ákvarðanir sem henta miðað við okkar aðstæður, ekki aðstæður Þýskalands eða einhvers annars ríkis eða einhverjar nýmóðins hugmyndir sem kunna að koma upp í Brussel og þær hafa verið margar skrýtnar hin síðari misseri. En ríkisstjórnin eltir þetta allt saman, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna, sem gáfu sig einu sinni út fyrir að vera einhvers konar fullveldisflokkar. En það er liðin tíð. Nú ganga þeir fram fyrir hönd Evrópusambandsins af meiri hörku en ég hefði átt von á af hálfu Viðreisnar eða Samfylkingarinnar og fórna með því hagsmunum Íslendinga til mjög langs tíma. Við vitum ekki hversu lengi hagsmunum verður fórnað. Við vitum að það verður til mjög langs tíma og að þetta mun vinda upp á sig, því að hér er verið að opna flóðgáttirnar. Hér er verið að opna á það að Evrópusambandið fái að þróa þetta áfram og okkur beri þá að fylgja því, Evrópusambandið geti endurmetið hversu mikla refsiskatta eigi að leggja á almenning og Íslandi beri þá að fylgja því; með öðrum orðum verið að gefa eftir fullveldi landsins og það verða væntanlega ekki mörg ár í að við fáum að heyra það hér á Alþingi að við verðum þetta eða hitt vegna þess að við höfum verið búin að skuldbinda okkur til þess. Hæstv. forseti kannast eflaust við slíkar skýringar sem oft eru nefndar og eiga alltaf að hringja viðvörunarbjöllum. En þetta er auðveldasta afsökun nútímastjórnmálamannsins eða -embættismannsins,

á meðan þingheimur var upptekinn við fjárlög eða annað og fékk ekki einu sinni að velta hlutunum fyrir sér, ræða þá, kanna þá og fjalla um þá í nefnd.

gagnvart því sambandi og valdsækni þess, taka ákvarðanir sem ganga beinlínis gegn hagsmunum okkar Íslendinga og útskýra þær ýmist með því að við verðum að gera þetta því við erum byrjuð eða nota einhverja kunna frasa úr umræðunni um loftslagsmál á borð við það að við verðum að leggja okkar af mörkum þrátt fyrir að Ísland hafi lagt meira af mörkum til loftslagsmála en líklega nokkur önnur þjóð, sérstaklega með því að framleiða ál á umhverfisvænan hátt. En á tímum þegar umbúðirnar skipta öllu máli í stjórnmálaumræðu þá er litið fram hjá því og litið fram hjá heildarsamhenginu. Því legg ég áherslu á það, frú forseti, í þessari 1. umræðu þar sem tími er takmarkaður, að þingið taki nú af skarið og fjalli um þetta mál eins lengi og það telur þörf á, geri á því þær breytingar sem það telur þörf á og helst bara hafni þessu, hendi þessu aftur í fangið á ríkisstjórninni sem reynir að lauma þessu inn hér við lok máli sem, eins og ég nefndi áðan, ráðherrar í ríkisstjórninni höfðu varað sérstaklega við og sagt að kæmi ekki til greina að við Íslendingar létum yfir okkur ganga. En í því eins og svo mörgum öðrum málum þessarar ríkisstjórnar er mikil gjá milli þess sem er sagt og þess sem er raunverulega gert. Við sjáum það aldeilis birtast núna þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstrihreyfingarinnar — græns framboðs gengur fram af meiri hörku til að auka áhrif og völd Evrópusambandsins yfir Íslandi en jafnvel Viðreisn og Samfylkingin hefðu látið sér detta í hug og það núna rétt fyrir fullveldisdaginn, 1. desember. Ég hvet því Alþingi til að sýna að það skipti einhverju máli, að bregðast við, ekki leyfa ríkisstjórninni sem boðberum Evrópusambandsins að taka lýðræðislegt vald af kjörnum fulltrúum á Alþingi Íslendinga.

Ég legg áherslu á það sem kom hérna fram í orðum margra hv. þingmanna að í þessu eins og öllu öðru þá þurfum við alltaf að gæta hagsmuna Íslands. Það gerir það enginn fyrir okkur. En það er líka lykilatriði, virðulegi forseti, ef menn ætla að gæta hagsmuna Íslands, að þá verða menn að setja sig djúpt Það er þannig sem menn ná árangri í hagsmunagæslu. Ef menn sjá eitthvað hér í þessu máli þess eðlis að íslenskum fyrirtækjum sé betur fyrir komið í öðru fyrirkomulagi en þessu þá eiga menn auðvitað að segja frá þeim valkosti og færa rök fyrir honum.

Norðurlandasamstarfinu eða hverjum þeim alþjóðasamtökum sem við erum í og tökum þátt í.

fyrirtæki eins og Microsoft og marga aðra mjög kröfuharða aðila þegar þessum málum kemur. Við erum að horfa á fyrirtæki eins og Vaxa Life sem er uppi á Hellisheiði

þeirri nýsköpun og þróun og nýjum tæknilausnum sem eru í gangi bara hér á Íslandi. En svo er auðvitað úti í hinum stóra heimi mjög mikið að gerast í þessu.

úr, þá verðum við auðvitað að fylgjast með því hvað er að gerast og hvaða afleiðingar það hefur í för með sér. Nú er það þannig að við byggjum á mjög góðum grunni, þessum hugrökku kynslóðum sem börðust fyrir fullveldi og sjálfstæði, ekki bara þegar kom að viðurkenningu annarra þjóða heldur líka efnahagslegu sjálfstæði. Þær gerðu það m.a. með því að nýta græna orku.

fáir ef nokkrir voru að gera í áratugi á meðan við nýttum það með mjög góðum hætti. Nú erum við að fara í orkuskipti þrjú sem gerir það að verkum að það er ekki bara gott fyrir umhverfið, ekki bara efnahagslega heldur líka þjóðaröryggið.

Kannski þegar við hugsum um græna orku þá hugsum við fyrst og fremst um það að taka út olíuna fyrir verksmiðjurnar og taka út olíuna fyrir bílana og setja græna orku inn og það skiptir gríðarlega miklu máli

það eru gríðarleg tækifæri fyrir okkur Íslendinga. Það er ánægjulegt að sjá að hér eru aðilar, bæði íslenskir og erlendir, sem hafa nýtt sér þau tækifæri, eru hér á Íslandi út af grænu orkunni okkar. Ég nefndi fyrirtækið Vaxa, það er hér út af jarðvarma. Sömuleiðis eru önnur fyrirtæki út af þessum tækifærum þannig að ég vona að við náum samstöðu um það að nýta þessi tækifæri, þjóð og komandi kynslóðum til heilla.

Þetta er mál 635 á þingskjali 541. Það er ljóst að mikil umframeftirspurn hefur verið eftir raforku hér á Íslandi á undanförnum árum. Orkuframboð hefur ekki náð að halda í við aukna eftirspurn. Raforkuvinnsla á Íslandi byggist á endurnýjanlegum orkugjöfum og er raforkukerfið hér á landi einangrað. Orkuvinnsla er því takmörkuð af stöðu orkuauðlinda hverju sinni og ekki mögulegt nema að takmörkuðu leyti að notast við jarðefnaeldsneyti eða flytja inn raforku líkt og mögulegt er í nágrannalöndum. Í ljósi mikillar eftirspurnar er því brýnt að tryggja raforkuöryggi heimila og minni fyrirtækja ef til skerðingar kemur. Ef ekkert er gert er ljóst að stjórnvöld skortir úrræði til að forgangsraða orku sem er í boði til heimila og minni fyrirtækja. öðrum orðum, orkuöryggi heimila og smærri fyrirtækja og stofnana, samfélagslegra mikilvægra stofnana, yrði ógnað og hætta væri á að ekki væri hægt að tryggja raforku til íslenskra heimila. talin mikil þörf á því að tryggja raforkuöryggi til þessara aðila. Raforkukerfið á Íslandi er uppselt, mikil umframeftirspurn og ekki er hægt að verða við öllum beiðnum um raforkukaup.

Með frumvarpinu er sem sagt með öðrum orðum verið að bregðast við ógn við orkuöryggi sem því miður er þegar komin upp. þessu sambandi er vert að benda á að það er mikilvægt að þeir aðilar sem selja raforku til stórnotenda séu búnir að tryggja sér raforku áður en stofnað er til slíkra skuldbindinga, eins og virðast hafa verið dæmi og að slíkar skuldbindingar verði ekki á kostnað afhendingar til heimila og smærri fyrirtækja. Við erum sem sagt með öðrum orðum að leggja til í þessu frumvarpi að komið sé í veg fyrir að kerfið sé ofselt án þess að ný orka komi inn, hún betur nýtt, og það verði aldrei á kostnað heimila. Hér er um bráðabirgðaákvæði að ræða, tímabundinn öryggisventil sem Orkustofnun getur gripið í fyrir heimilin þar til búið er að auka orkuöflun og finna langtímalausnir í fyrirkomulagi raforkuöryggis. Í þessu sambandi er líka vert að undirstrika það að þetta frumvarp er flutt að beiðni umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins en atvinnuveganefnd sameinaðist um að leggja málið fram. Ég vil þakka nefndarmönnum fyrir að bregðast við með þessum hætti. Öllum nefndarmönnum var ljóst að í óefni gæti stefnt og að nauðsyn lagasetningarinnar væri ljós. En jafnvel þótt lögð sé áhersla á að frumvarpið nái fram að ganga fyrir lok þessa árs er nauðsynlegt að frumvarpið fái efnislega meðferð í nefndinni og að kallað verði eftir umsögnum frá hagaðilum.

að frumvarpið taki efnislegum breytingum í meðförum nefndarinnar og mér er óhætt, held ég, frú forseti, að fullyrða að nefndarmenn eru þess fullvissir eða ganga að því með opnum huga að frumvarpið geti tekið breytingum eftir ábendingum og umsögnum sem berast. Það er einnig vert að vekja athygli á því

Með því frumvarpi eru lagðar til breytingar á raforkulögum sem miða að því að styrkja raforkuöryggi almennings og forgangsröðun í samræmi við orkustefnu sem gefin var út af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu í september 2020. Breytingarnar snúa að því að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang komi til skömmtunar vegna óviðráðanlegra atvika, til að mynda vegna framboðsskorts, en það er ekki bráðabirgðaákvæði í þeim skilningi sem við erum að fjalla um í þessu frumvarpi hér. Í því frumvarpi er líka mælt fyrir um söfnun og miðlun upplýsinga varðandi raforkuöryggi á heildsölumarkaði sem og viðmið fyrir raforkuöryggi. Það hafa töluverðar athugasemdir borist og verið gerðar við þetta fyrirliggjandi frumvarp og á þessu stigi er óljóst hvort, hvenær og þá með hvaða hætti atvinnuveganefnd afgreiðir málið. Mér er, hygg ég þó, óhætt að fullyrða að það verður ekki undan því komist að tryggja að það verði lagaleg heimild til staðar á næstu mánuðum sem tryggir að söfnun og miðlun upplýsinga er varðar raforkuöryggi á heildsölumarkaði geti átt sér stað.

hins vegar er endurflutt frumvarp orkumálaráðherra frá því í vor um breytingu á raforkulögum, raforkuöryggi og um er að ræða mál númer X, stendur á mínu blaði sem þýðir nú líklegast að ég er ekki með aðalskjalið en það er aukaatriði. Hv. þm. Óli Björn Kárason fór yfir það áðan hvaða mál það væri.

efnisatriði bíða umræðu um það mál. Aftur að fyrri hlutanum af máli ráðherra, þetta með að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang komi til skömmtunar vegna óviðráðanlegra atvika. Það er margítrekað í þeim texta að þetta eigi við um óviðráðanlegar aðstæður, til að mynda vegna framboðsskorts — óviðráðanlegar aðstæður. Þetta orðalag kallar auðvitað strax á spurninguna hvort núverandi ástand orkumála á Íslandi flokkist sem óviðráðanlegar aðstæður. Það verður auðvitað hver að svara fyrir sig. Ég get svarað fyrir mig og sagt: Nei, það gerir það sannarlega ekki. En eftir sex ára eyðimerkurgöngu stjórnvalda í því skyni að tryggja raforkuöryggi,

Í flutningsræðu sinni 26. október síðastliðinn rakti hæstv. ráðherra orkumála, Guðlaugur Þór Þórðarson, efni frumvarpsins ágætlega og er ekki ástæða til að orðlengja það hér. Undir lok ræðu sinnar sagði ráðherrann, með leyfi forseta: ég vil að gefnu tilefni upplýsa að Landsvirkjun hefur upplýst um að staða miðlunarlóna er slík að auknar líkur eru á að grípa þurfi til skerðinga í lok árs 2023 og á árinu 2024 ef vatnsstaðan breytist ekki til hins betra. Einnig eru komnar fram upplýsingar um að eftirspurn eftir grunnorku frá Landsvirkjun sé umfram framboð.“ Ráðherra beinir því þar með til atvinnuveganefndar að nefndin hafi hliðsjón af þessum nýju upplýsingum og taki til skoðunar hvort grípa skuli til frekari ráðstafana, eftir atvikum tímabundinna, til að tryggja fullnægjandi framboð á raforku til almennra heimilisnotenda og smærri fyrirtækja. Mér finnst ástæða til að nefna þetta sérstaklega hér og gera athugasemdir við það að hér sé verið að láta í veðri vaka að um sé að ræða óviðráðanlegar aðstæður og þess vegna þurfi að grípa til þess að atvinnuveganefnd, á sama tíma hún er með til umræðu og úrvinnslu mál frá ráðherra sem á að tryggja raforkuöryggi, sé að flytja hér þingmannamál og sem betur fer er það svo að nefndin er einhuga um það að vinna málið áfram en það fái ekki það mikla flýtimeðferð að við fáum ekki svör við nauðsynlegum spurningum.

eins og fram hefur komið, enda ljóst að staðan er grafalvarleg. Þó svo að sú sem hér stendur hafi sitthvað að athuga við framgöngu stjórnvalda í orku- og öryggismálum þjóðarinnar þá er alveg ljóst að forgangurinn í þeirri stöðu sem nú er uppi liggur í því að tryggja orkuöryggi heimila og koma í veg fyrir mögulega, hugsanlega skerðingu á raforku til þeirra líkt og raunverulega er hætta á núna og hefur verið um einhvern tíma. Við þurfum hins vegar að tryggja nauðsynlega þinglega meðferð á þessu máli og umsagnir lykilaðila og því fagna ég því að framsögumaður hafi kallað málið inn á milli 1. og 2. umræðu. Ég talaði í upphafi um mögur ár þegar kemur að raforkuöryggi heimila. Frá árinu 2005, þegar breytingar voru gerðar á orkulögum, hafa heimilin ekki notið forgangs þegar kemur að sölu á raforku, ekki samkvæmt laganna bókstaf,

Sögulega hefur svo verðlagning á raforku á heildsölumarkaði, þ.e. á markaði fyrir heimili og smærri notendur, verið hærri en á stórnotendamarkaði. Það hefur komið í veg fyrir leka á milli markaða, þ.e. að sölufyrirtæki raforku kaupi rafmagn af Landsvirkjun sem ætlað er heimilum og minni fyrirtækjum og selji áfram til stórnotenda. Frá lagabreytingunni 2005 hefur þessi staða verið ákveðin vörn og svo auðvitað sú staðreynd að kerfið hefur ekki alltaf verið uppselt. En nú er það staðan og því til viðbótar er verðið orðið það sama eða svipað á milli markaðanna, þ.e. á milli hins almenna markaðar, eða heildsölumarkaðar eins og það heitir, þar sem salan til heimila og minni fyrirtækja fer fram, og þess markaðar sem þar Þegar verðið er orðið svipað eins og nú er eftir endursamningu Landsvirkjunar við stórnotendur þá er enn meiri hætta á að heimilin verði út undan í samkeppninni um takmarkaða orku.

að komnar séu fram upplýsingar um að eftirspurn eftir grunnorku frá Landsvirkjun sé umfram framboð. Það má að því leyti til sanns vegar færa að það er núna sem þörfin á þessu lagafrumvarpi sem atvinnuveganefnd vinnur að er orðin aðkallandi. Þetta hefur verið fyrirsjáanlegt lengi, það hafa verið færi til að bregðast við þessu lengi. Nú eru stjórnvöld komin upp að vegg og nú þarf að bregðast við. Tímafresturinn er einfaldlega liðinn. Frumvarpið sem atvinnuveganefnd hefur sammælst um að leggja fram er hugsað sem tímabundin aðgerð til 1. janúar 2026, hefur vonandi fælingarmátt auk þess að stuðla að ábyrgri hegðun á markaði þar sem heimili og minni fyrirtæki eru í forgangi. En það er hins vegar mjög nauðsynlegt að fá nánari útskýringu á því hvað stjórnvöld, ráðherra orkumála og stjórnarmeirihlutinn hér telur að muni gerast í orkumálum þjóðarinnar fram til 1. janúar 2026. Það er eitt af því sem við munum forvitnast um í vinnslu nefndarinnar. Þetta frumvarp sem síðan er í vinnslu nefndarinnar frá ráðherra sem var lagt fyrir þingið í vor og svo aftur núna án þess að hugsunin hafi verið höfð á því að bæta þessu ákvæði

ekki sofandi stjórnvalda. Það er full ástæða fyrir þingið, atvinnuveganefnd, að bregðast við stöðunni og svo auðvitað fyrir þingið í heild líka. En það eru mikilvægar spurningar sem vakna hér sem þarf að fá svör við í vinnu nefndarinnar. Það er alveg ljóst að það er á okkar ábyrgð að tryggja orkuöryggi heimila, annars vegar með framleiðslu og síðan til að tryggja að heimilin njóti nauðsynlegs hlutar þeirrar framleiðslu sem er fyrir hendi. Það breytir ekki þeirri staðreynd að þetta mál kippir markaðnum að ákveðnu leyti úr sambandi. Ég er þeirrar skoðunar að fyrir því þurfi að vera mjög sterk rök. Þau hafa verið færð fram hér að ákveðnu leyti en við þurfum að hafa það algerlega skjalfest að þetta er ef ekki eina leiðin þá sannarlega besta leiðin og það mun ekki hafa neikvæð áhrif og neikvæða hvatningu, öfugan hvata til raforkuframleiðslu. Þetta eru bara spurningar sem við þurfum að spyrja og fá viðbrögð við.

og fá svör og ég treysti því og hef enga ástæðu til að ætla annað en að atvinnuveganefnd sé einhuga um að vinna þetta mál þannig að sómi sé að og við getum lagt fram mál, hvort sem það er þetta óbreytt eða með nauðsynlegum breytingum til að inngrip okkar í markaðinn verði sem minnst en þó þannig að öryggi, rafmagnsöryggi, raforkuöryggi heimila og smærri aðila sé tryggt.

Það er sjálfsagt við þessi tímamót að velta aðeins fyrir sér hvernig það má vera að við séum komin á þennan stað í orkumálum, þessi þjóð sem býr við svo miklar auðlindir og möguleika á nýtingu grænnar orku að við erum meðal fremstu þjóða í heiminum. Við eigum meiri tækifæri en nokkur önnur þjóð og hingað erum við komin. Við þurfum að fara fram með frumvarp í þinginu til að verja hagsmuni heimila heimila landsins og fjölskyldnanna, hornsteina samfélagsins, og lítilla fyrirtækja. Við höfum líka búið við þá stöðu á undanförnum árum að við höfum þurft að keyra mjög mikið af dísilvélum til raforkuframleiðslu með tilheyrandi kostnaði og tilheyrandi kolefnisspori, allt það á þessum tímum þar sem loftslagsmál eru í forgrunni í svo mörgu og hjá svo mörgum.

verkefnisstjórn sem var þá undir stjórn Svanfríðar Jónasdóttur, bæjarstjóra í Dalvíkurbyggð, sem formaður, af sér tillögum um rammaáætlun. Ef maður skoðar tillögur þeirra sem þóttu mjög málefnalegar og vel undirbúnar, gríðarlega góð vinna hafði farið fram og mikla kynningar um land allt, allt, er áhugavert að skoða þá vatnsaflskosti, fyrir utan alla jarðvarmakostina, sem þau nefna til sögunnar. Ég ætla að grípa niður í dæmi um kostina sem skora hvað hæst í vatnsaflskostum út frá röðun af sjónarhóli nýtingar og skora

fyrsta gangsetning 2015. Skrokkölduvirkjun, fyrsta gangsetning 2018. Urriðafossvirkjun, fyrsta gangsetning 2016. Kjalölduveita, sem áður hét Norðlingaölduveita, fyrsta gangsetning 2014.

Tungnaárlón, fyrsta gangsetning 2017. Bjallavirkjun, fyrsta gangsetning 2017. Ég hef ekki talið saman megavöttin en ég get haldið áfram: Skatastaðavirkjun, fyrsta gangsetning 2019.

það tímaferli sem menn sáu fyrir sér þegar vinnan var að hefjast um hversu langan tíma þessi mál myndu taka. Og nú, virðulegur forseti, er árið er árið 2023. Því ári er að ljúka og við erum ekki komin lengra en þetta. Af hverju gerist það þegar væntingar þingmanna og þeirra sem stóðu að þessum undirbúningi og voru að vinna þetta voru með allt öðrum hætti? Við þyrftum ekki nema örfáa af þessum kostum virka í dag til þess að sú staða sem við okkur blasir væri ekki að raungerast, en hún er búin að blasa við lengi. Það kom tillaga um nýtingarflokk þar sem voru nokkrar vatnsaflsvirkjanir frá þessum hóp eftir að lögin höfðu verið samþykkt. Þá kom þessi tillaga fram en vegna tímabundins ákvæðis í lögunum

áður en hún fór til þingsins. Þetta var sólarlagsákvæði á þessari grein í lögunum. Engan grunaði að málið yrði misnotað með þessum hætti af ráðherra Vinstri grænna.

Það var síðan á kjörtímabilinu 2013–2016 sem við reyndum að gera breytingar á þessu og fórum fram með tillögu frá atvinnuveganefnd um að fjölga verulega, eftir ákveðna hraðmeðferð á ákveðnum virkjunarkostum,

þeir kalla þessa tillögu atvinnuveganefndar stríðshanska, algjöran stríðshanska á sviði umhverfismála, að friðurinn sé fullkomlega slitinn í sundur í þessum málum, að það sé ótrúlegur átakavilji af hálfu þessarar ríkisstjórnar að vilja rjúfa alla möguleika um sátt um virkjunarmál í landinu og færa umræðu um náttúruvernd aftur fyrir aldamót, að það sé algjörlega óskiljanlegt af hverju ríkisstjórnin vill fara í stríð um þetta mál. Svona töluðu þingmenn þessara flokka á þessum tíma og komu í raun í veg fyrir það að við gerðum skynsamlegar breytingar á árinu 2015 sem hefðu leitt til þess að við værum í allt annarri stöðu í dag. Stjórnarflokkarnir þá kláruðu ekki málið vegna þessarar miklu andstöðu og þeirra láta sem voru. Það er talað um að þeir flokkar hafi ætlað að rjúfa friðinn um þetta mál en það er áhugavert að lesa sögu Össurar Skarphéðinssonar, bók Össurar Skarphéðinssonar um stjórnarsamstarfið í vinstri stjórninni 2009–2013, þegar kemur að þessum málum

Það hefur þyngt allt ferlið verulega mikið, sérstaklega það hversu djúpt er farið í vinnuna við rammaáætlun. Þar er farið inn á það svið að meta virkjunarkosti í mörgum tilfellum eins og um sé að ræða umhverfismat framkvæmda en það segir alveg skýrt í nefndaráliti og reyndar í lögunum að

sem skuli tryggja samræmi í þessu og það er alveg skýrt tekið fram að miða eigi við umhverfismat áætlana, vegna þess að umhverfismat framkvæmda fer fram þegar kosturinn er kominn í nýtingarflokk og menn ætla að fara af stað í framkvæmdir og útfærslu á þeim. Þetta hefur kostað verulegan tíma og haft í för með sér mikinn kostnað. heldur ekki verið unnið eftir því að meta efnahagsleg og félagsleg áhrif virkjana með sómasamlegum hætti. Það vannst ekki tími til þess á sínum tíma. Það er samt einn af þeim flokkum sem lögin gera ráð fyrir og þingið var algerlega sammála um að yrðu að liggja til grundvallar.

Þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. Þá stóð fyrir dyrum mjög áhugavert verkefni uppi á Grundartanga, nýtt verkefni sem var reyndar mjög umhverfisvænt, umhverfisvænasta stóriðjan, ef stóriðju skyldi kalla, skyldi kalla, og það var ekki hægt að selja orku. Þannig hafa tækifærin, virðulegur forseti, á undanförnum árum runnið okkur úr greipum.

á grundvelli grænnar orku og við værum miklu betur í stakk búin til að fara í orkuskiptin sem eru okkur svo mikilvæg, og fólk talar um að það þurfi að draga úr jarðefnaeldsneytisnotkuninni.

Mig langar að ávarpa hv. þingmann sem fer hér í stóru og smáu með sína söguskýringu á fortíðinni.

sömu lónum og veita okkur alla jafna það vatn sem framleiðir X mikið af raforku í senn. En við eigum jafn mikið að gera ráð fyrir því að upp geti komið þessar aðstæður í samfélaginu eða í náttúrunni að lónin fyllist ekki með þeim hraða sem vænt er.

Nei, nei, þess vegna studdi ég rammaáætlun og þess vegna tók ég þátt í vinnunni við gerð laga um rammaáætlun og studdi það mál alla leið.

Það var held ég árið 2013/14 sem Landsvirkjun setti fram mjög málefnalega áætlun um uppbyggingu virkjana til ársins 2040. Ein sviðsmynd í þeirri skýrslu gerði ráð fyrir því að við svöruðum þessari vaxandi eftirspurn sem kæmi en það hefur ekkert gengið eftir.

Við horfum upp á það að atvinnurekstur á viðkvæmum svæðum, eins og á Snæfellsnesi — fyrirtæki þar stendur frammi fyrir því ef það fær ekki lausn sinna mála að þurfa að segja upp 30–40 manns í þessum fámennu samfélögum fyrir jól.

Hv. þingmaður segir sannarlega að fyrirtækin geri ráð fyrir því í sínum plönum en í sömu setningunni talar hann um að eftirspurnin sé gríðarleg. Það vitum við. Er þá hv. þingmaður með öðrum orðum að segja,

Þess vegna eru menn að selja skerðanlega orku, jafnvel til minni fyrirtækja á ákveðnum tímum, af því að þeir vita að þessi staða kemur upp. Náttúran er ófyrirsjáanleg eins og hún er.

verðmætasköpunar og atvinnusköpunar í þessu landi. Það er ekki hægt. Slík tækifæri hafa siglt fram hjá okkur núna í nokkuð mörg ár með tilheyrandi efnahagslegum afleiðingum, eða hverjar gætu tekjurnar verið af slíkri starfsemi ef við hefðum haldið sómasamlega á málum hér á þingi og farið með það með þjóðarheill í huga? Þingið hefur að þessu leyti algerlega brugðist því hlutverki sínu að gæta að þessu. Vilji menn rannsóknarnefndir um það hvort einhver bankasala Íslandsbanka hefði getað skilað milljarði meira eða minna í ríkiskassann þá skulu menn setja rannsóknarnefnd um það hvað það kostar marga tugi milljarða á ári að menn hafi ekki haldið sómasamlega á málum.

það sé raunverulega mögulegt

Við afgreiddum rammaáætlun. Hæstv. umhverfisráðherra kom með rammaáætlun inn í þingið og það tókst að klára hana. Það var út af fyrir sig áfangi eftir að rammaáætlun hafði ekki verið afgreidd í mörg ár. En það verður að hafa í huga að þetta var lægsti samnefnari lægsti samnefnari og erum við þar með einn raunverulegan vatnsaflskost í nýtingarflokki. Jarðvarmakostirnir eru mjög umdeildir.

Þetta er almannavarnamál og á grundvelli þess að þetta er þjóðaröryggismál ættum við í raun og veru að fara fram, eins og ég nefndi hér áðan, með tillögur um hraða uppbyggingu í vindorku. í vindorku. Hún hefði sennilega komið í veg fyrir svona skerðingar og hún getur byggst upp á miklu skemmri tíma heldur en vatnsaflsvirkjanir eða jarðvarmavirkjanir. Við þyrftum að Við þyrftum að höggva á hnútinn varðandi Hvammsvirkjun út af vatnatilskipuninni. Ég veit ekki hvaða embættismenn hafa gert mistök þegar það kom í ljós þegar hefja átti framkvæmdir við Hvammsvirkjun að vatnatilskipunin stoppar það.

að þegar Hvammsvirkjun steytti á skeri fyrir ekki löngu síðan þá mætti helst lýsa því sem sigurstríðsdansi sem sumir fulltrúar samstarfsflokks í ríkisstjórn stigu til að fagna þeirri niðurstöðu.

Það mun taka nýja ríkisstjórn þegar þar að kemur, verði hún bærilega samsett, einhvern tíma að koma málum úr þeirri kyrrstöðu sem verið hefur.

að það eru fyrst og fremst þingflokkar Vinstri grænna og Samfylkingarinnar sem bera ábyrgð á þessari stöðu. Sagan skrifar það allt frá því hvernig Össur Skarphéðinsson, þáverandi utanríkisráðherra, lýsir þessu í bók sinni sem hann skrifaði um það ríkisstjórnarsamstarf, sem er í dagbókarformi, þar sem hann lýsir hvernig vélað var um rammaáætlun.

Þessi bók ætti að vera skyldulesning fyrir þingmenn, sérstaklega þessir þættir. En í sjálfu sér geta þingmenn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna verið stoltir af þessum árangri vegna þess að þetta er þeirra stefna.

Ég taldi þetta fólk ekki vera í sambandi við raunveruleikann og reyndar hlustaði þetta fólk ekki á sjónarmið orkufyrirtækjanna og sveitarfélaganna. Við erum í sömu klemmunni varðandi dreifikerfi á orku um landið

getum ekki látið Skagafjörðinn og þessi svæði vera ónumin, fleiri svæði á Vestfjörðum og svo má lengi telja. Það er þjóðaröryggismál.

Það ber að hafa það í huga að allir átta þingflokkar þingsins komu að þessari vinnu og

„Í skjali þessu er sett fram tillaga að langtímaorkustefnu fyrir Ísland til ársins 2050. Orka varðar alla Íslendinga og kemur daglega við sögu í lífi landsmanna. jafnt varma, rafmagni og eldsneyti, er hluti af almennum lífsgæðum almennings og jafnframt forsenda þess að hana megi nýta sem aflgjafa til að knýja hjól atvinnulífsins. Verðmætasköpun af endurnýjanlegum orkuauðlindum er þannig ein af undirstöðum lífskjara á Íslandi. Orkuöryggi og tryggt orkuframboð er grundvallarþáttur í þjóðaröryggi Íslands. grundvallarþáttur í þjóðaröryggi Íslands. Orkuskipti, þar sem jarðefnaeldsneyti víkur fyrir endurnýjanlegum orkugjöfum, eru nauðsynleg til að vinna gegn loftslagsvánni sem er ein af stærstu áskorunum sem mannkynið stendur frammi fyrir. Með langtímaorkustefnu er stefnt að því að gæta hagsmuna núverandi sem komandi kynslóða. Þar er sjálfbær þróun höfð að leiðarljósi, sem endurspeglar jafnvægi milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra þátta. Stefnan er uppbyggð með framtíðarsýn, leiðarljósum og meginmarkmiðum. Þá eru settar fram undirstöður sem mynda grundvöll stefnunnar. Þar er horft til allrar virðiskeðju orkunnar, frá auðlind til notanda.“ Þetta er ekki nýtt vandamál sem við erum að ræða hér. Það hefur margoft verið varað við því. Landsnet í skýrslu 2017 varaði mjög við því hvaða staða væri að koma upp og í hvað stefndi á næstu árum.

lagningu þessarar 132 kW hringtengingar frá Brennimel í Hvalfirði, norður og austur um land og suður í Sigöldu.“

í tengslum við það verkefni og var gríðarlega mikilvægt verkefni og hefur verið það síðustu áratugi. En við erum farin að sjá á undanförnum árum og sérstaklega í aðventustorminum, veðrinu sem gekk yfir landið í desember 2019,

að grænni orkuframtíð á Íslandi, nýta endurnýjanlega orkugjafa og skapa það öryggi sem við þurfum á að halda nú þegar við stefnum að því að raforkuvæða landið

Það sem Landsnet var að vara okkur við 2017 og fleiri er bara vaxandi vandamál og mun stóraukast á næstu árum

Það hefur lítið verið gert síðan að Fljótsdalsstöð var tekin í notkun 30. nóvember 2007. Á morgun eru 16 ár síðan að hún var tekin í notkun.

Ef þetta kerfi stendur sig ekki, þegar við ætlum að hætta að nota bensín og dísil og annað jarðefnaeldsneyti eins og stefnt er að innan fárra ára og við ætlum að treysta fullkomlega á þetta kerfi,

sem er svipað og Landsvirkjun er að framleiða í Tungná og Þjórsá og Soginu. Þetta eru mjög álíka tölur en það verður að tengja þarna á milli. Það sem við erum að kynnast akkúrat núna

misserum og vonandi á nýju ári komi fram löggjöf um vindorku sem verður gríðarlega mikilvægt og stórt verkefni í þessu samspili vatnsafls, jarðvarma og vindorku með öflugu flutningskerfi

þetta er líka spurning um lífskjör eins og hér var sett fram áðan. Það er algerlega með ólíkindum að á meðan við erum að tala um orkuskipti þá þurfi að ræsa hér verksmiðjur með olíu sem þurrkar út allan ávinninginn af þeirri rafvæðingu sem þó hefur orðið í bílaflotanum. En það er staðan sem uppi er akkúrat núna

En mig langaði aðeins að spyrja hv. þingmann um ábyrgð Sjálfstæðisflokksins í þessu vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn velur sér auðvitað samstarfsaðila til að vinna með og það var auðvitað alveg fyrirsjáanlegt þegar þetta ríkisstjórnarsamstarf hófst

Ber Sjálfstæðisflokkurinn ekki svolitla ábyrgð á því þegar hann tekur þá afstöðu í þjóðaröryggismáli, þegar þjóðaröryggismál eru undir, að fara til samstarfs með flokki sem er algerlega hinum megin í skoðun?

við þurfum auðvitað að gæta að umhverfissjónarmiðum og öðru slíku. Við megum ekki missa sjónar á því. En það breytir því ekki að við þurfum að grípa til einhverra ráðstafana. Jú, þetta með flutningskerfið er eitt. Það er hægt að bæta ástandið aðeins í gegnum það. Við vorum, eins og hv. þingmaður nefnir, óþyrmilega minnt á það fyrir nokkrum árum síðan að það eru talsvert miklir veikleikar í kerfinu, öryggisveikleikar getum við sagt. En það er auðvitað líka hægt að bæta kerfið með þeim hætti að það geti flutt meiri raforku en það gerir í dag. Ég held að það sé í sjálfu sér ekkert mikill ágreiningur um það.

Ég átta mig reyndar ekki alveg á því hversu mikla fjármuni það myndi kosta íslenska ríkið að gera slíkt einhliða því þetta er auðvitað allt bundið í raforkusamninga, langa raforkusamninga, og þeir samningar eru dýrir. En mig langaði að spyrja hv. þingmann hvort hann sjái einhver

Ég er reyndar þeirrar skoðunar varðandi þessi háleitu markmið núna um rafvæðingu samfélagsins, orkuskiptin og annað, eins og ég kom inn á margoft áðan, að grunnþátturinn í því að það geti orðið að veruleika er öflugt flutningskerfi raforku

Ég gefst ekki upp á að minnast á bók Jóhannesar Nordals sem kom út fyrir síðustu jól, Lifað með öldinni. Þar er nú ansi margt útskýrt nákvæmlega um þetta, byggðalínuhringinn,

En þetta er nefnilega vandamálið og þess vegna þarf svo mikla fyrirhyggju þegar um er að ræða orkumál og í pólitík þar sem sumir hugsa kannski bara til næstu kosninga og eiga erfitt með að hugsa um langtímamál

Frú forseti. Þetta mál hér sem við ræðum er mikilvægt og ég fagna því að það hafi verið lagt fram. Hér fjöllum við um svokallaða forgangsraforku og hér er verið að bregðast við ástandi sem gerir það að verkum að það er ekki nægileg raforka til skiptanna og og mikilvægt að tryggja heimilunum þann forgang sem þeim er nauðsynlegur og það er verið að gera það í þessu frumvarpi. Það hefur bara einu sinni verið þannig að heimilin í landinu hafa ekki haft

og í því ljósi er mjög brýnt að tryggja raforkuöryggi heimilanna og minni fyrirtækja, eins og segir hér í greinargerð. Ég fagna þessu frumvarpi en það sem mig langaði að ræða sérstaklega í tengslum við þetta frumvarp er einmitt það að við höfum engan veginn verið að standa okkur nægilega vel þegar kemur að því að greiða fyrir því að

þegar náttúruhamfarirnar dundu yfir í Grindavík og um tíma var óttast mjög að

og von um að svæðið róist nú aftur en sú sviðsmynd var teiknuð upp að hugsanlega gætu um 30.000 manns misst raforku og hitaveitu. Raforkunni hefði kannski verið hægt að miðla með öðrum hætti en þá í gegnum Suðurnesjalínu sem hefur nú verið þrautaganga að koma á laggirnar. Það er að sjálfsögðu umhugsunarefni núna einmitt í þessum atburðum sem hafa verið að gerast á Reykjanesskaga að ef raforkan færi þar út sem framleidd er á svæðinu

Það er þó rétt að taka það fram að það hefur ekki enn verið samið við þá landeigendur sem eftir eru. En ég held að þarna verði ríkisvaldið líka að líta í eigin barm vegna þess að það er búið að vera margra ára ferli að reyna að koma þeirri línu í lag. lag. Þar held ég að ríkisvaldið hafi ekki staðið sig nægilega vel í samningaviðræðum við landeigendur og það hafi verið gerð ákveðin mistök af hálfu ríkisvaldsins hvað það varðar og ekki hlustað á heimamenn og þeir jafnvel ekki virtir viðlits. Þetta er eitthvað sem við verðum að sjálfsögðu að laga. Auk þess er mikilvægt að hafa það í huga, og mig langar að ræða það í þessu samhengi, að ég tel að þetta ferli við það að hefja orkuframleiðslu sé allt of flókið. Það eru of margar stofnanir sem koma að þessum ákvörðunum og ég held að sé nauðsynlegt, og það hlýtur að vera hægt, að þessar stofnanir geti samræmt sig

og það er ekki enn komið leyfi fyrir þeirri framkvæmd, sem er um rúmlega 9 megavött í raforkuframleiðslu, þannig að við erum að tala um 20 ára ferli,

Hér er náttúrlega bara fyrirkomulag sem gengur ekki upp. Við verðum að átta okkur á því. Þetta hefur gríðarlegan kostnað í för með sér fyrir þá aðila sem vilja fara í orkuframleiðslu

að það þýðir í raun og veru ekkert að sækja um framkvæmdaleyfi fyrr en orkuframleiðsluleyfið liggur fyrir. Til að sveitarfélagið geti veitt framkvæmdaleyfi fyrir orkuvinnslu þá þarf orkuleyfið að liggja fyrir og svo eru menn bara í von og óvon um að það leyfi fáist. Það segir sig sjálft að það leggur enginn einstaklingur eða segjum bara landeigandi í slíka vegferð upp á von og óvon. Ég held að þetta samskiptaleysi sem ríkir á milli þessara ríkisstofnana sé svona stóra málið í þessu öllu saman sem við þurfum að laga. Við þurfum bara að laga þetta vegna þess, eins og hefur verið sagt hér og ég sagði hér áðan, að það verður að vera til næg orka í landinu út frá fyrst og fremst þjóðaröryggishagsmunum og auk þess erum við náttúrlega í þessum orkuskiptum sem er lögð gríðarlega mikil áhersla á og þau munu ekki eiga sér stað ef það er ekki til nein raforka í landinu,

það er samt allt lagt í það hjá ákveðnum aðilum að koma í veg fyrir að þeir verði nýttir. Ég held að það séu bara í þessu ferli of margar ríkisstofnanir sem hafa ekki samráð og þetta tekur allt of langan tíma. Það er nauðsynlegt að einfalda þetta ferli, frú forseti. Við erum að Við erum að tala um kannski bara smávirkjanir sem eru 1–2 megavött. Þegar ferlið er orðið svona langt og strangt og kostnaðarsamt

við lítum á það sem sjálfsagðan hlut að hér sé bara næg orka og við lítum á hitaveituna sem sjálfsagðan hlut. En nú hefur það komið á daginn að nú eru hitaveitur margar hverjar komnar að þolmörkum við að anna eftirspurn eftir heitu vatni.

dísilstöðvar og auk þess með raforku þá sjáum við hversu mikil verðmæti hitaveitan er og hún er gríðarleg lífsgæði.

fá ekki raforku til þess og þar er verið að keyra dísilstöðvar með tilheyrandi kostnaði. Svo er þessi loftslagsávinningur sem fer síðan fyrir bí. Þannig að það sjá allir allir mikilvægi þess að nýta okkar náttúruauðlindir með skynsömum hætti og við þurfum að einfalda þetta kerfi þannig að við séum ekki að horfa upp á orkuskort í okkar orkuríka landi.

Það þarf í alvörunni ekki nema að kippa einni stóriðju úr sambandi og þá er miklu meira en næg orka fyrir heimili og smá og meðalstór fyrirtæki og gengur það ansi langt upp í orkuskipti.

Í öðrum löndum er stóriðjan með 30–50% af orkunýtingu hvers lands að meðaltali. Við erum hérna í 85%. Það er einfaldlega efnahagslega glæfralegt að setja öll eggin í eina körfu hvað það varðar.

muni vinna upp þann hlutfallslega mun sem er á milli stóriðjunnar og allra annarra, þ.e. að öll ný orkuframleiðsla fari ekki til stóriðjunnar heldur til hinna og vinni þannig upp hlutfallslega muninn.

Það er bara ákveðin stærð af ýmsu öðru þar sem hægt er að setja vindorkuver og því um líkt. Það er ekkert að því að skoða fleiri möguleika, sjávarfallavirkjanir, vindorkuna líka og þess vegna sólarorkuna, meira að segja svona norðarlega.

Hann kom inn á það í sinni ræðu að það væri framleidd mjög mikil orka í landinu en hún væri ekkert endilega að fara í réttu hlutina og talaði þar um hátt hlutfall orkunnar sem færi til stóriðjunnar. Það er vissulega rétt að það fer mjög hátt hlutfall orkunnar til stóriðjunnar. það má líka benda á það í því samhengi að flutningskerfið okkar og margvísleg atvinnustarfsemi víða um landið væri ekki til ef ekki hefði verið farið í þetta, a.m.k. ekki með sama hætti og er í dag. En það er nú kannski ekki það sem ég ætlaði að gera að aðalatriði í þessu andsvari. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður nefndi það að hann væri ekki að tala um það að kippa einu álveri úr sambandi á morgun heldur er það auðvitað þannig að raforkusamningarnir renna út og þá væri mögulegt svigrúm til þess að hætta þá að selja orku til mögulega eins álfyrirtækis, ef við höfum það bara sem dæmi, eða þá að jafna hlutfallið með því að öll orka sem hér verður nýtt til viðbótar fari þá til smærri aðila.

í raun og veru. Við getum nefnt á Akranesi og þar í kring og fyrir austan auðvitað á og svo erum við með eitt álver í Straumsvík líka sem er mikilvægur vinnustaður. Þannig að mig langaði að spyrja hv. þingmann: Sú leið sem hann nefndi, er hún ekki skynsamlegri, (Forseti

það sé meira en að segja það að ætla sér að endurnýja ekki samning við stórnotanda ef viðkomandi vill á annað borð halda áfram með starfsemina. Ég held að staðbundnir atvinnuhagsmunir hafi þar mikið að segja um veruleikann sem blasir við ef sú staða er. Ég er þeirrar skoðunar að við ættum að setja svolítinn kraft í að auka orkuöflun. Mig langar að taka það svolítið skýrt fram við gerum það ekki bara með því að virkja með einhverjum hætti út um allar koppagrundir án þess að huga að umhverfissjónarmiðum eða slíkum þáttum. Ég held einfaldlega að það sé hægt að framleiða meiri orku í þessu landi og taka ágætt tillit til umhverfisþátta. Þetta þarf ekki að vera annaðhvort eða.

um pólitísku stöðuna sem er í þessum málaflokki í dag. Nú erum við með ríkisstjórn sem er samsett, eins og við þekkjum, út frá þessum orku- og umhverfismálum þannig að það eru tveir flokkar sem alls ekki eru sammála.

þegar kemur að afstöðu þeirra til umhverfismála og orkunýtingarmála hlýtur að gera það að verkum að öll sýn til framtíðar

augljósar fórnir færðar í þeirri niðurstöðu. En það varð niðurstaða. Hversu góð niðurstaða það var er því miður orðið framtíðarvandamál því við sjáum einmitt hvernig niðurstöðurnar eru að koma út

hver ráðherra í sínu ráðuneyti nái einhvern veginn að trukka sínum málum í gegn af því að sá ráðherra ber bara ábyrgð á þeim málaflokki og svo er bara störukeppni við ráðherrana í hinum ríkisstjórnarflokkunum: Ætlar þú að gera eitthvað í þessu?

Forseti. Já, hryggjarstykkið í lífinu fyrir austan. Ég skil alveg að það sé það núna en það hefði ekki þurft að vera það, það hefði verið hægt að byggja upp annars konar iðnað í kringum þessa orku sem er framleidd þarna.

Það er allt of mikil áhætta að setja öll egg í sömu körfuna. Staðan í orkumálum á Íslandi í dag er að alla vega 85% af orkunni fara í stóriðjuna.

sem hefur gert íslenskt samfélag eins auðugt og það er í dag. Við erum ekki bara með sjávarútveginn í dag, það er líka orkan, það er líka ferðamannaiðnaðurinn, það er líka hugvitsiðnaðurinn. Það er fjölbreytnin sem kemur til með að skipta máli.

Við ætlum að taka þetta niður og það er það sem er að gerast. En við verðum að hafa í huga og það er stóra breytingin frá því að sjávarútvegurinn réð hér öllu varðandi efnahagslíf þjóðarinnar

Við kannski vorum heppin að hafa ekki farið alla leið og virkjað allar koppagrundir af því að í ljós komu

af því að í ósnortinni náttúru liggja gríðarleg auðæfi sem við kannski þekkjum ekki öll enn þá.

Það var vissulega nauðsynlegt skref til þess að byrja uppbyggingu en í kjölfarið áttum við að reyna að huga að fjölbreyttari notkun á orkunni því að þó að við

Það sem er innihaldið í þessu er það að tryggja að almenningur, fólkið í landinu, og smærri fyrirtæki hafi þann aðgang að raforku

Það er augljóst þykir mér, virðulegi forseti, að það er gengið aðeins of nærri línunum með akkúrat þetta þegar staðan er svoleiðis að við horfum hér fram á skerðingar og getum þá ekki gert ráð fyrir því að staðan sé þannig í lónunum í ár

Skárra væri það nú að við reyndum að gera okkur aðeins grein fyrir því hvernig náttúrulegar sveiflur virka þegar við á annað borð reiðum okkur svona vel og mikið á náttúruna. Það má kannski færa fyrir því rök að við höfum ekki gert það þegar við verðum við gegndarlausum beiðnum um að afhenda raforku sem hugsanlega er ótrygg vegna þess að það getur verið lágt í lónum, svo að það sé sagt.

sumpart með tiltölulega litlum eða engum tilkostnaði, einhverjum hluta með einhverjum tilkostnaði, en þetta eru 8%. Til samanburðar nota heimilin í landinu, þau hin sömu og við erum að reyna að verja með bráðabirgðaákvæði sem er til umræðu í akkúrat þessum dagskrárlið hér,

Einhvers staðar hefði nú þótt sómi að því, og ég hef nú stundum notað þau orð í þessum umræðum hér í þingsal, að fara vel með það sem við eigum. Við eigum gnægð af auðlindum, það er alveg rétt, en við höfum líka gengið mjög frekjulega um þær að mínu mati, af sömu eða sams konar frekju og yfirgangi og við sjáum afraksturinn af, ef það má orða það þannig, í því að maðurinn fer langt út fyrir getu jarðarinnar til þess að standa undir sér. Þetta er grunnurinn að áhrifum á loftslagsmálin, þetta er grunnurinn að hnignun líffræðilegs fjölbreytileika, þetta er grunnurinn að mjög mörgum vandamálum. Og ætlum við að leysa það með þeirri einu hugmynd að ráðast í stórfellda orkuöflun til viðbótar? Það er jú akkúrat hluti ástæðunnar fyrir því að við komumst í þessi vandræði, bara svo að því sé haldið til haga.

að Íslendingar hefðu greinilega ekkert verið að velta þessu mikið fyrir sér, með öðrum orðum, þeir ættu að fara bara vel með það sem þeir væru nú þegar að framleiða. Gott og vel, skýrslan liggur fyrir og ég held að það sé fullt tilefni til þess að horfa til hennar sem eins af þeim liðum sem við getum horft til þegar kemur til stöðu eins og er vænt núna, að ekki sé nægt rafmagn í pípunum fyrir það sem er í gangi eins og staðan er í dag. Og algjörlega sjálfsagt mál og ég heyri ekki betur en að þingmenn séu sammála því, þó að málið gangi aftur til nefndarinnar til frekari umræðu og það er gott og vel, að það sé nauðsynlegt að forgangsraða og tryggja það að heimilin og almennir notendur og smærri fyrirtæki fái nægt framboð af svokallaðri forgangsraforku komi til skerðinga.

miðar að því, eins og ég sagði í andsvörum við hv. þingmann, að reyna að gæta að jafnvægi á milli verndar og nýtingar. Það hallar verulega á náttúruverndarsjónarmið í þessari umræðu um aukna orkuöflun í samfélaginu þykir mér og ég veit að ég er ekkert einn um þá skoðun. Það er ástæða fyrir því að þetta verkfæri er eina verkfærið sem við, eins og staðan er í dag, treystum til þess að reyna að vega og meta með þessum hætti.

eilítið frjálslegar, svo að ég noti mín eigin orð, og reyna að sjá fyrir okkur einhverja aðra möguleika og einhverjar aðrar hugmyndir en akkúrat eina staka lausn sem myndi leysa allt. Og á öllum þessum árum höfum við séð, til að mynda með aukinni nýsköpun og auknum stuðningi við nýsköpun, akkúrat þessa hluti raungerast.

og eru vaxandi stoð undir íslensku samfélagi. Hverju skila t.d. skapandi greinar inn í útflutningstekjur? Eru það ekki einmitt16%? Ekkert af þessu er svo orkufrekt að það þurfi að reisa heila virkjun fyrir það en sannarlega þurfa þessar Vernd líffræðilegs fjölbreytileika og afstaða til verndar líffræðilegs fjölbreytileika og jafnvel endurheimtar á líffræðilegum fjölbreytileika er eitthvað sem fer sem betur fer vaxandi og hafa sum þeirra sem hafa velkst hvað lengst í þessum umræðum um umhverfismál, og þá loftslagsmál í seinni tíð, bent á að það sé í rauninni kannski brýnna og jafnvel meira aðkallandi verkefni heldur en loftslagsváin sem við erum þó öll, eða nær öll alla vega í þessum sal, orðin sammála um að sé mjög mikilvægt að ná tökum á og erum að leggjast á eitt með það. Vernd líffræðilegs fjölbreytileika er mál sem við verðum að ná skýrum tökum á og verðum að ná djúpum skilningi á til að leggja til grundvallar því þegar við tökum ákvarðanir eins og til að mynda það að ráðast í stórvirka orkuöflun.

Það eru verðmæti. Þau felast ekki bara í því að brjóta landið í aukna orkuöflun eins og kyrjað er víða. En ferlið er sannarlega flókið, þ.e. frá hugmynd til framkvæmdar, og það eru margar stofnanir sem koma að þessari vinnu eins og hv. þm. Birgir Birgir Þórarinsson kom inn á hérna áðan. En ferlið á að einhverju leyti líka að vera flókið. Er það eðlilegt að ég geti bara fengið hvaða hugmynd sem er, til að mynda að virkja ósnortna jökulá sem rennur að mestu leyti í farvegi eldhrauns sem nýtur verndar samkvæmt annarri löggjöf, og hún eigi bara sjálfvirkt að ná fram að ganga? Er það bara algerlega eðlilegt? Ég segi nei, það er bara ekkert eðlilegt að það nái fram að ganga án þess að að því komi fleiri aðilar en ég sem fékk þessa góðu hugmynd, svo að ég taki dæmi. Mat á umhverfisáhrifum er verkfæri sem við fundum ekki upp sjálf, Íslendingar, en erum svo lánsöm að hafa einmitt tileinkað okkur á grundvelli þess að vera áhangendur, skulum við segja, í Evrópusamstarfinu, þ.e. í gegnum okkar EES-samning. Af því að ég er að tala um ferlið og ferli rammaáætlunar í þessu samhengi er hér í þessum sal tekin ákvörðun annars vegar um það hvort skoða megi möguleikann á nýtingu einhvers kosts — ég legg áherslu á orðið skoða, það að virkjanakostur eða hugmynd að virkjun fari í eitthvað sem heitir nýtingarflokkur þýðir ekki, ef menn lesa lögin, að hann skuli virkja eða að einhver kostur skuli fara í verndarflokk. Þar hins vegar segja lögin mjög skýrt: Hann skal líka vernda gegn orkuvinnslu. Annað lendir í biðflokki sem þarf að skoða betur og það er gert á forsendum sérfræðinga eins og við þekkjum. Þegar fyrir liggur ákvörðun þingsins um að eitthvað sé komið í nýtingarflokk, eins og sagt er, þá er akkúrat þetta ferli um mat á umhverfisáhrifum eftir. Þá er þessi vinna

Hins vegar raungerist það oft og verður að veruleika og það er bara hið besta mál vegna þess að undir liggur einhvers konar faglegt mat á því hvort hægt sé að nýta einhvern ákveðinn kost, eða í þessu tilfelli, svo að við tökum vatnsaflsvirkjanir, vatnasvið eða vatnssvæði, eða ekki. Ef það liggur fyrir ákvörðun þingsins, með rökum, að hér skuli þetta tiltekna vatnasvið og þessi tiltekna á og allar hugmyndir um virkjunarkosti teknar út af borðinu vegna þess að viðkomandi hugmynd fer í verndarflokk

fæ ég aukaaugu á það og það er bara alveg sjálfsagt að mínu mati að við gerum það með ferli sem tekur vel utan um það og með skilvirkum hætti. Ég er ekkert að mæla því bót að eitthvað dragist úr hemju, bara alls ekki, en hins vegar að það sé gert með skilvirkum hætti og að við lútum þá líka þeirri niðurstöðu eða lögum okkur að aðstæðum. Virkjun er ekki það sama og virkjun, við gerum okkur grein fyrir því líka.

Mér þykir gott að heyra að það eru fleiri farin að velta þessu fyrir sér. Á sama tíma og við tókum djarfar ákvarðanir um að ráðast í meiri háttar orkuöflun í þágu einhvers konar einnar framkvæmdar, segjum stóriðju á einhverjum stað, þá skipti það vafalaust mjög miklu máli á þeim tíma þegar ákvörðun var tekin og hún hefur sjálfsagt verið rétt þegar hún var tekin. Nú kalla ég eftir því þegar við horfum á loftslagsvána og mikilvægi orkuskipta og þess að við nýtum raforkuna sem við eigum til þess að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, þessi heimur, af því að við höfum gengið svo gegndarlaust á gæðin, að við tökum jafn djarfar ákvarðanir. Byrjum alla vega á samtalinu um það; um að ráðstafa þegar framleiddri orku til þeirra verkefna þar sem er þörf á því. Tökum þessa umræðu og klárum okkur af henni (Forseti hringir.) vegna þess að það er alls ekki sjálfsagt mál að ráðast í endalaust freka orkuöflun eins og það sé eina lausnin fram á við.

Kannski spurning til hv. þingmanns: Er það eðlilegt að það taki 20 ár að leggja raflínu til að tryggja orkuflutninga um landið, til að nýta

Ef það er einhver fyrirstaða fyrir því að hægt sé að leggja línuna þá hlýtur að þurfa að leggja sig í framkróka við að reyna að finna út úr því í hverju hún felst. Það getur ekki verið lausnin að keyra bara og keyra, við sjáum ekki að það hafi skilað okkur miklum árangri, að keyra hlutina svoleiðis áfram og í kaf að þú eiginlega kemst hvorki lönd né strönd. Til þess erum við með þessa ferla, til þess erum við með þetta virka samtal og samráð við íbúa og við hagaðila þegar það þegar það á við og það er mjög mikilvægt að vanda vel til verka í þessu svo við náum einmitt fram þessari samlegð. Þannig að já, ég er sammála hv. þingmanni um að það er mjög mikilvægt að við getum tryggt kerfið, tryggt tengingarnar á milli hinna mismunandi framleiðslustaða. En það þarf að gerast

draga úr losun eins og við lifandi getum. Það gerum við ekki bara með því að skipta út jarðefnaeldsneytinu. Það eru margir aðrir losunarþættir í samfélaginu sem við þurfum að vinna á. En rafmagnið er sannarlega eitt af því sem getur komið í staðinn fyrir það. Ég held ég hafi svarað hv. þingmanni hér áðan með það að ég er sammála því, já, að kerfið þarf að vera þannig úr garði gert að það stuðli að því að við getum nýtt raforkuna þar sem þarf að nota hana. Við getum til að mynda framleitt inn á kerfið og kerfið sé þá í stakk búið að taka við því þar sem það á við og til að mynda liggja fyrir einhverjar

Þannig að ég er sammála því, já, en ég bara ítreka að það er einhver ástæða fyrir því að það er fyrirstaða og ég segi ekki ég held, ég veit það að tími nautslegra og svívirðilegra bragða í því að reyna að fá fólk á eina sveif er bara löngu liðinn. Samfélagið vill það ekki og sem betur fer eru teikn um allt aðra aðferðafræði hjá þeim sem véla með þessi mál og ég þakka fyrir það. Ég held því að við séum ekki að horfa upp á önnur 20 ár í þessu, svo ég segi það við hv. þingmann. En ég ætla samt að enda hérna á öðru, af því að hann talaði hér í löngu máli í fyrra andsvari um að vindorkan gæti skapað gríðarleg tækifæri.

að kerfið eigi að vera þunglamalegt. Ég veit ekki hvort hann notaði það orð en það lá í augum uppi að hann vísaði til þess að kerfið ætti að vera þungt í vöfum og maður ætti ekki að geta tekið ákvörðun um að virkja heima hjá sér og það væri bara komið daginn eftir. Nú er þetta ekki svo. En við höfum náttúrlega þetta kerfi sem heitir rammaáætlun þar sem er búið að fara í gegnum langt og strangt kerfi þar sem er ákveðið hvað á að nýta og hvað á að vernda. Það ríkir sátt um það.

og það eru komin 23 ár. Það er búið að fylgja öllu ferlinu, umhverfismat og allt þetta sem krafist er

að það séu svona hindranir í þessu ferli sem geti varað í 20 ár. Er eðlilegt að landeigandi sem hefur áhuga á því að hefja orkuframleiðslu, þjóðinni til hagsbóta, þurfi að bíða í 20 ár?

Það get ég hins vegar og skal gera ef hv. þingmaður vill utan salar. En ég held að inntakið í spurningu hv. þingmanns hafi verið það hvort mér finnist eðlilegt að hlutir taki svona langan tíma þegar er verið að berjast ég að svara svona: Mér finnst óeðlilegt ef upp kemur sú staða þegar fyrir liggur hugmynd sem þykir fýsileg til að mynda með afgreiðslu Alþingis í svokallaðan nýtingarflokk — það þýðir ekki að það eigi að virkja. Það þýðir að það þyki fýsilegt og megi skoða möguleikann á virkjun. Öll þessi málsmeðferð er að mörgu leyti eftir þegar þingið hefur klárað sig af ákvörðuninni. Ef upp koma málefnaleg rök fyrir því

þá hljótum við og ég vil meina að við eigum að hafa hug og þor og þrek til að taka nýjar ákvarðanir. Það mættum við gera meira af hér þegar fyrir liggja nýjar niðurstöður og nýjar rannsóknir

Hv. þingmaður svaraði því nú ekki hvort hann teldi eðlilegt að bíða í 20 ár eftir því hvort það megi hefja orkuframleiðslu í sínu eigin landi.

kort af þessu og ég get ekki séð að þetta sé mikið lýti í landinu þar. Við eigum náttúrlega líka að hugsa til þess að þarna eru landeigendur sem hafa búið alla sína ævi á þessum stað og auðvitað hafa þeir tilfinningar gagnvart landinu. Það má ekki draga það í efa. En þetta er líka fólk sem er kannski að hugsa um sitt lífsviðurværi og að nýta sínar auðlindir sem það á, þjóðinni til hagsbóta, áttum okkur á því. Við erum að fara í orkuskipti, við þurfum að framleiða meira rafmagn

hugsað sér að fara í, segjum bara litla raforkuframleiðslu, 1–2 megavött, sem er mikilvægt, smávirkjanir eru mikilvægar fyrir okkur og sérstaklega nú á tímum

Nei, hv. þingmaður, ég held að þetta geti ekki staðist. Ég held að við verðum að endurskoða þetta ferli og ég ætla að vona að það verði niðurstaðan að við endurskoðum þetta kerfi. Það eru of margar stofnanir sem koma að þessu,

Ég ætla ekki að fara efnislega inn í akkúrat þetta mál því að á því eru margir gallar og það eru margir vinklar og margar sögur af því. Geri ég ekkert lítið úr því að einhvers staðar hefur þetta þótt góð hugmynd. Ég er ekki að gera það. Ég er þeirrar skoðunar, hafandi lesið öll þessi gögn aftur á bak og áfram, að við erum bara að fá frekari dæmi og sannanir þess að þetta tiltekna mál er ekkert sérstaklega góð hugmynd. En gott og vel. Hv. þingmaður spyr hvort ég telji eðlilegt að hlutirnir geti tekið 20 ár. sem ég er að reyna að segja er að ef ég undirbygg hugmynd mína svo vel og gagnlega og er tilbúinn að laga mig að aðstæðum og hugsanlega því regluverki eða lögum eða lagaákvæðum sem mér var bara ekki kunnugt um þegar ég lagði af stað í vegferðina þá getur það tekið tíma.

Er þá eitthvert vit í því að vera að keyra hugmyndin áfram? Þetta snýst ekkert um einhverja skipulagða andstöðu við góðar hugmyndir mínar, hv. þingmaður. Þetta snýst um það

Þetta tryggir auðvitað heimilunum orku. Það leikur enginn vafi á því og veitir ekki af, enda er bent á það í greinargerðinni að á tímabili hafi staðan verið mjög erfið og í raun var orkuöryggi heimila og smærri iðnaðar ógnað. Þetta er auðvitað staða sem hlýtur að vera mikið umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga því að það hefur oft verið þannig í umræðunni að við höfum verið mjög ánægð með það að eiga svona mikið af grænni orku, höfum kannski tekið henni sem sjálfgefinni,

eða þá með því að nýta vindinn. Það er auðvitað bara innbyggt inn í þetta að þetta verður svolítið tilfinningahlaðið. Það er ekki umræða sem við eigum að vera feimin við að taka. En við erum núna í orkuskiptum og það hefur verið forgangsmál

ástæðan fyrir því stoppi sé auðvitað að stórum hluta samsetning þessarar ríkisstjórnar. Hún er náttúrlega eins og hún er. Ég er nokkuð sannfærður um að við eigum að geta aukið og bætt í raforkuframleiðslu á Íslandi án þess að það þýði að við séum að virkja út um allar koppagrundir eða eyðileggja stór landsvæði. Við eigum að geta náð þessu jafnvægi á milli nýtingar og verndar án þess að allt verði vitlaust í samfélaginu. Við verðum ofur einfaldlega öll að koma svolítið fordómalaus að þeirri vinnu.

það er ekki hægt að horfa fram hjá því að við færðum mjög miklar fórnir, náttúrufórnir, til þess að koma á þeirri virkjun. Sumir eru þeirrar skoðunar að þær fórnir hafi verið of miklar. Aðrir benda á að þær hafi verið miklar en gerðu það a.m.k.

Það hefur verið nefnt aðeins í þessari umræðu að við séum að framleiða of mikið af orku sem fer beint til stóriðjunnar.

í þessari umræðu að kerfið sem við erum með í kringum þetta sé þunglamalegt og það hafi tekið 20 ár að koma upp innviðum til að flytja rafmagn eða langan tíma að búa til virkjanir. Á móti hafa menn sagt að þessi kerfi eigi að hreyfa sig hægt, þetta þurfi að taka langan tíma ef almenningur, hagsmunaaðilar, félagasamtök og aðrir eiga að geta komið sínum sjónarmiðum að. Ég er alveg sammála því að við megum ekki bregðast við stöðunni sem við erum í núna og þeirri orkuþörf sem blasir við með því að kippa öllum okkar kerfum úr sambandi og reyna að að gera allt til að stytta tímann svo mikið að við séum farin að gefa afslátt af einhverjum faglegum vinnubrögðum og því aðhaldi sem við viljum hafa úti í samfélaginu á verkefnið. Ég tek svolítið undir það sem hv. þm. Orri Páll Jóhannsson nefndi, að við þurfum að fara varlega í það.

Ég ætla hins vegar að vara við þeirri stemningu sem hefur myndast í kringum vindorkuna. Það eru ofsalega margar og stórkarlalegar hugmyndir á kreiki úti um allt land

mér hefur þótt mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig stjórnarþingmenn hafa verið að tala saman hvor úr sínum flokknum, annars vegar þingmenn Sjálfstæðisflokksins og hins vegar þingmaður VG, sem hefur haldið á lofti sjónarmiðum síns flokks í þessu. Ég hlustaði til að mynda á ræðu hv. þm. Jóns Gunnarssonar þar sem hann fór yfir söguna út frá sínum sjónarhóli og get tekið undir mjög margt af því sem hann sagði.

að þetta stjórnarsamstarf væri ekki á vetur setjandi vegna þess að stoppið í orkuöflun væri að gera það að verkum að það ógnaði almannaöryggi, þetta væri almannavarnamál, þjóðaröryggismál og við þetta yrði ekki búið lengur. Staðan er náttúrlega sú að

brýn þjóðþrifamál koðna svolítið niður og enda í einhverjum lægsta samnefnara sem skilar ekkert endilega samfélaginu áfram á besta staðinn. Ég held að þessi orkuöflunarmál séu enn eitt dæmið um að skipan

þm. Jóns Gunnarssonar. Það er óþarfi. Hér sitjum við skælbrosandi stjórnarþingmennirnir í salnum með hv. þingmanni og hann hefur enga ástæðu til að halda að þetta sé allt saman á einhverri niðurleið. Ég vil líka nota tækifærið og minna á að það var einmitt í tíð þessarar ríkisstjórnar

á sínum tíma voru teknar stórar og miklar ákvarðanir, sumar kannski stórkarlalegar eins og hv. þingmaður sagði áðan, um að ráðast í meiri háttar orkuöflun til handa einhverri einni fabrikku eða einu stóriðjuveri. Það voru stórar og miklar ákvarðanir sem voru sjálfsagt réttar á þeim tíma. Deilir hv. þingmaður þeirri skoðun minni að nú séum við á þeim tímamótum í ljósi loftslagsvárinnar og þeirra krafna og skuldbindinga sem höfum undirgengist að kominn sé tími á að við endurskoðum endurskoðum hvernig við ráðstöfum þegar framleiddri orku og forgangsröðum henni í þágu þess að reyna að stemma stigu við loftslagsvánni?

að þessi fyrirtæki hafa gríðarlega mikla atvinnuhagsmuni á þeim svæðum þar sem þau eru eins og ég hef rakið hér í ræðu og andsvörum. Ég er alveg þeirrar skoðunar að sú orkuöflun sem bætist við og sú aukna nýting sem verður til eigi auðvitað að vera að fullu leyti í grænni hugsun. Ég myndi telja að það væri mjög æskilegt að hlutfall stóriðjunnar myndi minnka í heildarorkunotkuninni en það væri kannski frekar með því að við myndum framleiða meiri orku til að ýta undir hinn hlutann.

Ég skil hv. þingmann þannig að hann sé ekki alveg sammála mér með það að endurskoðun á ráðstöfun þegar framleiddrar orku sé möguleiki heldur snúist þetta um aukna orkuöflun.

að við erum komin í þessa stöðu er vegna þess hvernig við höfum gengið gegndarlaust á gæðin, svo ekki sé talað um hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sem miðar að því að reyna að mæta þörfum samtímans án þess að ganga á þarfir komandi kynslóða? Hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér að við getum komist á þessa

deili ekki söknuði manna yfir þeim tíma sem hér var áður þar sem ægivald tveggja flokka yfir samfélaginu var óslitið og óskorað. Það er fínt að komið sé ágætisuppbrot í það.

En við þurfum líka að huga að því að nýta betur það sem við erum að gera og þurfum líka að leggja eitthvað á okkur til að minnka sóun og breyta lífsháttum og venjum þannig að við þurfum ekki að nýta jafn mikla orku. Það getur líka vel verið að einhverjar tækniframfarir verði til þess að það bætist við þá orku sem við höfum til ráðstöfunar án þess að þurfa að virkja meira. Ég er þeirrar skoðunar að ef núverandi stórnotendur orku vilja halda áfram starfsemi eftir að samningarnir renna út munum við vera í þeim pólitíska

að við förum svo létt í gegnum þessi orkuskipti án þess að framleiða meiri orku á Íslandi. Ég er algerlega sannfærður um að það er hægt að framleiða meiri orku á Íslandi án þess að ganga um of á náttúruna

Það má sömuleiðis velta því fyrir sér og hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með umræðunni sem hefur átt sér stað um

það verði ákveðinn skortur á framboði raforku og verkefni okkar, og það er það sem þetta frumvarp fjallar um, er að tryggja hag almennings. Það er stóra verkefnið í þessu máli, tryggja hag almennings fyrir því að hafa aðgang að forgangsorku sem er lykilatriði í því að halda uppi þeim lífskjörum sem við höfum byggt á. Gleymum því ekki að eitt af Þetta er eign almennings sem framleiðir hér orku og vitanlega á almenningur að sitja fyrir þegar kemur að nýtingu á raforku.

ég get alveg skipt um fætur, stigið stundum til hægri og stundum til vinstri eins og ágætir miðjumenn gera stundum, þá stikla menn á stóru. En aftur á móti er það í hlutarins eðli og þannig er ég nú bara sjálfur innbyggður að við eigum að reyna að nýta okkur þær auðlindir sem við við höfum aðgang að. En vissulega þurfum við alltaf að ganga hægt um gleðinnar dyr hvað það varðar og hafa að leiðarljósi í því samhengi að við eigum að nýta þær auðlindir sem við höfum á sjálfbæran hátt. Náttúran á vissulega alltaf að vera í fyrsta sæti

hafa þau bara innan dyra eins og staðan er í dag og ala þau þannig. Ég myndi ekki vilja orða hlutina þannig en vissulega held ég að öll okkar sem að þessu máli koma

hana. Það er auðvelt að standa hér uppi og segja: Heyrðu, við skulum nú bara breyta um lifnaðarhætti, horfum okkur nær, drögum úr þessu og drögum úr hinu.

ef við ætlum að halda þeim sama hraða og er á því samfélagi sem við búum í í dag, þeirri fólksfjölgun og þeirri auknu verðmætasköpun sem er í samfélaginu. Allt kallar það á orku.

eða við ylrækt. Við þurfum orku í þetta allt saman. Það er, held ég, alveg sama hvar við drepum niður, við þurfum alltaf orku til okkar athafna í öllu sem við erum að gera. Í þessu samhengi erum við svo heppin, Íslendingar, að við getum horft til þess að við ætlum okkur að nýta græna orku og þá þurfum við kannski,

og ég vænti þess sama góða samstarfs innan atvinnuveganefndar og hefur verið í allan vetur við úrvinnslu á þessu máli eins og öllum öðrum málum sem atvinnuveganefnd hefur tekið fyrir og fyrir það ber að þakka því að þetta er þvert á flokka og það standa allir flokkar sem eiga aðild að atvinnuveganefnd að því að leggja þetta mál fram og það er mjög mikilvægt. Það er líka, held ég, hluti af því hvað umræðan hérna í kvöld hefur verið áhugaverð og það hefur verið góð pólitík í þessu, ég held að það sé svolítið mikilvægt, góð pólitík sem eykur á góð skoðanaskipti og gerir það að verkum að vonandi skilum við góðri afurð af okkur fyrir jólin.

þetta mál. Ég var farinn að halda að ég þyrfti kannski að rölta yfir á skrifstofu mína og ná í eintak af nefndaráliti fossanefndar frá 1917–1918 og lesa það hér upp þannig að ég tæki við söguskýringum eins og aðrir þingmenn.

Það er mjög mikilvægt að við gerum það því ekki viljum við að við þurfum að hafa rafmagnslaust á ákveðnum tímum dags

ekki vegna þess að það sé skortur á rafmagni, sem betur fer, heldur er verið að laga dreifilínurnar í kringum Svartsengi vegna varnargarðanna sem verið er að vinna og því fáum við ekki neitt rafmagn á Suðurnesjunum í tvo tíma. Það er allt í lagi. Við getum sætt okkur við það því það er til að verja Svartsengi.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Frumvarpið felur í sér heildarlög um nýja stofnun, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, sem er ætlað taka við hluta af verkefnum Menntamálastofnunar en mennta- og barnamálaráðuneytið við öðrum verkefnum. Aukin áhersla verður lögð á þjónustu, ráðgjöf og stuðning en greiningarverkefni, ytra mat og ýmis stjórnsýsluverkefni flytjast til ráðuneytisins. Með frumvarpinu er settur rammi um verkefni hinnar nýju stofnunar og fram kemur í greinargerð með því að nánar verði kveðið á um þau í lögum um fræðslu- og menntamál, í lögum um fræðslu- og menntamál, þar á meðal í nýjum heildarlögum um skólaþjónustu sem eru í undirbúningi. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir.

og ég ætla að koma aðeins inn á alla kaflana í því án þess að fara ítarlega yfir það. Frumvarpið var samið í mennta- og barnamálaráðuneytinu í samvinnu við þingmannanefnd um málefni barna og er liður í stefnumótun

öðrum umbótaverkefnum á þessu sviði. Í umsögnum sem bárust um málið var að jafnaði tekið vel í áform um að koma á fót Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem þjóni þremur skólastigum en jafnframt bent á að þau markmið sem að er stefnt náist fyrst þegar ný heildarlög um skólaþjónustu hafa tekið gildi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar árétta eftirfarandi sérstaklega og þar tek ég bara helstu áherslurnar í nefndarálitinu og fer yfir þær.

þar sem verður nánar útfært hvað felst í framkvæmd skólaþjónustu. Málefni leik- og grunnskóla heyra undir sveitarfélögin sem ráða sjálf málefnum sínum eftir því sem lög ákveða, samkvæmt 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Mikilvægt er að til staðar verði skýr ábyrgðarskipting á milli ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að þjónustu við börn.

og aðra skólaþróun. Einnig fjallaði nefndin um frístundastarf og vill meiri hlutinn árétta að ný stofnun starfar í þágu barna og ungmenna á sviði fræðslu- og menntamála um land allt.

Um þetta er fjallað í 33. gr. laga um grunnskóla. Þá fjallaði nefndin um námsgögn og er vísað í greinargerð með frumvarpinu til þess að Miðstöð menntunar og skólaþjónustu taki við verkefnum Menntamálastofnunar um námsgögn

Meiri hlutinn telur brýnt að efla gerð og útgáfu fjölbreyttra námsgagna á margs konar formi fyrir nemendur á skólaskyldualdri og beinir því til ráðuneytisins að taka mið af þeim sjónarmiðum og ábendingum sem fram hafa komið í umsögnum

Meiri hlutinn telur að námsgögn eigi að fylgja markmiðum um nám við hæfi, starf kennara og þróun náms og kennslu. Þá leggur meiri hlutinn áherslu á að vinnu vegna fyrirhugaðra lagabreytinga varðandi hlutverk

Þá fjallaði nefndin um stafrænar lausnir í skólastarfi, sem eru auðvitað nátengdar námsgögnunum, og telur meiri hlutinn nauðsynlegt að brugðist verði við til að auka framboð og styðja við notkun á rafrænum og stafrænum lausnum í skólastarfi þannig að möguleikar menntatækninnar nýtist til fulls í íslensku skólakerfi. Það hefur aftrað framförum í nýtingu stafrænna lausna í sveitarfélög sinni mati á áhrifum á persónuvernd hvert í sínu lagi, oft fyrir sama kennsluhugbúnaðinn. Augljós samlegðaráhrif séu af því að samræma þetta verklag sem og betri nýting fjármuna. Með því er verið að vísa til þess að mat á persónuvernd gæti farið fram hjá nýrri stofnun. Meiri hlutinn áréttar það sem fram kemur í minnisblaði mennta- og barnamálaráðuneytis til nefndarinnar, frá 14. nóvember 2023, um mikilvægi þess að miðlæg stofnun stuðli að því að öryggi og gæði kennsluhugbúnaðar sé tryggt á landsvísu. Með því er nefndin m.a. að taka undir ábendingu Sambands íslenskra sveitarfélaga um að nýrri stofnun verði falið það hlutverk að framkvæma fjölþætt mat á stafrænum lausnum fyrir skólastarf, þar með talið mat á áhrifum á persónuvernd, fyrir hönd ábyrgðaraðila vinnslu persónuupplýsinga þegar stafrænar lausnir eru innleiddar af hálfu skólastofnana. Slíkt myndi leiða til verulegs hagræðis fyrir skólastofnanir sem hafa til þessa hver um sig þurft að bera þungann af slíkri vinnu Meiri hlutinn beinir því til ráðuneytisins að útfæra þetta nánar með hliðsjón af þeirri vinnu sem stendur yfir við endurskoðun á fyrirkomulagi útgáfu námsgagna. Þá er það persónuverndin sem er nátengd þessu

mati ráðuneytisins er ekki ástæða til breytinga á frumvarpinu á grundvelli ábendinga Persónuverndar og meiri hlutinn er sammála því mati ráðuneytisins. undirstrikar mikilvægi þess að ávallt sé gætt að ákvæðum persónuverndarlaga, ekki síst þegar kemur að vinnslu persónuupplýsinga sem varða börn og nemendur á öllum skólastigum. Það er verkefni löggjafans að tryggja stjórnvöldum, sveitarfélögum og menntastofnunum fullnægjandi vinnsluheimildir í því skyni að þau geti sem best sinnt skyldum sínum í samræmi við ákvæði laga, aðalnámskrár, stefnu stjórnvalda og alþjóðleg viðmið. Vegna þessa leggur meiri hlutinn áherslu á og telur grundvallaratriði að Persónuvernd sinni lögbundinni ráðgjöf í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga á fyrstu stigum frumvarpsgerðar til að tryggja að markmið um persónuvernd náist samhliða markmiðum laga hverju sinni. Meiri hlutinn hefur lagt mat á umsögn Persónuverndar og telur að heimildir nýrrar stofnunar til vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við lögbundin verkefni hennar séu skýrar.

ekki síst í því skyni að koma í veg fyrir réttaróvissu sem skapast hefur í skólaumhverfinu um miðlun persónuupplýsinga milli menntastofnana og innleiðingu stafrænna kennslulausna. Telur meiri hlutinn einsýnt að aukið samráð Persónuverndar við stjórnvöld sé til þess fallið að tryggja lögmæti vinnslu persónuupplýsinga varðandi börn sem njóta sérstakrar verndar.

og dró fram mikilvægi heimilda til samráðs og samvinnu sem er mælt fyrir um í 3. gr. frumvarpsins og ítrekar að reglulegt og virkt samráð Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu við hagaðila er forsenda þess að stofnunin nái þeim árangri sem að er stefnt.

Þá er smákafli um framhaldsfræðslu og raunfærnimat. Það komu fram ábendingar um að ekki væri nægilega skýrt hvernig þeim verkefnum framhaldsfræðslunnar sem Menntamálastofnun hefur séð um verði sinnt ef frumvarpið verður að lögum, svo sem vottun námskráa og viðurkenning fræðsluaðila. Framhaldsfræðslan er nú á verksviði félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins og óskaði nefndin nánari upplýsingar þaðan. Kom fram að unnið er að heildarendurskoðun á framhaldsfræðslukerfinu og að gengið er út frá því að þær ákvarðanir sem Menntamálastofnun hefur tekið í tengslum við vottanir námskráa og viðurkenningu framhaldsfræðsluaðila haldi gildi sínu þrátt fyrir að stofnunin verði lögð niður. Meiri hlutinn tekur undir þennan skilning en leggur jafnframt áherslu á að fyrir gildistöku laganna liggi það fyrir af hálfu félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins hver sjái um vottun fræðsluaðila, vottun námskráa og birtingu námskráa í námskrárgrunni. Það er nauðsynlegt, jafnt fyrir símenntunarmiðstöðvarnar sem sjá um framkvæmd framhaldsfræðslunnar og einstaklingana sem nýta hana, að þetta liggi skýrt fyrir áður en að lögin taka gildi. Meiri hlutinn áréttar að ákvæði frumvarpsins hafa engin bein áhrif á framkvæmd raunfærnimats en vill engu að síður, í framhaldi af ábendingum í umsögnum, ítreka mikilvægi þess að tilteknum aðila verði falin forysta við þróun raunfærnimats. Eins leggur meiri hlutinn áherslu á mikilvægi samstarfs framhaldsfræðslunnar, framhaldsskólastigsins og háskólastigsins um þróun og framkvæmd raunfærnimats með hagsmuni þeirra einstaklinga sem nýta sér þessa leið í námi að leiðarljósi. Loks fjallaði nefndin um ákvæðið varðandi starfsfólk Menntamálastofnunar og beinir meiri hlutinn því til mennta- og barnamálaráðuneytisins og Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu að leita leiða til að draga úr áhrifum af niðurlagningu starfa gagnvart starfsfólki Menntamálastofnunar sem hlýtur ráðningu í ný störf hjá nýrri stofnun eða ráðuneytinu hvað varðar áunnin kjarasamningsbundin réttindi líkt og veikindarétt og möguleika á námsleyfi. Yfir þetta er farið í áðurnefndu minnisblaði ráðuneytisins til nefndarinnar. Þá eru það breytingarnar sem nefndin leggur til sem eru minni háttar. Nefndin leggur til Nefndin leggur til þá breytingu að gildistöku verði seinkað frá 1. mars 2024 til 1. apríl 2024. Aðrar breytingartillögur eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif og verða því ekki raktar hér. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, formaður, Birgir Þórarinsson, Dagbjört Hákonardóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Jódís Skúladóttir. Þá er Sigmar Guðmundsson áheyrnarfulltrúi samþykkur álitinu. Virðulegi forseti. Rétt í lokin þá langar mig að árétta nokkur atriði sem mér eru sérstaklega hugleikin varðandi þetta mál. Í fyrsta lagi er ég mjög ánægð með þá breytingu sem frumvarpið felur í sér, þar sem ætlunin er að setja á fót stofnun með þjónustuhlutverkið í fyrsta sæti sem leiðarljósið verður að veita skólum og kennurum þann stuðning sem til þarf við vinnu að farsæld og góðum námsárangri íslenskra barna, stofnun sem sem hefur forystuhlutverk við að innleiða aðferðafræði og tryggja aðgang að verkfærum eins og góðum námsgögnum og stafrænum lausnum sem þarf til að sem bestur árangur náist í menntakerfinu. Það er líka mikilvægt og ég trúi því að stofnunin muni einfalda vinnuna fyrir skólakerfið þannig að hún taki að sér ýmis verkefni sem nægjanlegt er að vinna á einum stað frekar en að hver skóli fyrir sig þurfa að vinna samhliða

þar sem mikilvægt er að það liggi fyrir samræmt gæðamat þar sem skólar geta borið saman og valið úr námsgögnum eða stafrænum lausnum sem búið er að meta með vísan til gæðamarkmiða námskráa og meta út frá áhrifum á persónuvernd. Slíkt myndi leiða til verulegs hagræðis fyrir skólastofnanir sem hafa til þessa hver um sig þurft að vinna mikið af þessari vinnu. Að lokum vil ég svo ítreka að frumvarpið er liður í innleiðingu á stefnu um farsæld barna og eitt mikilvægt púsl í heildarmyndina sem við höfum gefið okkur þrjú til fimm til að innleiða frá 1. janúar 2022 að telja.

Forseti. Frumvarpið felur í sér að leggja niður Menntamálastofnun og lögfesta ný heildarlög um nýja stofnun, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Heilt yfir virðist vera samstaða meðal hag- og umsagnaraðila um að þörf sé á þeim breytingum sem ráðuneytið leggur til með frumvarpinu. Helst hefur verið gagnrýnt hve seint var farið af stað með endurskoðun menntunar og skólaþjónustu. Mikilvægt er að stjórnvöld leiði málaflokkinn með raunverulegri stefnumótun, í stað þess að bregðast við þegar komið er í óefni. Því eru nokkur atriði sem ég tel að þurfi að koma inn á og halda til haga og þess vegna er ég með sérálit, þótt ég muni eflaust koma til með að styðja málið Þrátt fyrir að aðilar séu sammála um nauðsyn þess að koma á fót stofnun með það hlutverk sem Miðstöð menntunar og skólaþjónustu er ætlað þá hefði verið mun æskilegra að hefja heildarendurskoðun menntakerfisins á öðrum brýnni þáttum. Í umsögn Kennarasambands Íslands er sagt að það skjóti skökku við að ný heildarlög um mennta- og skólaþjónustu séu sett áður en heildarlagarammi um þjónustuna sjálfa er lagður fram. Ný aðalnámskrá tók gildi 1. ágúst 2011. Innleiðing hennar hefur gengið brösuglega þar sem stuðning, fjármagn, yfirsýn og tilhlýðilegan tíma hefur skort. Það er óásættanleg staða fyrir kennara að þurfa að standa að innleiðingu án yfirsýnar og samræmingar. Án þess er ómögulegt að átta sig á hvort innleiðingin mæti markmiðum aðalnámskrár. Í umsögn Kennarasambandsins segir að verkefnum kennara hafi fjölgað mikið síðastliðin ár sem og allri umsýslu í tengslum við kennslu og umsjón nemenda í hverjum bekk og fjölda nemenda á hvern fermetra. Ánægja hagaðila með framlagningu frumvarpsins skýrist m.a. af því aðgerðaleysi sem litað hefur málaflokkinn. Hins vegar heyrast áhyggjur af því að þessi ólestur og skortur á heildarsýn á málaflokkinn verði ekki leystur með nýrri mennta- og þjónustustofnun einni og sér. Mikið álag er á kennurum og hætt við að þeir kulni í starfi miðað við núverandi starfsaðstæður. Sérstaklega er mikilvægt að huga að nýjum kennurum fyrsta starfsárið, að þeir fái handleiðslu og nægilegan stuðning. Ekki er síður mikilvægt að taka laun kennara til heildrænnar endurskoðunar í ljósi þess þýðingarmikla hlutverks sem þeir gegna við menntun barna okkar til framtíðar. Forseti. Í áliti mínu fjalla ég einnig um námsgögn og kennsluaðferðir og réttindi starfsfólks við það að verið sé að leggja niður þessa stofnun. Það liggur fyrir í nefndaráliti og ég ætla ekki að lesa það sérstaklega upp en vil tala aðeins um það að menntun er undirstaða framfara. Þetta er gífurlega mikilvægur málaflokkur. Menntakerfið verður að mæta þörfum nemenda á fjölbreyttan hátt í síbreytilegu og lýðræðislegu samfélagi. Námið þarf að aðlaga að þörfum nemenda svo að þeir geti menntað sig á eigin forsendum og að þekkingarsköpun sé ávallt höfð að leiðarljósi. Það er grundvallaratriði að börnin okkar verði búin undir heiminn sem tekur á móti þeim eftir skóla. Það á alltaf að hlusta á raddir barnanna okkar og efla lýðræðislega þátttöku þeirra í skólastarfinu með tilliti til aldurs og þroska. Nemendur ættu að hafa aðkomu að því hvað þeir læra og hvernig, frá grunnskóla og upp í háskóla. Með þeim hætti mætti fanga áhuga og athygli nemenda betur en gert er í dag, með því að þeir upplifi sig sem virka þátttakendur í eigin menntun. En það er ekkert síður mikilvægt að einstaklingar hafi aðgengi að menntun og endurmenntun á öllum skeiðum ævinnar. Við mótum menntastefnu til framtíðar er mikilvægt að horfa til framtíðarsamfélagsins og þeirra öru samfélagsbreytinga sem nú eiga sér stað. Aðferðafræði síðustu aldar mun ekki duga til. Hugsa þarf algerlega upp á nýtt hvernig við byggjum upp samfélag sem er í stakk búið til þess að tækla hin fjölmörgu vandamál nútímans sem við stöndum frammi fyrir. þarf upp menntakerfi fyrir sjálfbært samfélag sem getur tekist á við sjálfvirknivæðinguna og fjórðu iðnbyltinguna. Skapa þarf fleiri tækifæri fyrir framtíðarkynslóðir og sjálfbærni landsins með auknum stuðningi við nýsköpun. Ísland hefur tækifæri til að skipa sér í forystu sem þekkingarsamfélag til framtíðar. Það tækifæri er nauðsynlegt að nýta og hvet ég því ráðuneytið til að klára heildarendurskoðun á málaflokknum sem allra fyrst. Þó að þetta sé gott frumvarp,

En úr því að þessi stofnun kemur fyrst verður hún vonandi til þess fallin að aðstoða við innleiðingu á nýrri hugmyndafræði í menntakerfinu og að styðja við kennara og gott menntakerfi.

og starfi í þágu barna og ungmenna á sviði fræðslu- og menntamála um land allt í samræmi við lög, stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið.

Annar minni hluti er þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að Miðstöð menntunar og skólaþjónustu geti leitað ráðgjafar, líkt og Menntamálastofnun, en að ráðgjöf í fræðslu- og menntamálum skuli byggjast á fremstu vísindum sem völ er á. 2. minni hluti leggur því til breytingar hvað varðar samráð og stofnun ráðgjafarnefndar. Mikilvægt er að slík ráðgjafarnefnd sé skipuð fremstu vísindamönnum sem völ er á. Nefndin gæti einnig veitt ráðherra ráðgjöf og upplýsingar um nýjustu strauma og rannsóknir á sviði uppeldis- og menntamála. Með þetta í huga leggur 2. minni hluti til að sett verði á fót nefnd vísindamanna og sérfræðinga sem veitt geti Miðstöð menntunar og skólaþjónustu ráðgjöf á breiðum grundvelli og upplýst hana um nýjar rannsóknir sem í gangi eru í heiminum á hverjum tíma sem og mikilvægar skýrslur alþjóðastofnana ríkja um menntamál. Sem dæmi má nefna skýrslur UNESCO um mennta- og skólamál, t.d. frá síðastliðnu vori um skjánotkun barna, einnig kenningar og rannsóknir ríkja á sviði læsis.

byggð á rannsóknum. Í umsögn Samtaka iðnaðarins og Samtaka menntatæknifyrirtækja er bent á að skýra þurfi betur hvert stjórnsýsluverkefni Menntamálastofnunar sem tengjast framhaldsfræðslu fari. Í umsögn ASÍ er lögð áhersla á að skýrt sé hvað verði um framgang þeirra verkefna

þegar í góðu samtali við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið um það. Þjónustuhlutverk Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu sé vel til þess fallið að styðja við þetta. Ný stofnun muni geta þjónustað framhaldsfræðsluaðila þegar kemur að undirbúningi vottunar námsbrauta og viðurkenningu fræðsluaðila og veitt faglega ráðgjöf á sínu sviði til félags- og vinnumarkaðsráðherra, sem frá 1. febrúar 2022 hefur borið ábyrgð á vottun námsbrauta og viðurkenningu fræðsluaðila á grundvelli laga um framhaldsfræðslu.

áfram, skv. 15. gr. laga um framhaldsfræðslu, nr. 27/2010, heimilt að semja við félag eða fela öðrum ríkisaðila verkefni við vottun námskráa og námslýsinga. Annar minni hluti telur mikilvægt að framhaldsfræðsla í landinu fái þjónustu hjá hinni nýju stofnun og að hún falli undir menntamálaráðherra sem hluti af menntakerfi landsins og stjórnsýslu þess. Því leggur 2. minni hluti til að í lögum um hina nýju miðstöð verði fjallað um stjórnsýslu framhaldsfræðslu, þ.e. vottun námskráa framhaldsfræðslu og birtingu þeirra í námskrárgrunni, viðurkenningu fræðsluaðila, aðferðafræði raunfærnimats og viðurkenningu þess. Verði breytingartillagan samþykkt þyrfti jafnframt að gera samsvarandi breytingar á skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta með forsetaúrskurði líkt og venja er.

Þó svo að mikilvægt sé að hafa öfluga þjónustustofnun við menntastofnanir á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi verður ekki séð að nauðsynlegt sé að taka út stjórnsýsluhlutann,

Rétturinn er útfærður í 2. mgr. 12. gr. þar sem fram kemur að veita eigi barni tækifæri til tjáningar við hverja þá málsmeðferð sem varðar hagsmuni þess,

hefur túlkað ákvæðið þannig að börnum ætti að vera veittur réttur til að tjá sig beint eins og kostur er.

hafa samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með skólagöngu barna sinna. Svipað ákvæði er að finna í 18. gr. laga um grunnskóla, nr. 91/2008, og í 33. gr. b laga um framhaldsskóla, nr. 92/2008, þar sem fram kemur að skólastjórnendum og kennurum beri að eiga samráð við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna þeirra yngri en 18 ára.

að foreldrar eða forsjáraðilar verði þar með taldir svo að haft verði samráð við þá eftir því sem við á, enda samrýmist það betur rétti og skyldum foreldra til að veita barni leiðsögn við að beita rétti sínum til frjálsrar hugsunar,

námsmat á vegum Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu yrði framkvæmt, hvers vegna stofnuninni yrði nauðsynlegt að vinna persónuupplýsingar við að byggja upp og halda utan um námsmat eða hvort ná mætti sama tilgangi

almannahagsmuni sem búa að baki heimild Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu til vinnslu persónuupplýsinga í starfi sínu og hvert markmið þeirrar vinnslu sé til hagsbóta fyrir menntun og skólastarf í landinu.

b. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi: Hlutverk miðstöðvarinnar er að þjónusta menntastofnanir á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi með það að markmiði að tryggja gæði í menntun og skólastarfi á þeim sviðum sem lýst er í lögum þessum.

Ráðherra skipar formann til fimm ára í senn og skal hann vera framúrskarandi fræðimaður á sviðinu á alþjóðlega vísu með mikla reynslu af rannsóknum og fræðiskrifum. Ráðherra skal skipa aðra nefndarmenn, að tillögu formanns, sem eru fræðimenn, hver á sínu sviði. Vísindaráðgjafarnefnd skal funda tvisvar á ári og oftar ef þurfa þykir. getur leitað álits hjá nefndinni um ákveðin málefnasvið á breiðum grundvelli og nefndin verið henni til ráðgjafar um langtímastefnumótun um starfsemi stofnunarinnar. Nefndin skal upplýsa árlega um rannsóknir í heiminum sem hún telur æskilegt að stofnunin kynni sér. Hún skal einnig upplýsa ráðherra um það sem hún telur að betur mætti fara í skólastarfi í landinu og gera tillögur til úrbóta.

b. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi: Miðstöð menntunar og skólaþjónustu skal hafa samráð við Vísindaráðgjafarnefnd á sviði menntamála.“

legg það traust á þá vinnu sem við stöndum frammi fyrir hérna að ég lít ekki á það sem verkefni mitt að finna að því per se.

Ég held að það sé mjög mikilvægt að það komi inn umsagnir þegar fyrir liggja lagafrumvörp, sérstaklega þegar um er að ræða stór stjórnarmál, eða minni þingmannamál ef því er að skipta.

benda á það sem betur má fara, til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, koma fyrir nefndina og gera grein fyrir því hvað út af stendur í löggjöf. Þetta þekkjum við sem vinnum við það að setja lögin í landinu.

Leikskólar, grunnskólar og framhaldsskólar líða fyrir þessa réttaróvissu ef hún er þá til staðar. Við sjáum það bara í þingsal í kvöld að það eru ekki endilega allir á eitt sáttir með það hvernig lagaheimildirnar eiga að virka í reynd. Ég held að það sé bara alls ekki æskilegt, svo ég taki vægt til orða, að það sé einhvers konar karp á milli ráðuneytis menntamála

þegar ég sem þingmaður í stjórnarandstöðu, eða bara almennt, fer fram á að það sé bara búið að eyða þessari óvissu um lagatæknileg atriði áður en frumvarp er lagt fyrir. Þetta kallar á mikla samvinnu. Við vitum alveg að Persónuvernd hefur lagt mjög mikla áherslu á persónuvernd barna og það er bara eðlilegt að við nefnum það aðeins hérna í þingsal. Það er meginfókus að unnið sé með forsvaranlegum hætti og fyrirsjáanlegum um persónuupplýsingar barna. Það er mjög virðingarvert markmið í sjálfu sér. Ég finn ekki að því efnislega. Mér finnst það ákaflega góð forgangsröðun. Ég hefði hins vegar haldið að það væri betra fyrir þau lög sem verða til í landinu að það liggi þá fyrir fyrirsjáanleiki um það nákvæmlega og skýr rammi um það hvernig stjórnvöld í þessu tilfelli vinna með persónuupplýsingar. Að skila því til þingnefndar að það sé ekki hægt að leggja mat á

Í þessu felst engin þjónkun við ríkisstjórnina eða menntamálaráðuneytið per se. Þetta er bara ábyrgðarhluti fyrir þá stofnun sem hefur þekkingu til að leysa úr

Aftur segi ég að við erum að sýna þessari

það er að innleiða stafræna kennsluhætti, læra á upplýsingatækni og miðla þeirri þekkingu til barna sem þurfa að nýta þessa tækni í sínu daglega lífi þegar þau verða eldri.

á námskrám og það er alveg ljóst að almenn markmiðsákvæði í leik- og grunnskólum og í aðalnámskrá eru nokkuð skýr en það nægir ekki í þessu tilfelli. Það er verkefni okkar á þingi að leysa úr þessari flækju, því þetta er mikil flækja og þetta veldur slíkum kvíða við dagleg störf margra kennara að þeim þykir mörgum orðið nóg um. Það eru of mörg dæmi þess að fólk hafi hreinlega hrökklast úr starfi vegna þess að það getur hreinlega ekki

verkefni eða finnst tíma sínum illa varið í að gera nægilega grein fyrir vinnslu upplýsinga, hvort sem er í vinnsluskrá eða mati á persónuvernd í skólunum. Við vitum öll hvert andlagið er og hvernig hvernig mikil rýni á þessu mun skila sér í betri kennslu og meira upplýsingaöryggi fyrir börn en þá verðum við líka að fá leiðbeiningar um það hvernig á að gera þetta frá stofnuninni. Ég ætla að

og skapa nýja hefð um það hvernig við eigum samskipti í aðdraganda jafn mikilvægrar lagasetningar. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta í bili.

Við ræðum hér frumvarp til laga um Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Þetta er mál sem dagaði uppi á síðasta þingi en ég met það svo

Með því á að ná því fram að ríkið taki að sér að veita aukna þjónustu við sveitarfélögin auk þess að sjá þeim fyrir besta námsefni hverju sinni, eins og segir í 4. gr. frumvarpsins.

og þeim ekki ætlaður staður innan nýrrar Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu.“ Ég gat ekki betur heyrt en að

framhaldsfræðslunni til framtíðar því að hún skiptir auðvitað miklu máli. Ég vil taka undir þessar áhyggjur ASÍ af því að framhaldsmenntun skiptir fólk á vinnumarkaði miklu máli, sérstaklega þá sem hafa litla formlega

lýst áhyggjum af stöðu hennar og eðlilegt að þessi félög horfi til þeirra við breytingar sem þessar. Í umsögn BHM kemur fram að þau telja að hægt væri að ná sömu markmiðum á annan hátt, eins og segir í umsögn, með leyfi forseta: „BHM ítrekar enn og aftur þá afstöðu sína að markmiðum frumvarpsins er vel hægt að ná með vægari hætti og með jafnræði að leiðarljósi þar sem starfsfólki stendur til boða að fylgja verkefnum sínum til nýrrar stofnunar eða til ráðuneytisins. BHM hafnar því alfarið að það sé í samræmi við jafnræðissjónarmið að segja upp starfsfólki Menntamálastofnunar og gera því að sækja um að sinna áfram sömu verkefnum hjá nýrri stofnun. Hvetur BHM til þess að áformum ráðherra verði breytt þannig að tryggja megi réttarstöðu starfsfólks [Menntamálastofnunar]. Við þá breytingu verði horft til ákvæðis til bráðabirgða I í gildandi lögum um Menntamálastofnun þar sem segir að starfsfólki verði tryggð störf hjá nýrri stofnun en að það kynni að þurfa að hlíta breytingum á starfi eða starfsstigi í samræmi við nýtt skipurit og starfslýsingu. Verði það ekki gert er það lágmarkskrafa að mati BHM að tryggt verði að það starfsfólk sem sækir um og hlýtur starf hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu

að reynt verði að ganga frá starfslokum af virðingu við þá sem ekki verður boðið starf hjá nýrri stofnun. Virðulegur forseti. Mig langar að lokum að nefna námsgagnagerð, sem er eitt af hlutverkum nýrrar stofnunar, eins og segir í 4. gr. frumvarpsins. Þar skiptir máli að börn fái námsgögn við hæfi. Það er vissulega áskorun að sinna því þar sem aðstæður og geta barna geta verið mismunandi og eru það. Því vil ég leggja áherslu á að horft sé til allra átta þegar kemur að námsgagnagerð. Þó að ný stofnun beri höfuðábyrgð á því að börn fái námsgögn við hæfi tel ég rétt að stofnunin leiti einnig til einkaaðila eftir námsgögnum. Við eigum fjölmarga sérfræðinga sem sinna menntun með ýmsum hætti og búa margir hverjir yfir þekkingu og tækni sem stofnun eins og þessi ætti að geta nýtt sér. Það þarf ekki allt að gerast inni á borði stofnana í opinberri eigu. Að því sögðu, virðulegur forseti, tel ég að þetta frumvarp sé af hinu góða og mun styðja það þegar málið kemur til afgreiðslu í þinginu.

líka varðandi iðn- og verknám sérstaklega, það þarf að halda áfram að þróa það líka þar. Mig langaði líka aðeins að nefna námsgögnin, af því að við höfum á því skoðun í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði að það skipti máli með hvaða hætti námsgögn eru framleidd og útbúin og að nemendur hafi aðgang að góðum námsgögnum. Þess vegna finnst mér gott að það sé tekið dálítið vel utan um það hér og áréttað að verið sé að vinna að frekari lagabreytingum um námsgögn og það eigi að leggja það mál fram á yfirstandandi þingi. á yfirstandandi þingi. Mér finnst mikilvægt að við ýtum á eftir því að það nái fram að ganga, að við séum ekki að fjalla um það næsta haust eða eitthvað slíkt heldur að við getum klárað það líka hér á þessu þingi samfara þessum málum sem við erum að vinna að í þágu menntunar og farsældar barna.

.Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir hönd allsherjar- og menntamálanefndar fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna, samþætting þjónustu o.fl. fleira. Það geri ég í forföllum framsögumanns sem er Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Frumvarpið felur í sér breytingar á lögum á málefnasviði mennta- og barnamálaráðuneytis í því skyni að samræma þau og um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, nr. 86/2021, og styrkja umgjörð um þjónustu og snemmtækan stuðning

Nefndin hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund gesti og það bárust umsagnir sem er farið yfir og greint frá í nefndaráliti sem liggur frammi á þskj. 640. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar vill nefndin árétta eftirfarandi:

Umsagnaraðilar voru almennt jákvæðir gagnvart markmiðum frumvarpsins en fyrir nefndinni komu einnig fram ábendingar um að samhliða lagabreytingum þurfi að styðja við og tryggja farsæld barna í framkvæmd, til að mynda í skólum og hjá íþróttafélögum.

og miða þær breytingar sérstaklega af því að auka vægi þátttöku barna við stefnumótun. Áréttað er að við meðferð og úrlausn mála skuli tekið tillit til sjónarmiða og skoðana barns í samræmi við hagsmuni þess hverju sinni, sbr. ákvæði 12. gr. sáttmálans um þátttöku barna.

Í minnisblaði mennta- og barnamálaráðuneytisins til nefndarinnar frá 23. nóvember kemur fram að ætlunin sé ekki að þrengja að rétti barns eða barna til að tjá sig um málefni sem þau varða heldur samræma orðalag

samhliða lagasetningu, m.a. með fjármagni, og taka þurfi mið af raunverulegri stöðu barna við endurskoðun laga og stefnumótunar í þágu velferðar og farsældar svo unnt sé að tryggja samþætta þjónustu í raun

Nefndin tekur undir að aukin samþætting þjónustu sem lögð er til í frumvarpinu muni stuðla að því að stytta bið barna eftir þjónustu. Þá fjallaði nefndin um íþrótta- og æskulýðsstarf og tekur undir ábendingar sem bárust m.a. frá Ungmennafélagi Íslands sem telur brýnt að styðja samræmt verklag innan íþróttahreyfingarinnar hvað varðar þjónustu við börn en ljóst er að stór hluti, mjög hátt hlutfall íslenskra barna sækir þjónustu í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Í því samhengi beinir nefndin því til ráðuneytisins að skoða hvernig best megi tryggja samræmda þjónustu fyrir börn hjá íþróttafélögum um allt land, til að mynda með aðgangi að rafrænni gátt fyrir upplýsingaöflun úr sakaskrá vegna vinnu við íþróttastarf barna og ungmenna undir 18 ára aldri, sbr. 16. gr. íþróttalaga.

enda samræmist það betur hugtakanotkun í núgildandi lögum um grunnskóla. Leggur nefndin til breytingu þess efnis. Þá leggur nefndin til breytingar sem eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif.

í fjármálaáætlun 2022–2026 og í fjárlögum 2022 þar sem er talað um 1,9 milljarða, eða svo, sem eru veittir til að standa straum af kostnaði hjá ríki og sveitarfélögum við innleiðingu verkefnisins. Nú hefur ítrekað komið upp úr dúrnum að þetta er mjög líklega vanáætlun á raunverulegum kostnaði þess að innleiða farsældarlögin í raun og veru ef það á að gera það með einhverjum sóma, en ekki bara af hálfum hug, til þess að ná virkilega markmiðum laganna. Lögin eru vel upp sett að langmestu leyti.

En það sem út af stendur er enn þá fjármögnunin. Mig langaði að velta því fyrir mér og spyrja hv. þingmann: Var fjallað um fjármögnun þessa frumvarps og þessara laga í umfjöllun nefndarinnar?

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þm. Birni Leví Gunnarssyni andsvarið. Það var ekki fjallað sérstaklega um fjármögnun innleiðingar farsældarlaganna

og meta kostnað af þeim verkefnum sem fylgdu því þegar farsældarlögin voru samþykkt. Það kann að vera ástæða til þess að allsherjar- og menntamálanefnd taki sérstaklega fyrir fyrir stöðuna á innleiðingu farsældarstefnunnar á einhverjum tímapunkti og þá einmitt líka stöðuna varðandi fjármögnunina. Það eru fleiri frumvörp á leiðinni til nefndarinnar sem tengjast innleiðingu þessarar stefnu. Auðvitað er þetta þannig að kostnaðurinn fellur til á mismunandi stöðum eftir því hvað við erum að tala um; fyrsta stigs, annars stigs eða þriðja stigs þjónustu. Það sem ég ég fór sérstaklega yfir hér úr nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar varðar samþættinguna og einmitt þar sem er þar sem er bæði verið að einfalda þjónustu og hugsanlega líka draga úr kostnaðinum við að veita þjónustu á einum stað og samþætta þjónustuna fyrir einstaklinginn.

tvímælalaust aukinn kostnaður varðandi leikskólaþjónustu sveitarfélaga með þessum greinum, myndi maður áætla, tengt öllu öðru sem er í lögunum varðandi ábyrgð. Mér finnst alveg áhugavert að það hafi ekki verið pælt í kostnaðarmatinu

Með þessu er verið að samræma við það. Í sjálfu sér er ekkert nýtt hérna. Það er ekkert nýtt verkefni að bætast við með þessu frumvarpi.

og það er búið að skilgreina þessa teymisvinnu annars staðar. Hér er því bara verið að tryggja að það sé ekki misræmi í lögum um leikskóla og lögum um farsæld barna.

Ég vil byrja á að fagna því að það sé verið að ræða meira um að auka vægi þátttöku barna við stefnumótun og að við séum að gefa börnum meira vægi og hlusta á raddir barna um málefni þeirra, auðvitað með tilliti til aldurs og þroska barnanna. En mér finnst þetta bara mjög flott í sjálfu sér.

fleiri úrræði og fjölbreyttari úrræði. En mér finnst mjög mikilvægt að við séum líka að hugsa svolítið um að færa þjónustuna nær í þessu samhengi við erum að tala um farsæld barna og annað þá viljum við náttúrlega að þjónustan sé í þeirra nærumhverfi og að þjónustan sé kannski meiri í skóla- og leikskólaumhverfinu,

hefur farið í innleiðingu laganna um farsæld og samþættingu þjónustu. Ég vil bara segja að mér finnst mikilvægt að þetta séu lög og mér finnst mikilvægt að það séu málstjórar og tengiliðar en ég velti því fyrir mér hvað sé brýnast á hverjum tímapunkti. Þegar miklir biðlistar eru eftir alls konar þjónustu, hvort sem það er sálfræðiþjónustu, þjónustu talmeinafræðinga, þjónustu

eða næsta ári. Það skiptir bara mjög miklu máli fyrir fjölskyldur og fyrir börnin. Biðlistar og þjónustuleysi og úrræðaleysi er auðvitað eitthvað sem ætti að vera brýnasta málið

að það sé einblínt á þjónustu. Það er auðvitað þjónusta í því að vera með málstjóra sem tekur utan um fjölskyldur og tengiliði en úrræðin

og mikilvægt. En einnig hugsar maður: Hvað er mikilvægast á hverjum tímapunkti og hvernig ætlum við að bregðast við núna? Það er sérstaklega mikilvægt þegar við erum að tala um börn þar sem

heldur en hjá fullorðnu fólki. Eitt, tvö eða þrjú ár hjá okkur er aðeins öðruvísi. Þannig að mér finnst mikilvægt að það sé unnið hratt og vel í að bæta þjónustu fyrir fjölskyldur í landinu, börn á leikskólaaldri, ungmenni og fjölskyldurnar í heild.

um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu á tilskipun

fjallaði um það markmið frumvarpsins að hafa áhrif á neyslu tóbaksvara meðal almennings og þá sérstaklega ungs fólks en huga þarf fyrst og fremst að hagsmunum barna og ungmenna þegar kemur að tóbaksvörum og forvörnum á því sviði. frumvarpinu er lagt til að það komi skýrt fram í markmiðsákvæði laganna að sérstaklega skuli unnið gegn tóbaksnotkun ungs fólk og að því að takmarka framboð á tóbaki og eftirlíkingu af tóbaki sem

Þá sköpuðust töluverðar umræður í nefndinni um ákvæði frumvarpsins sem mælir fyrir um að óheimilt verði að setja á markað sígarettur og vafningstóbak með einkennandi bragði. Einkum var rætt um áhrif þess að bannað yrði að setja á markað sígarettur með einkennandi mentólbragði og hver gæti talist eðlilegur aðlögunartími að þeirri breytingu.

Þá eru lagðar til minni háttar lagatæknilegar breytingar sem þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti velferðarnefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir og lagðar eru til í sérstöku þingskjali. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Magnús Árni Skjöld Magnússon, Guðmundur Ingi Kristinsson og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir.

en samt, ég skil alveg að fólk neyti tóbaks eins ógáfulegt og það er. Ég skil alveg að fólk neyti vímuefna eins og ógáfulegt og það getur verið eða áfengis, eins ógáfulegt og það er.

bann í tóbaki. Síðan er auðvitað verið að vinna líka að alþjóðlegu banni á bragðefnum í nikótínvörum. Þetta er allt gert í forvarnaskyni og byggir á rannsóknum sem sýna fram á mjög mikla fylgni á milli efna sem breyta bragði af tóbaki og neyslu

En það er einhvern veginn svo mikil leti því að þetta kemur til með að gerast. Fólk kemur til með að neyta tóbaks og/eða annarra og ógáfulegra vímuefna, kaffis eða hvað sem það er,

og biðst velvirðingar á því að hafa misskilið fyrra andsvar. Mér er það ljóst eftir seinna andsvarið að ég held að við verðum seint sammála um nálgunina í forvörnum. Ég tel forvarnir vera mjög margþætt verkefni. Þær snúast um fræðslu en þær snúast líka um aðgengi og það að hafa áhrif á hvaða

Það sem hefur verið nærtækt núna er þessi sprenging sem hefur orðið í neyslu á nikótínpúðum og ég tel mjög mikilvægt, svo það sé sagt, að löggjafinn taki á því þar sem ég

ógn við óvita, hvort sem þeir eru börn eða dýr sem fara um en svo auðvitað er neysla nikótínpúða hættuleg þeim sem þeirra neyta og gera sér oft og tíðum ekki grein fyrir styrkleika nikótínsins

Ég er á því að þetta sé góð leið, hvort sem við viljum tala um forsjárhyggju eða hvað það nú er. Við erum gjarnan spurð að því hvaða meðul við höfum notað til að ná jafn langt í forvörnum og draga úr tóbaksnotkun eins og raun ber vitni. Við erum auðvitað meðal fyrstu þjóða til að innleiða

þetta séu bara allt þættir í því að hjálpa til við að draga úr neyslu. Ég tel ekki að þetta séu fyrst og fremst miðaldra konur sem eru að reykja Salem eða Capri eða eitthvað þó að það sé eflaust stór hópur fólks sem er miðaldra sem neytir þessarar vöru. Nú er það svo að

Það væri náttúrlega langbest. Þess vegna er aðlögunartíminn lengdur hér að tillögu nefndarinnar. Ég held að það sé

heldur svo margfalt meira, það er miklu stærri hópur hér sem neytir þessarar vöru. Það er eins með

Ég er algjörlega á því að við verðum að ná utan um þetta. Ég hef miklar áhyggjur af þeirri vöru og líka í rauninni veipinu. En þessir púðar — bara síðast í í vikunni frekar en rétt fyrir síðustu helgi var ungur piltur, 17 ára, kominn með eitrun og var fluttur inn á Landspítala.

Það er kannski eins og mörg hver átti sig ekki á því. En aðalmálið er auðvitað það að þetta er gríðarlega ávanabindandi og ég myndi vilja að ráðherrann tæki þetta upp

í gær konu í mínum stigagangi sem er leikskólakennari sem sagði að það færi gjarnan tími í það á morgnana að tína upp af skólalóðinni púða

En þetta er svo dæmigert virðist vera fyrir okkur Íslendinga að taka allt svona með miklu trukki og dýfu. Það er áhyggjuefni að þetta færist einhvern veginn til, fyrst var það veipið, og það var einmitt þetta með bragðefnin og stundum með tóbaki og stundum ekki,

of mikil afskiptasemi af hálfu ríkisins að taka utan um það með stífum hætti. Sumir eru á því að þetta eigi bara að fá að fjara út og deyja út með einhverjum kynslóðum sem eru að reykja og eru stærstu neytendur mentólsígaretta. En ég held að við eigum að hjálpa til og þess vegna er ég fylgjandi þessu máli og tel að þetta sé forvörn, ekki síður en annað sem við höfum gert þegar kemur að notkun á tóbaki.

Það er alveg áhugavert þegar við höfum áhyggjur af öðru fólki og líðan og sérstaklega áhyggjur af því sem það ber sjálft ábyrgð á gagnvart sjálfu sér. Það er sérstaklega áhugavert þegar við förum að reyna að hafa áhrif á það hvernig fólk á að haga sínum eigin hugsunum og gjörðum og athöfnum, verð ég að segja.

Ég man eftir því þegar við greiddum atkvæði hérna um reykingarnar og veipið á veitingastöðum. Það fór fram og til baka á milli flokka hvernig skoðanir voru á því og endaði í rauninni með því — og breytingartillögum og þess háttar — að niðurstaðan var ekki samkvæmt stjórn og stjórnarandstöðu. Það var mjög áhugavert

annars eðlis heldur en t.d. að takmarka aðgengi með tilliti til aldurs eða hvort efni séu

Ég er ekki mikill stuðningsmaður reykinga og hvað þá óbeinna reykinga eins og það var, hryllilegur viðbjóður að mínu mati, en ég get að sama skapi alveg sagt að fólk má alveg vera ógáfað sín vegna svo

mikilvægi þess að börn forðist tóbak í eins miklum mæli og hægt er. Það er hægt að taka undir það allt saman. Allt í þessu frumvarpi sem hefur með þá þætti að gera er vel hægt að taka undir. En það er enn í þessu frumvarpi það atriði sem ég verð að segja að er bara einhver helber vitleysa sem ég verð að fá að lýsa yfir undrun að við séum enn eftir langan þingferil þessa máls að horfast í augu við að verði að öllum líkindum lendingin hér í lagatexta. Það sem ég er þá sérstaklega að tala um er það sem er talað um í frumvarpinu sem bann við einkennandi bragði á tóbaksvörum. Það sem er ofboðslega flókið og villandi í þessari umræðu er að það er annars vegar svo sjálfsagt og eðlilegt að taka undir og vilja sporna gegn

skulum kannski ræða að það mætti halda utan um það í einhvers konar mengi og reyna að aðskilja þær frá einhvers konar nammihugrenningatengslum í hugum barna. inn í það mengi sem einkennandi bragð er sett í þessu frumvarpi fellur sem sagt mentólbragð á tóbaki,

Hér langar mig að koma með það innskot, forseti, að ég átti mig mætavel á því að kannski flestir sem á þetta hlýða hér hjá mér hugsa sem svo: Er ekki bara fínt fyrir þetta fólk að hætta að reykja? Er ekki bara fínt að banna sem mest hvað varðar reykingar? En þrátt fyrir að sú skoðun sé góðra gjalda verð þá er það ekki það sem við erum að tala um hér. Við erum að tala um að banna eina ákveðna sígarettutegund í rauninni,

Rökstuðningurinn fyrir því að börn leiti í þetta einkennandi bragð og mentól þá í rauninni hljóti að falla þar undir er langsóttur og fálmkenndur í besta falli. Og þrátt fyrir að mörgum finnist kannski allt í lagi að við séum einhvern veginn smám saman að fækka sígarettutegundum, hvort það sé ekki bara allt saman jákvætt, þá megum við ekki missa sjónar á því að hérna er bara verið að gera upp á milli fólks. Það er ekki verið að gæta að jafnræði fólks. Fólk hefur bara þann rétt að hafa mismunandi smekk á því hvers það kýs helst að neyta, hvernig það vill helst hafa það á bragðið. Það er þeirra réttur. Ef við ætlum að taka það valfrelsi af fólki verðum við alla vega að geta fært rök fyrir því af hverju við erum að taka það valfrelsi og að mínu viti svarar þetta frumvarp því alls ekki.

og algerlega óþarft og nær í engu að sinna eða mæta þeim tilgangi sem er lagt upp með í frumvarpinu að öðru leyti. Mér finnst þetta vera aðför að saumaklúbbum landsins. Mér finnst þetta vera aðför að djammreykingum, sem eru þrátt fyrir allt partur af okkar samfélagi sama hvað fólki finnst um það á órökstuddan og óþarfa hátt að mínu viti. Ég átta mig fullvel á því að EES er eitt mikilvægasta viðskiptasamband sem við eigum í. í. Ég átta mig líka á því að því fylgir oft að þurfa að innleiða hér hluti sem okkur þykja misgóðir. Ég hafði þó væntingar um, ég hafði einlægar væntingar um

Ég hafði líka væntingar þar sem það er þannig að íslenskir reykingamenn eru hrifnari af mentólsígarettum en reykingamenn

Og ástæðuna fyrir því, herra forseti, tel ég því miður vera þá að hér er verið að bera á borð einhvers konar sýndarlýðheilsuaðgerð. Nú geta margir embættismenn tikkað í box um að þeir hafi núna verið að spyrna gegn því að börn byrji að reykja, geta kallað það harla gott dagsverk og farið að snúa sér að einhverju öðru, þegar staðreyndin er sú að það er ekki með nokkru móti hægt að halda því fram að börn byrji eitthvað sérstaklega meira að reykja mentólsígarettur frekar en aðrar sígarettur. Ég held að það hefði verið betra að einbeita sér að því sem raunverulega getur skipt máli í þessu, sem eru forvarnir og fræðsla, í staðinn fyrir að taka valkostina af þeim Íslendingum sem kjósa fara í góðra vina hópi út á svalir og fá sér eina sígó. Einhverra hluta vegna ætlar íslenska ríkið að banna þeim að velja þá tegund sem þeir myndu helst kjósa á þeirri stundu og ég get ekki stutt það. Mér finnst mjög vont að við ætlum að hleypa þessu svona í gegn og ég held að ég hafi farið stuttlega yfir

í staðinn fyrir að nota stóra bannhamarinn og lemja á fólki og segja skamm þegar þetta er bara ákvörðun fólksins sjálfs.

En við höfum ekki farið þangað, alveg eins og við höfum ekki bannað áfengi sem líka skaðar aðra, eins og þegar fólk er ölvað og þess háttar, af því að við segjum einmitt að það sé á ábyrgð fólksins sem drekkur en ekki áfengisins sjálfs. Þetta á við um fleiri

þannig að það eitt og sér er fasti. Svo horfum við t.d. á áfengi sem er líka bannað börnum en það er til jarðarberjaáfengi. Svo enginn misskilji mig þá er ég ekki að mælast til þess að við förum að banna jarðarberjaáfengi